pa idemo na izlaganje predlagatelja. Molio bih poštovanu ministricu poljoprivrede Mariju Vučković da obrazloži. Polako, ne, ne, ne. Ministrice sjednite. Imamo zahtjeve za stankom. Samo moram završiti rečenicu, pa onda, znači neće ići ministrica nego imamo zahtjev za stankom. Javio se kolega Daus, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicima. Tražim stanku u ime kluba IDS-a od 10 minuta za jednu dodatnu konzultaciju i da ukažemo na jednu stvar koju smatramo da je važna. Vidim da je ovdje u području …/Govornik se ne razumije./… analiza djevičanskih maslinovih ulja u cilju veće transparentnosti da bi se željelo još propisati da to provode kroz profesionalne panele što mislim da je na tragu nečeg dobrog. Ako je to pak na tragu onog što sam pričao i kod Zakona o hrani što je zapravo cilj? Cilj je da što manje bude onih loših među onim dobrima. I jednu stvar bih želio ukazati. Kod ocjenjivanja maslinovih ulja standardi su se dosta digli, odnosno kroz same proizvodnje, pa i kroz sve ove programe i ruralnog razvoja i sve ostale kroz koje se puno ulagalo i u same uljare i u samu proizvodnju maslina. I današnji trendovi, standardi su se jako digli. Apeliram da se uvede još jedno nešto slično kao što je kolega Flego u Europskom parlamentu rekao jedna premium kategorija. Dakle, nešto da bude još izdvojenije ono što je ekstra kvaliteta od onog što je prosječna. Imamo ekstra djevičansko maslinovo ulje sad u kriteriju bodovanja od dosta širokog raspona od jako nisko do jako visoko, a znamo sada da su ne znam istarska ulja u Flo soleju njih šezdesetak, sedamdesetak maslinarska regija. I oni od 80, 90 bodova nisu baš isti kao i oni od nekih šezdesetak, pa da tu malo još poradimo. Evo to sam želio ukazati. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Daus stanka je odobrena, ali mogli biste nas pozvati lijepo na degustaciju istarskih ulja budući da imate sada stanku, pa da svi se mi pridružimo i da vidimo jeste li vi u pravu ili niste.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a da još jednom razmotrimo Zakon o poljoprivredi i činjenicu da konačno imamo odobren strateški plan i na raspolaganju putem europskih fondova 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje. No s razlogom se postavlja pitanje kome će zapravo ta sredstva biti dodijeljena i nismo optimistični jer su stalno otvoreni postupci europskog javnog tužitelja i ne ulijeva se povjerenje u korištenje europskih sredstava. Naime, već dvije godine vi govorite o prosperitetu hrvatske a podaci govore da smo po poljoprivredi na, odnosno po produktivnosti na začelju EU i da smo svega na 30% prosjeka EU po poljoprivrednoj produktivnosti. Ne moramo ni napomenuti da smo prvi po uvozu svinjetine, to nam je svima poznato, da mlijeko ne proizvodimo ni polovinu za svoje potrebe, a u 10 mjeseci 402 proizvođača mlijeka je zatvorilo svoje farme dok je 6300 grla maknuto sa gospodarstava. Opstaju veliki a mali propadaju. Po popisu stanovništva iz 2021. godine u zemlji nema ni, u selima a najmanje 541 selo je na pragu potpunog izumiranja jer u njima živi i do 10 stanovnika. Zajednička poljoprivredna politika je usmjerena i na jačanje očuvanja okoliša i ekološki uzgoj uz jačanje poljoprivredne proizvodnje što zahtijeva transformaciju poljoprivrede i inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Kako će hrvatski poljoprivrednik se snaći u šumi tih zahtjeva i propisa, a savjetodavne usluge mu nisu omogućene na ravnopravan način, a niti sredstva nisu omogućena na ravnopravan način … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … budućih svih tih malverzacija koje smo do sada imali vidjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Stanka je odobrena. Kolegice Vukovac, izvolite. Kolegice ugasite mikrofon. Evo možete. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Dakle, u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku tražim stanku u trajanju od najmanje 10 minuta. Dakle, izuzetno je bitno danas naglasiti ovdje da je Hrvatska postala najvećim uvoznikom hrane na području EU. Dakle u 9 mjeseci ove godine gledano samo vanjsko-trgovinski deficit kojeg je Hrvatska ostvarila je veći od 100 milijardi kuna. Ako tako nastavimo do kraja godine to će biti povijesno visok deficit od 130 milijardi kuna. Takav dramatičan rast uvoza nije zabilježila niti jedna bivša socijalistička zemlja koja je ušla u EU već naprotiv svi su se oplemenili sa svojim novcem i novcem EU i na izvozu su se digli, a ujedno i na proizvodnji hrane. nekoliko pokazatelja krenut od toga da je RH od osamostaljenja kada je vrijednost poljoprivredne proizvodnje iznosila čak 33 milijarde kuna, danas na svega 16 milijardi. K tome Hrvatska dakle od ukupno 3,1 milijuna hektara s koliko raspolaže za samo 900.000 hektara ostvaruje izravna plaćanja. Kada govorimo o samoj konkretnoj proizvodnji dakle na razini godine oko 400 milijuna eura uvezemo uvezemo mesa, dakle sumnjive i upitne kvalitete i kakvoće dok naši stočari i tovljači junadi muku muče i nemaju kome prodati svoje meso k tome 50.000 OPG-ova unazad zadnjih 10 godina koja su se bavila proizvodnjom mlijeka danas više ne egzistiraju na hrvatskom selu jer su svoju proizvodnju ugasili i otišli negdje dalje trbuhom za kruhom. čini se da hrvatskim prehrambenim lancem trenutno upravlja mađarsko-arapsko-ruski oligarski sistem odnosno sustav, a Hrvatska čini se temeljem svih ovih zakona koje donosimo u ovom saboru postaje

Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, tražim stanku u trajanju od 10 minuta i u ime Kluba Centra i GLAS-a. Svaki put kad je tema Zakona o poljoprivredi izazivam dosta burnu raspravu u ovoj sabornici i ja mislim da je dobro o tome. Ovo je od 2018. imamo ovaj novi zakon i ovo je treća izmjena, neću se referirati na onu odluku Ustavnog suda koji je automatski ukinuo jednu odredbu ovog članka, ali je dobro gledati sad izmjene i dopune ovog zakona u kontekstu i proračuna kojeg smo imali prilike čuti odnosno vidjeti pred neki dan. U tom proračunu uvijek gledate tko su dobitnici i tko su gubitnici. Nažalost po tom proračunu nije u onoj grani dobitnika nego je u grani gubitnika i tu se trebamo zapitati ovaj izmjenu i dopunu zakona jednako tako trebamo gledati u kontekstu svih primjena koje se dešavaju na političkoj sceni u Europi i svijetu. Neću spominjati koronu, ali ću spominjati rat u Ukrajini kojem se nažalost, voljela bih da se nadzire kraj, ali se ne nadzire kraj i tu se onda moramo pitati uopće u smislu razvoja poljoprivrede što mi ko jedna mala zemlja koja ima 3 miliona i 800 tisuća stanovnika hoćemo. Da li hoćemo onim koji se bave poljoprivredom svakom malo pa na kraju nikom ili hoćemo napraviti jedan iskorak vezan uz poljoprivredu. Jednako tako mi smo ne tako davno u ovoj sabornici i svaki put je ministrica što pohvaljujemo da je s nama imali i strategiju, govorili i o strategiji razvoja poljoprivrede, ali strategija gdje vi dajete svakom po malo, a nemate nekakvi ozbiljni iskorak, neku ozbiljnu priču što mi to hoćemo biti da li su OPG-ovi ti na kojima definiramo sve jer ove izmjene i dopune zakona je u jednom dijelu poslagivanje, jedan dio je tehnički, a jedan dio je i stručni o kojem trebamo pitati. Stoga sigurna sam da će …/Upadica: Hvala vam./… biti rasprava i danas zanimljiva. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom naglasili koliko je poljoprivredna proizvodnja i ovaj zakon koji je danas na našim klupama od iznimne važnosti. Proizvodnja hrane, proizvodnja energije su dvije strateške djelatnosti koje pogotovo u ovim kriznim vremenima itekako dolaze do izražaja. Nažalost Hrvatska se ne može ni na jednom od ta dva polja pohvaliti da je u potpunosti suverena država i tu se moram dotaknuti i Fortenove koja raspolaže sa 32.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, ima koncesiju preko 30 godina i plaća koncesijsku naknadu koja je duplo niža nego što to plaćaju mali OPG-ovi. I onda nam dođe ovakav zakon na klupe gdje piše kako su upravo obiteljska poljoprivredna gospodarstva temelj na kojem ćemo mi graditi našu poljoprivrednu proizvodnju. Činjenice i stvarnost demantiraju sve ono što ovdje čitamo jer bez poljoprivrednog zemljišta nema poljoprivredne proizvodnje. Kako će jedan mali poljoprivrednik konkurirati jednoj Fortenovi koja ima dvostruko nižu cijenu i kojoj se pogoduje na brojne načine, a mi danas uopće ne znamo tko je vlasnik te Fortenove je li to neki misteriozni Arapin, Rus, Mađar ili neko peti, šesti ili već tko. to je naša realnost i to je ono zbog čega Hrvatska nije samodostatna u 4 temeljne kategorije, a to su meso, mlijeko, voće i povrće i na ovaj način neće nikada ni biti. Naravno moram se dotaknuti i toga da kad mijenjate 75 članaka možda bi bilo bolje napisati novi zakon jer ako mijenjamo 75 članaka jednog zakona onda je novi zakon ipak bolje rješenje. Hvala. Stanka je odobrena. Kolega Bulj izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Tražim stanku u ime Kluba MOST-a 10 minuta o vrlo bitnoj, ključnoj temi, a to je Zakon o poljoprivredi. Mi kad govorimo o Zakonu o poljoprivredi onda moramo reći da je hrvatski seljak i hrvatsko selo uništeno u okvirima EU. I sad kad donosimo puste norme, puste mijenjanje članka, u isto vrijeme imamo problem što 2023. uz ovo što je Fortenova ne zna se više ni tko je vlasnik, ni na koji način mi s time tezgarimo da nam će stranci moći kupovati poljoprivredno zemljište. Dok u Mađarskoj, u EU stranici fizičke i pravne osobe ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Ja sam ovdje uvaženi predsjedniče sabora prije 2 godine, 2,5 godine uputio u proceduru Zakon o zabrani prodaje poljoprivrednoga zemljišta pravnim i i fizičkim stranim osobama. Vi ga nikako ne date ovdje u proceduru. Zbog čega mi donosimo ovaj zakon? Da zaštitimo već izumrlo selo i seljaka, a nismo samodostatni to je činjenica jer milion i po, milion i po hektara mi ne obrađujemo, 700 tisuća hektara u ovome trenutku od milijun i po mi ne obrađujemo, samo Dalmacija ima 200 tisuća hektara gdje može hraniti, neobrađenog zemljišta, gdje može hraniti 11 milijuna ljudi, a mi puštamo sad moratorij u ovoj krizi da nam strani, stranci mogu kupovati poljoprivredno zemljište od iduće godine od 6 mjeseca. Mi ovdje taj zakon moramo donijet ministrice, vi predsjedniče sabora 3.g. ne date taj zakon koji je prošao i vladu, vlada je odbila mišljenje i tražim da zaštitimo hrvatskog seljaka i strateški hrvatskog sela i seljaka. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj, znadete na koji način ta točka može doći na dnevni red, imate mehanizme, pa nemojte samo mene prozivati. Sada je na redu kolegica Petir, izvolite. Pardon, povreda poslovnika, izvolite kolega Bulj. Povreda čl. 238. jel omalovažavate kao predsjednik saborske zastupnike i cijelu javnost. Prije 2,5.g. odma na početku ovoga mandata sam dao zakon u proceduru, dobilo se je mišljenje vlade, doduše negativno, al naravno da vlada radi u interesu stranaca, a ne u interesu hrvatskog sela i seljaka niste dali to u raspravu. Zbog čega vi to ne date u raspravu? Uskoro će stranci moći kupovati poljoprivredno zemljište ionako je Fortenova okupirala sve, nit se zna ko je vlasnik…/Upadica poslovnik. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ne kršim ja poslovnik, ako želite da točka dođe na dnevni red prikupite 30 potpisa zastupnika i zastupnica, pa će točka bit na dnevnom redu, imate mehanizme. Kolegice Petir, izvolite. Hvala vam predsjedniče HS, poštovana ministrice sa suradnicima. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika HDZ-a kako bi još jednom naglasili da je pitanje poljoprivrede, samodostatnosti naše proizvodnje i očuvanje hrvatskog sela pitanje nacionalne sigurnosti i iz tog razloga smo i uputili Zakon o poljoprivredi i Zakon o OPG-ovima u proceduru kako bi zaštitili položaj OPG-ova i svih onih koji čuvaju hrvatski ruralni prostor. Hrvatska je članica EU, što znači da je korisnica instrumenata zajedničke poljoprivredne politike, to znači da sva prava koja proizlaze iz tih instrumenata koriste i naši hrvatski poljoprivrednici. Nova zajednička poljoprivredna politika postala je fleksibilnija, omogućila nam je da izradimo svoj Nacionalni strateški plan kojeg smo radili na temelju Strategije poljoprivrede, a podsjetit ću da se Strategiju poljoprivrede čekalo 20.g.. Nacionalni strateški plan usvojila je Europska komisija i za slijedeće proračunsko razdoblje na raspolaganju imamo više od 5 milijardi eura kojima želimo ciljano pomoći proizvodnju hrane i opstanak hrvatskog ruralnog područja. Zato je važno pogoditi prave mjere i ja vjerujem da u dijalogu sa poljoprivrednim sektorom su i one odabrane i tako pozicionirane u Nacionalnom strateškom cilj je podići produktivnost i konkurentnost hrvatske poljoprivrede, prilagoditi se klimatskim promjenama, postići održivost poljoprivredne proizvodnje i postići naravno generacijsku obnovu hrvatskog sela. Kroz ovaj zakon dodatno ćemo i propisati kvalitetu poljoprivrednih proizvoda kako bi zaštitili domaću proizvodnju i kako bi na taj način omogućili i potrošačima adekvatnu kvalitetu poljoprivrednih …/Upadica Stanka je odobrena. Kolega Lenart, izvolite. Kolega Lenart, izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Oprostite, malo sam se zamislio o temi. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Pa evo, ja ne znam koji puta već donosimo Zakon o poljoprivredi, bojim se da je i ovaj puta to mrtvo slovo na papiru s obzirom da se zakon mora uskladiti sa eurom koji se uvodi od 1. siječnja, pokušaj dodavanja još nekoliko članaka da bi taj zakon recimo imao nekog smisla, no međutim kao što su mnogi kolege ovdje rekli naša poljoprivreda bilježi konstantni pad. Koliko god, ministrice možete klimati glavom da ne, brojke mogu biti ovakve i onakve, ali na terenu naši poljoprivrednici svakog dana sve više razmišljaju da se ostave ćoravog posla, a to je poljoprivreda. Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu koji se sada još provodi ili natječaji po starom zakonu opet je donesao niz problema, niz poljoprivrednih gospodarstava koji su 10 ili 20.g. gradili svoje gospodarstvo ostali su zbog zemlji…, izgubili su zemljište. Ja ne kažem dal je to opravdano ili neopravdano, zakon je tako napisan kako je, po njemu se je provodio natječaj, no međutim gubi se kontinuitet, negdje dolaze ljudi koji su spremni, negdje dolaze ljudi koji nisu spremni i dobit će to poljoprivredno zemljište i opet će kretati iz nekakvog početka graditi nekakvu novu mehanizaciju i opet će doć neki novi moment kada će izgubiti i oni to i jednostavno u moru svega, evo 33 tisuće hektara Fortanove je završilo negdje kod nekoga, ali nije u Hrvatskoj. Petrokemija više nije u Hrvatskoj, ne znam da li ste pogledali vreću od uree Petrokemije, piše porijeklo Rusija,

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom, pa pozivam poštovanu ministricu poljoprivrede Mariju Vučković da predstavi Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o poljoprivredi. Izvolite ministrice.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice, gospodo zastupnici, Zakonom o poljoprivredi određuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike RH, pravila pravila vezana za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka i izvještavanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, zahtjevi koji su vezani za kvalitetu i označavanje za hranu i za hranu za životinje, sprječavanje nastajanja otpada otpada doniranja hrane i hrane za životinje, ekološka proizvodnja i sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, savjetovanje poljoprivrednika, prijenos znanja, obrazovanje, razvojni i stručni poslovi vezani za poljoprivredu te informacijski sustavi i baze podataka u poljoprivredi. Na razini EU izmijenjen je pravni okvir kojim se uređuje provedba zajedničke poljoprivredne politike, a što je bio preduvjet za usvajanje budućeg financijskog okvira za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Također promijenjeni su i propisi kojima se uređuje ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda. Stoga je potrebno odredbe važeće, važeće odredbe Zakona o poljoprivredi Hrvatskoj odobren strateški plan vrijedan gotovo 3 milijarde i 800 milijuna eura te s obzirom na promjene koje se odnose na ekološku proizvodnju. Nadalje, u skladu s odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom te Zaključka Vlade RH o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute RH bilo je potrebno izmijeniti određene odredbe Zakona o poljoprivredi radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura eura službene valute u RH. Bilo je također potrebno tragom prijedloga doradit odredbe koje se odnose na proizvođačke organizacije, panele za organoleptičke analize djevičanskih maslinovih ulja te izvješćivanje Europske komisije. U manjoj mjeri također predložene su određene nomotehničke dorade izričaja zakonskog teksta. Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi dakle osigurava se pravni temelj za provedbu mjera zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju od '23. do 2027. godine. S tim u vezi definira se spomenuti strateški plan kao dokument koji sadrži mjere poljoprivredne politike koji će se sufinancirati iz fondova EU namijenjenih poljoprivredi. Uvodi se novi pojam sektorskih mjera koje su usmjerene u pravilu prema proizvođačkim organizacijama u odabranim proizvodnim sektorima. Odobravanje operativnih programa prelazi s Ministarstva poljoprivredne na operativnih programa proizvođačkih organizacija na Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Uvodi se pojam uvjetovanosti koji se odnosi na skup pravila koje poljoprivrednici moraju ispuniti kao preduvjet za stjecanje izravne potpora te se propisuje kontrola provedbe pravila uvjetovanosti. U skladu sa smjernicama i prioritetima nove zajedničke poljoprivredne politike unije modificiran je odnosno proširen obuhvat tema o kojima savjetodavna služba savjetuje hrvatske poljoprivrednike. U dijelu koji se odnosi na panele za organoleptičku analizu maslinovih ulja detaljnije se propisuju poslovi i postupci ovlaštenja službenih panela koji provode provjere maslinovih ulja radi službenih kontrola na tržištu odnosno profesionalnih panela koji provode analize maslinovih ulja na zahtjev proizvođača, a u svrhu samokontrole maslinovog ulja. Uz postojeći upisnik ovlaštenih panela uvodi se nacionalna lista senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja koja će se objavljivati na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede. Najvažnija promjena u poglavlju o proizvođačkim organizacijama tiče se usklađivanja proizvođačkih organizacija osnovanih na temelju Zakona o udrugama. Ova će odredba omogućiti organizacijama koje su osnovane kao udruge tj. neprofitne organizacije da zamjenom u drugi prihvatljivi pravni oblik ravnopravno sudjeluju u provedbi sektorskih mjera uključujući i korištenje potpora iz fondova EU. Dodana je također odredba o uvjetima pod kojima se dogovor ili prakse reprezentativnih proizvođačkih organizacija mogu na ograničeni rok propisati za druge proizvođače koji nisu članovi proizvođačke organizacije. Prema važećem europskom zakonodavstvu ta se pravila mogu odnositi primjerice na izvješćivanje, primjenu strožih pravila od ona koja su, od onih koja su propisana, zaštitu okoliša, korištenje zaštićenih oznaka, oznaku kvalitete, pravila o pakiranju i prezentaciji proizvoda i slično. Odredbe o ekološkoj poljoprivredi modificirane su s obzirom na pravila iz provedbenih propisa EU donesenih nakon stupanja na snagu važećeg Zakona o poljoprivredi. Osobito se to odnosi na odredbe o skupinama subjekata odnosno skupina malih poljoprivrednika koji primjenjuju sustav skupnog certificiranja s ciljem jačanja lokalnih mreža, boljeg tržišnog plasmana, smanjivanje inspekcijskih pregleda, broja inspekcijskih pregleda i smanjivanja administrativnog opterećenja. Nadalje, proširena je mogućnost odobravanja izuzeća od provedbe proizvodnih pravila u ekološkoj poljoprivredi u opravdanim slučajevima o kojima odlučuje Ministarstvo poljoprivrede. Modificirani su odredbe od kontrola ekološku proizvodnju u skladu s novim eu zakonodavstvom, te je nomotehnički dorađena odredba o izuzeću od obveze upisa u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Kako bi se ispunila obveza izvješćivanja prema komisiji uvodi se novi upisnik posjednika žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. Vođenje evidencija o zalihama ovih proizvoda komisija je propisala posebno radi praćenja stanja na tržištu zbog poremećaja koji su nastali uslijed agresije Ruske Federacije na Ukrajinu. Isto tako jasnije se propisuje obveza upisa u evidenciju pčelara i pčelinjaka i dostava podataka o broju košnica spremnih za prezimljavanje na području RH, proizvodnji, troškovima proizvodnje, te cijenama meda. Za provođenje ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstava u državnom proračunu u dijelu koji se odnosi na uspostavu upisnika, žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi osigurava se dakle provedba mjera poljoprivredne politike koje su strukturirane kroz Nacionalni strateški plan nedavno odobren od strane Europske komisije i vrijedan gotovo 3 milijarde i 800 milijuna eura za programsko razdoblje od 2023. do 2026., provodi se daljnje usklađivanje s europskim zakonodavstvom u segmentu ekološke poljoprivrede, unaprjeđuju se odredbe koje se odnose na analize maslinovih ulja, proizvođačke organizacije, te praćenje stanja i izvještavanja. Hvala vam lijepa. mladi ekološki poljoprivrednik David Pejić proglašen za najboljeg ekološkog poljoprivrednika u EU. To je prestižna nagrada koju mu je dodijelila Europska komisija. David je mladi inovativni ekološki poljoprivrednik koji vodi „Zrno“, najstarije ekološko imanje u RH, smješteno u selu Habijanovac, u mojoj Općini Dubrava. Na razini EU izmijenjen je pravni okvir kojim se uređuje provedba zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje od 2023. do 2027.g., pa evo moje pitanje ministrice, kako se tim pravnim okvirom uređuje ekološka proizvodnja? **Jandroković, Hvala vam lijepa. U dijelu koji se mijenja, mijenjaju odredbe koje se odnose na ekološku, ekološku poljoprivredu mijenjaju se i odredbe Zakona o poljoprivredi, no način i motiviranje proizvođača za bavljenje ekološkom proizvodnjom se detaljnije precizira u našem strateškom planu i to, i to tako što imamo posebnu mjeru koja se odnosi na ekološki ekološki uzgoj i proizvodnju organske hrane koja je vrijedna nekih 213 milijuna eura, te je po prvi put dorađeno da se i u investicijske mjere odvaja minimalni iznos isključivo za ekološke proizvođače odnosno u posljednjoj verziji plana smo predvidjeli minimalno 10% omotnice svih najvažnijih investicijskih mjera strateškog plana isključivo za ekološke proizvođače.

Ministrice, mi se prilagođavamo, evo spominjemo naše ekološke proizvođače i proizvode i naše potencijale koje definitivno imamo, međutim činjenica je, evo mi proizvodnju jaja u Hrvatskoj smo sramotno je ukinuli. Ja sam jednom donio tu jaje i rekao tu sramotno je da sve više i više uvoznih lobija, da naši ljudi ne mogu opstati i to je činjenica i to vam mogu nabrojiti činjenice i argumente ljudi koji proizvode jaja, tako i u drugim stvarima. Znate šta je najveći problem ministrice uvažena? Štetočine i uvozni lobiji. Govorimo o medu, pa više je kineskoga meda zapakovano pod hrvatskim proizvodom, nažalost, nažalost…/Govornik se ne razumije/…i ne štitimo ih. Tako i jaja, jeftinija nam dođu iz Poljske nego hrvatska, zbog čega, objasnite? Svinjetina, milijardu kuna uvozimo, a naši Slavonci ne mogu prodati po normalnoj cijeni svoje svinje, pa stani. Mi mijenjamo puste zakone, puste odredbe.

Za razliku od mnogih drugih proizvodnja Hrvatska je u proizvodnji jaja dostatna preko 90%, a u nekim godinama gotovo 100%, tako da činjenično ne stoji tvrdnja da je uništena. Što se tiče uvoznog lobija pokrivenost uvoza izvozom u poljoprivredi prehrambenih proizvoda je trenutno 68,8% što je značajno iznad pokrivenosti uvoza izvozom u odnosu na ostale proizvode kojima Hrvatska trži odnosno koje uvozi ili izvozi preko 10% je takva razlika. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta posljednji zakon itekako ga štiti kao nijedan prije toga. Hvala lijepo. Uvažena ministrica je povrijedila čl. 238. jer kad govorimo o proizvođačima jaja onda ja govorim definitivno istinu jer jedan iz moga kraja je jedan znači od proizvođača koji je u tolkim problemima da više čak

imate pravo na pojedinačnu raspravu, imate pravo na govor u ime kluba, imate pravo tražiti stanku, imate pravo završno govoriti u ime kluba. Dakle, imate čitav niz mogućnosti govoriti, ali povreda Poslovnika tiče se povrede procedure koja je jasno definirana našim Poslovnikom i moja je zadaća i drugih predsjedatelja da se drže Poslovnika, a i vas kao zastupnika. Zato vam dajem opomenu, a ne da bi utišao vaš glas niti da bi štitio ministricu. Izvolite kolega Srpak. Poštovana ministrice nasuprot Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi uređuje se ekološka proizvodnja, pravni oblik za proizvođačke organizacije koje su osnovane prema Zakonu o udrugama kako bi i one mogle koristiti potpore iz sredstva iz EU što je svakako veliki napredak i za njih. Očito je da će jedna od dobrih posljedica ovih zakona i njegovih izmjena biti i to što ćemo konzumirati bolja i čišća maslinova ulja. Njime se uređuje i sustav pčelarstva, a nadam se da ćemo ovim izmjenama konzumirati čišći med i da će se osjetno smanjiti patvorine meda, a ako tome i nije tako siguran sam da će vaše ministarstvo u nekim budućim izmjenama i to zasigurno urediti. Sjemenje koje je certificirano je također vrlo važno, vrlo važna baza kvalitetne proizvodnje hrane, te ove izmjene obuhvaćaju i taj segment i to je svakako jako dobro. Hvala lijepa. Što se tiče meda podsjetit ću samo na situaciju da smo prije nekoliko godina imalo godišnju potrošnju za provođenje Nacionalnog pčelarskog programa 14 milijuna kuna, posljednje dvije godine 18 milijuna kuna, godine 28 što će ja mislim jasno govori o namjerama ove vlade u smislu podržavanja proizvođača meda i hrvatskih pčela koje su neophodne i najvažnije za koncept jednog zdravlja zajedno sa svima vama u saboru i mi se zalažemo za preciznije označavanje meda na razini EU. od toga 83% ili okvirno 110 tisuća su mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Proizvođačke organizacije se već dugo ističu kao upravo onaj organizacijski oblik temeljem kojeg bi se trebale te sektorske potpore isplaćivati. Hrvatska ih ima 17. I obuhvaćeno je svega 700 članova, znači 700 poljoprivrednih proizvođača što znači da mi veliki broj zakidamo za te sektorske potpore jer se jednostavno nisu udružili. Što vi mislite napraviti, što ministarstvo misli napraviti kako bi veliki, što veći broj poljoprivrednika mogao koristiti sektorske potpore kroz proizvođačke organizacije koje oni očigledno ne žele jer od 2017. se nisu udružili u 5 godina jel, pa kada će onda. **Jandroković, Gordan Pa ja moram podsjetiti kad smo u 2017. ili možda u '16. došli smo, došli smo s 4 na brojke koje danas spominjete odnosno na nešto veće. financirali planirati, mi smo planirali financirati 21 proizvođačku organizaciju sa potporom za uspostavom i rad od 5,3 milijuna eura. Ne možemo biti zadovoljni postignutim u prethodnim godinama niti spremnosti naših proizvođača unatoč tome što smo ih motivirali dodatnim bodovima, dodatnim intenzitetima potpore, ne samo na njihovim tzv. mjerama nego na svim ostalim investicijskim mjerama. Zato radimo i promjene regulative koje se odnose na proizvođačke organizacije. Isto tako u novom strateškom planu planirali smo dodatne aktivnosti, a planirali smo spomenuli ste sektorske mjere, pilot aktivnosti kako bismo probali nacionalnim sredstvima motivirati ih na neke druge sektore osim onih koji su uspostavljeni …/Upadica: Hvala vam./… a ako bude dobro ići ćemo na EU. **Jandroković, Poštovani predsjedniče, poštovana ministrica, Hrvatska ima odlične potencijale za razvoj poljoprivrede, mi možemo proizvesti gotovo svu hranu za vlastite potrebe. Molim vas imate li odgovor što se dogodilo sa hrvatskom poljoprivrednom da smo na ovim granama bez obzira na velike potpore koje se broje 50-ke milijardi kuna rezultati tih potpora baš nisu vidljive. Da li su pogrešno bile definirane potpore po poljoprivrednoj površini, a ne po proizvodnji spretni su to iskoristili znamo kako. Gledajući potpore niko ne može govoriti o nebrizi vlade. Vjerujem nacrt prijedloga zakona će kada bude izglasan dati rezultat. Hvala. **Jandroković, Nikako ne možemo reći da sredstva koja koriste poljoprivrednici ne utječu pozitivno na njihovu konkurentnost i produktivnost. Mnogi problemi koje ima poljoprivreda nisu vezani isključivo za taj sektor nego su i druge koje dijelimo u ruralnom prostoru. Ovdje je danas spomenuta više puta produktivnost. Bila bi najveća nepravda prema hrvatskim poljoprivrednicima ne istaknut primjerice kako su 2014. ili '15. imali produktivnost od 33 4 tisuće kuna pojedinci rada, a nedavno 57 ili 58 tisuća. Stoga su smiješene ocjene o lošem položaju hrvatske poljoprivredne produktivnosti kad imamo jedan od najbržih, jedan jedan od najbrižih rasta. Isto tako poljoprivredna proizvodnja je i prošle godine imala pozitivnu statistiku i nije ona isključivo vezana inflaciju, za inflaciju ni blizu, što će biti ove godine to ćemo vidjeti.

kojim zapravo definirate sustav pružanja usluga savjetovanja. Dakle, to je usklađenje s jednom uredbom EU i sad se navodi u čemu će se sve poljoprivrednici savjetovat, pa će se savjetovati u promicanju znanja, u području poljoprivrede, ribarstva sad da ja tu ne navodim sve što piše, kaže da će savjetovanja biti moguće odraditi kao privatne i javno. E sad mene zanima sljedeće, odradit će se određena savjetovanja, ako su privatna ona će poljoprivrednike nešto koštati jer bojim se da privatno neće neko savjetovat, a da pri tom nešto ne košta. Ali što će biti rezultat toga nekakva potvrda, nekakvo uvjerenje da su bili i što onda će to poljoprivrednicima koji će ići na savjetovanje znači u njegovim daljnjim aktivnostima?

A isto tako su proširena i područja savjetovanja u skladu i sa nekim novim mjerama i sa eko shemama i sa drugim praksama koje ti poljoprivrednici trebaju imati i mnoge su promjene za njih vezane i za uvjetovanost i za eko sheme iz agro okolišne prakse i mi želimo da ta sredstva iskoriste. Za njih će to biti besplatno, a mi ćemo financirati privatnu Petir izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam lijepo g. predsjedniče. Gospođo ministrice, htjela bih predložiti obzirom da ovim zakonom je moguće regulirat kvalitetu poljoprivrednih proizvoda da osim maslinovog ulja što ste detaljno propisali, reguliramo i kvalitetu meda, svježeg mesa, ali i ostalih poljoprivrednih proizvoda jer bi na taj način suzbili i nelojalnu konkurenciju, bolje pozicionirali naš hrvatski poljoprivredni proizvod na tržištu i omogućili potrošačima da doista imaju kvalitetne proizvode. No kako poljoprivreda jest usko vezana i uz poljoprivredno zemljište nešto više o tim odredbama i je li državna administracija spremna i kapacitirana za takve poduhvate? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Vučković, Marija (HDZ)** Sve što se ovim zakonom bude moglo dodatno propisati, a pomaže u prepoznavanju kvalitete i preciznije određuje, mi ćemo u njega između dva čitanja ugraditi, kao uvijek i do sad svaki takav dobar prijedlog, ako se to naravno ne bude kosilo sa nekim drugim propisima, pogotovo što se tiče meda. Također ću spomenuti da ovo ministarstvo i vlada predano rade na uvođenju nacionalnog sustava kvalitete te je u našem mandatu prije nešto više od dvije godine po prvi puta Europska komisija notificirala takav sustav da postoji sve veći interes proizvođača. To je prilika i za proizvođačke organizacije prepoznaju potrebu udruživanja, imamo jaja, povrće, voće. Evo podnijeli su zahtjev i proizvođači svinjskog mesa i imamo meso peradi i to ide naprijed to je pravi put. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta

Hvala lijepa. Poštovana ministrice, NPO-om je predviđena izgradnja odnosno uspostavljanje više logističko-distributivnih centara za voće i povrće i jednog za meso i naravno da netko treba organizacijski upravljati tim centrima. I mi smo pri tome upozoravali i kod donošenja Strategije o razvoju poljoprivrede da je najoptimalniji i najbolji oblik udruživanja proizvođača da su zadruge. Vi ste od te riječi bježali kod donošenja strategije kao vrag od tamjana. Vaša vizija toga je bila da tim centrima trebaju upravljati udruge, međutim sada vam je EU zapravo zapravo vrlo jasno rekla da bismo koristili fondove i da bismo sudjelovali u zajedničkoj europskoj poljoprivrednoj politici, udruge to ne mogu biti jer samom svojom neprofitnošću ne mogu biti tržišno orijentirane i kompetitivne. Pa sad mene zanima jel vi to bolje razumijete na engleskom

to sam ja kao ministar već promijenila u pravilniku zato što smo projicirali, zato što smo gledali učinkovitost i zato što smo prognozirali sada da to više nije najbolji i najučinkovitiji oblik. EU nam to uopće ne brani. To je prva greška. Druga greška je da imamo sektor mesa u NPO-u. Nemamo, imamo samo voće i povrće. Treće, mi nismo nikad bježali ko vrag od tamjana što se tiče pojma zadruge nego to nema veze jedno s drugim. Proizvođačke organizacije su proizvođačke organizacije, a one mogu imati pravni oblik udruge, zadruge ili trgovačkog društva. I to je pa mijenjamo zato što smo se pokazali učinkovitijim i već smo promijenili i nije nam to naložila EU. Hvala lijepa. Prije nego što idemo dalje sa replikama pozdravimo svi zajedno učenike i učenice Privatne srednje škole American academy međunarodne škole Zagreb. Dobrodošli u HS. /Pljesak/ Sada će replicirati kolega Cappelli, izvolite. **Cappelli, Gari (HDZ)** Poštovani predsjedniče, ministrice. Pa puno je bilo priče oko tog zeleno-plavo dakle korištenje ekološke proizvodnje hrane OPG-a u sektoru turizma gdje godišnje ipak imamo nekih 18 milijuna turista u dolasku i uvijek se pričalo o tome da je jedan od najvećih problema bio kako objediniti te male proizvođače, OPG-e i na taj način omogućiti lakši otkup proizvoda i mi imamo sad u nekim hotelskim kućama iskoristivosti i do 56% hrane se koristi od tih OPG-a, međutim, problem je način otkupa, da li je ovim zakonom se negdje omogućuje lakši, lakša mogućnost otkupa, da je na neki način i jedan od naših glavnih, ako ne mogu reći glavnih aduta, osim samog turizma, a to je i maslinarstva naravno i svih drugih mogućih proizvoda kroz otkup na OPG-ima. **Jandroković, Proizvođačke organizacije su poduprte i putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za uspostavu logističko-distribucijskih centara. Slične mjere, sa nešto manjim iznosima, ali sa jednakim intenzitetom potpore će biti omogućeni i kroz novi nacionalni strateški plan, takve investicije koje okrupnjuju ponudu koje stavljaju na jedno mjesto označene proizvode od strane utuženih proizvođača bit će naš prioritet što se tiče investicija. Hrvatska proizvodnja hrane je premala na svjetskom tržištu proizvodnje hrane da bi si mogla dozvoliti prosjek odnosno ne može se boriti s količinama, može samo s kvalitetom. Jedna je faza u onom primaru, u proizvodnji di se išlo puno ulagati kroz fondove, nadam se da će se i dalje u toj mjeri, čak i više i da se još malo pokuša tu olabaviti prema poljoprivredniku, ali onaj drugi dio koji me zanima sad u pitanju, malo sam i u stanci se dotaknuo, a to je kvaliteta samih proizvoda odnosno napraviti razliku između vrhunskog i prosječnog proizvoda jer proizvodnja kvalitetnog vrhunskog proizvoda ima troškova mnogo više nego ona kad se ide na veliku količinu pa molim vaše mišljenje o tome. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite da u ovim okolnostima s obzirom na rezultate, zahtjeve i rasprave bi bilo dobro uvesti još jednu, još višu kategoriju iznad ekstra djevičanskih maslinovih ulja, nazvali smo je premium kvaliteta, no zasada smo u tome prilično usamljeni na razine EU, imali smo i bilateralne razgovore s drugim mediteranskim zemljama, a sa EK vidjet ćemo da li imamo neki drugi put koji bi osigurao još jaču prepoznatljivost našim proizvođačima maslinova ulja koji, usudila bih se reći, s obzirom na količinu ulja kojeg proizvode, njihov broj, njihov broj i na natjecanjima su najbolji na svijetu. Kolegice, Vukovac, izvolite. odnosno izvanrednih okolnosti može donijeti posebna odluka o odgodi roka za povrat neopravdano isplaćenih sredstava. Koliko je to poljoprivrednika, dakle o kojem broju poljoprivrednika je riječ, a koji primaju neopravdana sredstva odnosno koliko je onih za koje je agencija utvrdila da obrađuju zemljište odnosno imaju ga u posjedu, a ono je ipak ostalo neobrađeno, a da ne mogu izvršiti povrat za, tih pripadajućih sredstava odnosno nepripadajućih koje su dobili, a ne mogu ih vratiti u roku? Znači je l' uplate takvih sredstava još uvijek traju, dakle rok je bio 3 godine, na svu nepravdu koju trpi hrvatsko selo, još .../Upadica: Hvala vam./... i ovu moraju trpiti. Hvala. Ta je odredba bila vezana za Covid krizu, uopće nije bila vezana za korištenje poljoprivrednog zemljišta, naravno da nije bila vezana za prijevare, nego je bila vezana vjerojatno, ili neusklađivanje sa uvjetima koji se otkriju ili prilikom administrativnih kontrola, a češće prilikom kontrola na terenu i trenutno nemamo takvih odluka, s obzirom s obzirom da su se poljoprivrednici, iako ih je sada zatekla druga nevolja u određenom vremenu su odoljeli izazovima Covid krize. Dakle bila je vezana isključivo za to. Ne znam točan broj, bilo je sigurno stotine zahtjeva za odgode ili za obročnim plaćanjima i mi smo ih u skladu s uvjetima, odobravali, Kolegice Ban Vlahek, izvolite. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Uvažena ministrice, u rujnu ste ove godine u Međimurju otvorili specijalizirano skladište za hlađenje krumpira vrijedno 15 milijuna kuna. Međimurje proizvodi 70% krumpira za hrvatske potrebe, 1/3 od ukupne proizvodnje jabuka u Hrvatskoj, 30% ukupne količine kozjeg mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj. Ima ogroman poljoprivredni potencijal, posebice za ekološku poljoprivredu. Otvorenja skladišta je svakako iskorak u novi standard kad je riječ o održivoj poljoprivredi i zaštiti poljoprivrednih proizvoda te njihove kvalitete, stoga moje pitanje upućeno vama je, Međimurje planira, Međimurska županija planira izgraditi regionalni distributivni centar za voće i povrće pa me zanima može li uz EU fondove na koje će, naravno, prijaviti taj projekt, računati i na podršku, financijsku podršku Ministarstva? Hvala lijepa. **Vučković, Marija (HDZ)** Hvala vam lijepa na pitanju. Velika podrška vrijednim i sjajnim međimurskim proizvođačima. Što se tiče skladišta, nije ono jedino takvo. Naime, hrvatski proizvođači su se malo manje od 3 godine, ustvari točno 3 godine, nešto više izložili velikom problemu uslijed zabrane korištenja klorprofama, nisu imali odgovarajuća sredstva. Mi smo se tada s njima organizirali, promijenili smo, donijeli smo novi natječaj, objavili smo smo novi natječaj, promijenili smo određene odredbe, omogućili brzo rješavanje problema modernu infrastrukturu za krumpir kakva je malo gdje sad izgrađena u Europi, a imali smo i zahtjeve za prikaza novog primjera dobre prakse po Europi. Što se tiče regionalnog centra, oni se financiraju putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Kolega Ivanović, izvolite. hrvatska poljoprivreda neko najveće zlo koje se dogodilo Hrvatskoj u posljednjih 30 godina, što je apsolutno netočno, brojke jasno i zorno kazuju što se događa u hrvatskoj poljoprivredi i Ministarstvo poljoprivrede s nizom zakona u zadnje dvije godine pokušava riješiti sve ono što može dovesti do problema, a to je sivo tržište i ja sam na tragu svih onih koji će do drugog čitanja ovog zakona pokušati implementirati još neke stvari koje su vrlo bitne za hrvatske proizvođače, danas ovim zakonom uređujemo ultra djevičansko maslinovo ulje i neke druge stvari. Ja bi htio upravo ovo što je i predsjednica odbora gđa. Petir, za što se zalaže, da probamo implementirati još neke proizvode koji čine hrvatsku poljoprivredu puno potentnijom, da budu dio zakona

ili potpora za Osječko-baranjsku županiju iz programa ruralnog razvoja pravi su odgovor na potrebe i zahtjeve ove i po površinama i po proizvodnji najznačajnije hrvatske županije u proizvodnji hrane. Također želim posebno naglasiti da imamo dobru vijest i brojku baš u ovoj županiji kao jedinoj takvoj ima porast u proizvodnji mlijeka, svaka čast tim proizvođačima unatoč ovim okolnostima, a to je rezultat i rada na genetici, evo. Dobar dan, poštovanje. Ministrice, izmjenom zakona evo stavili ste da organoleptičku analizu maslinovih ulja pored službenih panela obavljaju i profesionalni paneli, to podržavamo, al zanima me zašto niste stavili i za druge proizvode na kojima se češće varaju potrošači, a to su primjerice svježe meso ili med, zašto njih niste uvrstili isto tako i da li to imate u planu? Hvala. **Jandroković, Ovim zakonom se posebno sektorski preciziraju određene proizvodnje što je u skladu sa posebnim, sa posebnom regulativom EU. Takva posebna postoji za maslinovo ulje, a mi je onda dorađujemo sukladno prijedlozima baš u ovom slučaju proizvođača koji žele, koji žele osnažiti mjere kontrole i mjere samokontrole. Što se tiče kontrole, kontrole mesa ona je, takva kontrola je prije svega određena generalnom regulativom o tržišnim standardima o kontrolama, a većim dijelom, ovo je bilo kad govorimo o Zakonu o poljoprivredi, a većim dijelom veterinarskim propisima za čije je prijedloge također nadležno Ministarstvo poljoprivrede, a ako se mogu unaprijediti naravno da ćemo tome pristupiti. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS. Evo čuli smo da rasprava o poljoprivredi u saboru uvijek izaziva pozornost, pa na kraju krajeva i izuzetnu važnost za život i zdravlje kako pojedinca tako i nacije. Ono što moram reći je ministrice vama da se izuzetno trudite i pokazujete odgovornost za ovaj zakon, pogotovo u ova krizna vremena i vjerujem da će ovaj zakon polučiti one rezultate koje vi očekujete. Moja dva pitanja, prvo pčelarstvo, kako ćemo zaštititi pčele od pesticida jer smo svjedoci da često ugibaju pčele? I drugo, nije niko rekao nešto? Dobro. I drugo, odnos poljoprivrednika i ratara. Gledao sam neki dan poljoprivrednu emisiju i kažu da je izuzetno teško bez poticaja uzgajati svinje i ostale proizvode dok s druge strane imate poljoprivrednike… …/Upadica predsjednik: Hvala vam/… …koji proizvode pšenicu i vrlo lako dođu do… …/Upadica Dosta je neugodno ako vam se priviđaju glasovi…/Smijeh/…. Ništa, ništa, sve je u redu, malo se šalim. Izvolite odgovor. Poštovani zastupniče Šimičević, najprije vam želim zahvaliti što ste primijetili naš trud i kompletnu novu regulativu koju smo unatoč svim ovim izvanrednim mjerama, a i potrebi izrade novog strateškog plana i provođenja sadašnjeg imali u proteklih nekoliko godina, dakle mijenjale su se službene kontrole, veterinarstvo, biljno zdravstvo, održiva uporaba pesticida, zemljište, Zakon o hrani, sve, sve da, sve, pa evo i danas dodatno Zakon Što se tiče, što se tiče pčela mi njih nastojimo zaštititi na više načina. Pored povećanja sredstava u Nacionalnom programu pomoći sektoru pčela mi smo prva vlada koja ima pojedinačne potpore male vrijednosti ili nadoknade zbog strašnih pomora koje ovaj sektor doživljava i to ćemo nastavit raditi i dalje. Naravno potrebno je unaprijediti regulativu, na razini EU zalažemo se

Zahvaljujem. Poštovana ministrice, očito je da Ured za europsko tužiteljstvo ima najviše poslova sa vašim resorom, a teško je i pomisliti što će se dogoditi kad bude se trebalo raspoređivati 3,8 milijardi eura na transparentan način i putem natječaja. Najnovije su se pojavile informacije da ste izigrali stočare i od povećanih sredstava u mjeri 14 Fonda za ruralni razvoj da će čak 15% sredstava otići braći Pivac odnosno samo jednom pravnom subjektu. Čak postoji prijava da je posrijedi subvencijska prijevara, zlouporaba položaja i nezakonito pogodovanje. Kako to komentirate da je na meti ponovno vaš resor i da li si time možda osiguravate radno mjesto upravama poput vaših kolega Tomislava Ćorića ili Martine Dalić? Zahvaljujem. **Jandroković, javnog ureda europskog istražitelja, ova je vlada naravno bila među onima koji su podržale osnivanje takvog ureda u državi članici, konkretno u slučaju hrvatsko i daje mu punu podršku. Drugo, što se tiče posljednjih napisa o radu i određenim slučajevima koji se vezuju za potpore u poljoprivredi nekako niste primijetili da je ustvari nepravilnost otkrilo ministarstvo odnosno naša agencija, a onda tu nepravilnost proslijedilo u sustav …/Govornik se ne razumije/…i onda se time bavi Europski javni tužitelj, to vam je promaknulo. Pohvaljujem agenciju koja je dobila odlične ocjene u posljednjim izvještajima međunarodnim što se tiče prijava nepravilnosti. Što se tiče ovih posljednjih natpisa za dobrobit životinja

**Miletić, Marin (MOST)** Poštovana ministrice znate i sama da nemam nikakvih problema pohvaliti ako nešto mislim da treba pohvaliti i rekao sam bio sam na Udbini i u Gospići sa stočarima i kada sam čuo neke pozitivne, njihova razmišljanja o vašem djelovanju na terenu bez imalo beda oprostite mi na jeziku ulice sam došao do vas i to vam rekao. No, ovdje vas molim da mi malo objasnite nešto. Pričam o pčelarima. Dakle, pčelari na terenu kažu da nije nikakav problem evidencija pčelara, pčelinjaka da to sve je uređeno i da to postoji, da nije problem podaci o pčelarima, pčelinjacima, košnicama itd. da to sve skuplja nadležno ministarstvo, nadležna tijela. Ali pčelari vide veliki problem ukoliko bi jedna udruga građana, a to je Hrvatski pčelarski savez u kojoj nije više od 50% hrvatskih pčelara tražila neke podatke koji izlaze izvan ovog okvira. Pa vas molim da nam objasnite budući da naši ustavnopravni stručnjaci kažu da taj zakon nema uporišta u Ustavu …/Upadica: Hvala vam./… o

a ovo ministarstvo ima stotine dokaza koliko preusmjerava sredstva na malo i srednje, hvala Bogu i ja pisanim putem šta bi bilo da nemam. Drugo, što se tiče hrvatskog sektora pčelarstva, mislim ne znam jeste li govorili o nekom zakonu ili podzakonskom aktu pravilniku koji nije donesen. Mi smo se dogovorili na sastanku da ćemo ga zajednički uskladiti, otklonit sve prijepore i da ćemo tek onda ići, da ćemo onda ići u objavljivanje. Koliko ja znam slijedeći drugi sastanak je predviđen za drugi tjedan. Kolegice Zmaić, izvolite.

za strateški plan koji obuhvaća i onaj prvi dosadašnji stup i drugi stup dosadašnji program ruralnog razvoja. Za njezin rad osigurana su velika sredstva čak 15% sredstava tehničke pomoći. Stoga mislim da će to biti dovoljno i za umrežavanje i za dobar prijenos svih potrebnih informacija koje su potrebe i za financiranje sjajnih dobrih projekata koji pridonose vitalnosti ruralnog prostora. **Dretar, Davor (DP)** Najljepše hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana gospođo ministrice, samo jedan mali uvod. Ako prođem automobilom kroz crveno svjetlo ogriješio sam se o zakon čekaju me sankcije. Ako sagradim kuću bez cijelog seta dozvola ogriješio sam se o niz zakona slijede me sankcije. Zašto onda u Hrvatskoj recimo samo u prošloj godini imamo štete od tuče u iznosima većim od 100 milijuna kuna, ove godine blizu 60 milijuna kuna, a imamo potpuno važeći Zakon o sustavu obrane od tuče koji se ne poštuje. Dokazano je da se ne poštuje. Dakle, moje pitanje je poštovana gospođo ministrice zašto se Zakon o sustavu obrane od tuče ne poštuje i hoće li netko zbog toga snositi sankcije? Hvala lijepa. **Jandroković, za ovo pitanje smatra neučinkovitim i dostavio je analizu ima tome sad već i više od 3 godine. Ovo Ministarstvo poljoprivrede iako nije nadležno za ovaj ured je ured je organiziralo sastanke sa svim potrebnim dionicima jer je nekad kad se zakon donosio Ministarstvo poljoprivrede bilo predlagatelj, stoga Ministarstvo poljoprivrede treba biti i predlagatelj ukidanja i u tom dijelu nema promjena. No za to ovo Ministarstvo poljoprivrede poštivajući stajalište struke jer ga mi ne možemo mijenjati, a možemo još dodatne konzultacije provesti to uvijek nastoji na sve moguće načine putem mjere 5, putem mjere 17, putem dodatnih sredstava iz proračuna ovaj olakšati hrvatskim poljoprivrednicima izazove koje im donose takve nepogode. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana ministrice evo vidimo ovim izmjenama i dopunama zakona predviđena je i mogućnost osnivanja privatne savjetodavne službe što je svakako dobro sigurno jer omogućava praktički konkurentnost odnosno …/Govornik se ne razumije./… natjecanje u ovoj djelatnosti. No, postavlja se sad pitanje realno koliko će to saživjeti na terenu stvarno s obzirom da veliki poljoprivredni proizvođači koji rade ozbiljno, bave se poljoprivrednom proizvodnjom relativno malo koriste i sada usluge savjetodavne službe, a mali poljoprivredni proizvođači ili oni koji tek počinju jel osnivaju poljoprivredne OPG-ove jednostavno teško im je financijski to podnijeti i jednostavno nisu u mogućnosti nažalost …/Govornik se ne razumije./… u svakom slučaju evo mislite da bi bilo dobro da se i usluge postojeće savjetodavne službe svakako zadrže i dalje. Marija (HDZ)** Hvala vam na pitanju, kao i na preporuci, dakle naš je naum financirati i ostaviti i našu savjetodavnu podršku i kroz upravu za stručnu podršku kao što je bilo i dosada i još više pojačati, ali isto tako financirati i privatnu savjetodavnu podršku što smo nedavno počeli. Vidjet ćemo prve rezultate, a značajnije počinjemo u okviru novog nacionalnog i strateškog plana od 1.1.'23. godine. izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovana ministrice je dolazim iz Ličko-senjske županije prostorno najveće ali i najrjeđe naseljene županije. To je županija koja ima predispozicije za bavljenje poljoprivrednom i turizmom kao komplemetarnim djelatnostima. Vaše je ministarstvo te prilike prepoznalo pa je tako u zadnjih 6 godina iz potpora iz programa ruralnog razvoja isplaćeno potpora u iznosu od milijardu i 74 miliona i to kroj 11.300 ugovora. Značajne površine su stavljene u funkciju kao pašnjaci ili za poljoprivrednu proizvodnju. Aktivno je oko 5000 OPG-ova, međutim čini mi se da i rekli bismo da biljna i stočarska proizvodnja još uvijek nedovoljna s obzirom na površine (HDZ)** Izvolite odgovor. Ličko-senjske županije kroz program ruralnog razvoja. Tome se pridodaju i sredstva za izravna plaćanja. To je pozitivno utjecalo na motivaciju bavljenja poljoprivredom osobito stočarstvom. No, još uvijek nemamo dovoljne efekte na cilj vitalnih ruralnih zajednica u smislu održivosti proizvodnje i stvaranja zdrave, kvalitetne i cjenovno priuštive hrane za sve one koji to financiraju, a to su porezni obveznici. Smatramo da određene promjene koje smo postavili u novi Nacionalni strateški plan zadržavajući većinu potpora, ali usmjeravajući teže uvjete gospodarenja na manjak gospodarstva, preraspodjelu plaćanja sa 10 na 20%, na jačanje manjih gospodarstava i ekološku poljoprivredu na način da ne povećamo dalje tek tako sredstva za kompenzacije. Imamo ih koliko imamo i dovoljno

i sprječavanje nastajanja otpada od hrane kao i motiviranje doniranja same hrane. Činjenica je na žalost da uz svu važnost ovdje koji govorimo i ističemo o važnosti hrane, da se značajan dio hrane u Republici Hrvatskoj baca i često puta i kvalitetne hrane. Zanima me što se čini na kojim sve razinama da se taj ja bih rekao jedan ružan običaj potpuno ukine i da ne bude nazočan u Republici Hrvatskoj. Ja bih se sjetio u našem djetinjstvu u Dalmatinskoj zagori kako su nas bake učile da nikada bacati hranu. Ako se baci hrana, ako si baš primoran poljubi komad kruha, stavi ga na vidljivo mjesto da se mogu poslužiti ptice ili ostale zvijeri, znači edukacija. Vaše ministarstvo, svi drugi mislim čimbenici da mogu pomoći da se ova kako sam rekao gadna navada u potpunosti iskorijeni iz našega naroda. Hvala. Poštovana ministrice izvolite. Nedavno je u e-savjetovanju bio isto tako plan za iduće programsko razdoblje za iduće trogodišnje razdoblje od 2023. godine. Pored značajnih napora koje ulažemo u edukativne aktivnosti pored organiziranja posebnih djelatnosti, posebnih dana i rada sa školskom djecom mi smo u okviru u okviru MPO-a ovo posebno predvidjeli kao reformsku aktivnost, rezervirali 32 milijuna kuna. Pri tome se 30 milijuna kuna odnosi na rad posrednika u lancu doniranja hrane. Isto tako na formiranje nacionalne banke hrane putem regionalnih, odnosno županijskih banki hrane.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice spomenuli ste mjere iz proljetnog i jesenskog paketa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2025. Tu je predviđeno 31,9 milijuna eura za izvanrednu pomoć poljoprivrednicima, ali i dodatnih 19,9 milijuna eura za potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih pa bih vas molila radi naših poljoprivrednika da čuju i da znaju na koji način tko će moći se kandidirati i ostvariti tu pomoć, odnosno potporu. Poštovana ministrica poljoprivrede. **Vučković, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Mjere se odnose na više programa. Ovo su dva od tri. Znači imamo program potpore prerađivačima koji je trenutno u procesu odobravanja od strane Europske komisije, poslan, očekujemo skori odgovor kako bismo započeli kako bismo započeli sa pozivom i sa ugovaranjem potpora. Ova se potpora odnosi na prerađivače koji imaju visoki rast troškova energije u prioritetnim sektorima. Zatim imamo program pomoći kojeg ćemo također uskoro formirati. Odnosi se na posebnu mjeru iz programa ruralnog razvoja za male i srednje primarne proizvođače i poljoprivredne proizvođače i dodatnu mjeru pomoći kako bi se ublažile posljedice suše koja je u stvari po

iz uvodnih rasprava ovdje pogotovo sa strane oporbe vidljivo je da ćemo i danas sektor poljoprivrede očito sa te strane crtati nekakvim crnim bojama. Sve je loše, sve propada, svi odlaze, poljoprivreda nema smisla, Vlada radi sve krivo. To smo čuli jutros, pa evo ja molim kroz neka moja pitanja da možda potvrdimo ono što smo čuli da li je to baš tako ili nije. Tu će se vjerojatno koristiti i krive brojke ili pokušaji da se izgovaraju krive brojke, pitam da li je točna informacija da taj sektor stvara deficit kad govorimo o proizvodnji hrane u smislu uvoza i onoga što proizvodimo od 130 milijardi koje smo jutros čuli. I drugo, što se tiče ovog upisnika uljarica, žitarica itd. ostalih proizvoda na koji način će se isti kontrolirati, na koji način će on iskazati svoju točnost, tj. što će ministarstvo kroz ove izmjene zakona učiniti da to stvarno budu brojke onakve kakve jesu, da ne slušamo ovo što slušamo svakodnevno od strane naših kolega. Poštovana ministrica poljoprivrede Vučković. **Vučković, Marija (HDZ)** Meni je žao kad zvučim grubo, ali uvijek sam šokirana netočnim podacima koje ovdje mogu čuti. Nemojte mi to zamjeriti. Znači što se tiče uvoza i izvoza imamo mi tu puno izazova kako bismo ubrzali stopu rasta izvoza iznad one kojom raste uvoz. To je poanta. Neće se uvoz zatvoriti. Poanta je da nastojimo povećati izvoz brže od uvoza. Što se tiče hrvatske poljoprivrede pokrivenost uvoza izvoza je 68,8% i značajno je veća u odnosu na pokrivenost uvoza izvoza nepoljoprivrednim i neprehrambenim proizvodima za 11,2%. Što se tiče hrvatskog deficita ove godine u sektoru poljoprivrede i prehrambenih proizvoda on je negdje do podataka koji su nam dostupni i nije još završila godina čini mi se bio oko 860 milijuna eura. Znači podaci koji se iznose su potpuno krivi što ne znači da nemamo svoje izazove u ovom Hvala vam lijepa, hvala ministrice možete otići na mjesto. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, poštovan predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče sabora. Gospođo ministrice sa suradnicima, zastupnice i zastupnici, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravljao je u svojstvu matičnog radnog tijela na 77. sjednici odbora Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi. Ja ću ovdje samo istaknuti glavne naznake, cjelovito izvješće je na stranicama sabora. U raspravi je ukazano na potrebu institucionalne podrške kroz koju bi se poljoprivrednicima ukazalo na važnost udruživanja i vratilo povjerenje poljoprivrednika u zadružni sustav jer model proizvođačkih organizacija nije u potpunosti odgovorio na izazove. Predloženo je ustrojavanje centra za proizvođačke organizacije po uzoru na referentni centar za zadruge koje je stručno pomagalo braniteljskim zadrugama u u njihovom radu. Upitano je i o načinu transformacije proizvođački organizacija i rečeno kako bi ih trebalo ustrojiti kao dionička društva kojima bi se vrednovala vrijednost svakog člana dioničkog društva. Postavljen je i upit o iskorištenosti sredstava namijenjenih sektorskom udruživanju proizvođača voća i povrća, a vezano je uz stalne prigovore voćara i povrćara o njegovoj lošoj provedbi. Donošenje većeg broja pravilnika predstavlja dodatno normiranje pa bi isto trebalo izbjeći jasnijim propisivanjem odredbi u sklopu ovog akta. Ukazano je i na velik broj prekršajnih odredbi koje se ovim aktom propisuju. Zbog nedostupnosti poljoprivrednog zemljišta raste cijena inputa i mehanizacije, ukazano je na potrebu izjednačavanja prava pristupa europskim sredstvima za poljoprivrednike kojima je poljoprivreda osnovna i one kojima je poljoprivreda dodatna djelatnost. Rečeno je kako bi trebalo predvidjeti sredstva, izvor sredstava za financiranje nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike i jasnije propisati aktivnosti te mreže zakonom. Kako se intervencije koje se planiraju u Nacionalnom strateškom planu za sektor pčelarstva vežu uz mjere nabave mehanizacije opreme koje su se provodile u prethodnom razdoblju i u kojima su pčelari već zadovoljili svoje potrebe upitano je za mogućnost prilagodbe istih i uvođenja potpora po pčelinoj zajednici. Uz predloženu provjeru organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja upitano je postoje li u RH ovlašteni profesionalni paneli koji provode ove analize i rečeno je kako bi iste provjere trebalo provoditi i na medu, ali i na svježem mesu i na drugim poljoprivrednim proizvodima. Kako se ovim zakonom može regulirati pitanje kvalitete hrane istaknuto je kako isto treba ugraditi u odredbe ovog zakona. Ukazano je na potrebu kadrovskog kapacitiranja i obaveze izobrazbe zaposlenika savjetodavne službe koja bi trebala odgovoriti na potrebe poljoprivrednika posebno one vezane uz europske zelene politike te upitano o načinima financiranja privatne savjetodavne službe i Hrvatske agronomske komore. Uz obavezu evidentiranja podataka izvještavanja o žitaricama, riži, certificiranom sjemenu te uljaricama i proizvodima od uljarica upitano je planira li se u budućnosti evidentiranje podataka izvješćivanje i o drugim sektorima poljoprivredne proizvodnje. Članovi odbora izrazili su usuglašen stav kako je pitanje kvalitete hrane potrebno regulirati ovim aktom. Rečeno je kako ne postojanje obaveze za reguliranje kvalitete hrane na europskoj razini ne može biti opravdanje za nereguliranje ovog pitanja na nacionalnoj razini ukoliko je isto u skladu sa pravilima unutarnjeg europskog tržišta. U tom smislu ukazano je na utjecaj koje bi ovo reguliranje imalo na konkurentnost hrvatskih poljoprivrednika i osiguranje dostupnosti kvalitete hrane hrvatskim potrošačima. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 8 glasova za i 1 jedan

Hvala lijepa. Sada otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Miletić i Bulj. Najprije poštovani zastupnik Miletić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana ministrice sa svojim suradnicima, poštovane kolege i kolegice vladajući i kolegice i kolege iz oporbe, u ovom izvanrednom stanju u kojem živimo potrebno je stalno promišljati naše kapacitete za samodostatnost napose energetskog i poljoprivrednog sektora. Mi ni ne samo da nismo samodostatni nego u stvari uvelike ovisimo o uvozu i uvoznom lobiju i možda ne možemo biti samodostatni, možda je utopistički da sad govorim o svim, o svim proizvodima, a u cijelom poljoprivrednom sektoru ali barem u onom osnovnom kada pričam o mesu, mlijeku, voću i povrću barem bi tu trebali biti puno, puno Kolega je rekao Deus ako se ne varam Daus hvala kako je Hrvatska premala zemlja da bi bila prosječna i to u stvari baš sjajno zvuči i tu, na toj misli bi treba raditi svi skupa. U pojedinačnoj raspravi u završnoj preciznije ću secirati zakon ovdje bih htio samo jer nisam baš možda bio jasan u replici u sekundama sam ograničen pa nisam bio skroz jasan, izmjenama Članka 49. ovog zakona 129 Zakona o poljoprivredi na terenu sam stalo i sutra ću biti sa hrvatskim pčelarima i u subotu ću bit sa pčelarima na jednom okupljanju i prenosim vam informacije s terena. Dakle i ljudi kažu u redu, stavak 1. evidencija pčelara, pčelinjaka, upisuju se sve fizičke, pravne osobe odgovorne za pčele to je sve uređeno već i to nema, nema tu nikakve primjedbe. Nema primjedbe ni na, osim podataka o pčelarima, pčelinjacima i košnicama, te drugim podacima koji se vode u okviru registracije iz stavka 1, tttt da, da ne čitam sad cijeli ovaj stavak, uvode se podaci o načinu pčelarenja, broju košnica, spremnik za prezimljavanje, to je isto sve u redu, ali gdje mi vidimo problem? Mi vidimo problem, kaže, podaci o proizvodnji, troškovima proizvodnje meda, te podaci o cijenama meda, bit ću sada jasan, nije problem da to zna ministarstvo, ministrica, to nikakav problem nije, nije problem da to znaju ljudi koji štite neku tajnost podataka, ali za pčelare, a hrvatska javnost mora znat, više od 50% hrvatskih pčelara nije u udruzi Hrvatski pčelarski savez i, i ja imam vrlo korektne odnose s tim ljudima, dakle ne kritiziram ništa, nego pričam o demokraciji za koju su na koncu ginuli naši momci, hrvatski branitelji. Dakle više od 50% hrvatskih pčelara nije u udruzi građana, a onda bi ako sam dobro shvatio, može me ministrica ispravit, stavak 5 pored obveze iz stavka 4 ovog članka pčelari su dužni dostavljati podatke o načinu pčelarenja, proizvodnji, troškovima proizvodnje meda, cijenama meda, stavak 4, prikupljanje i ažuriranje podataka iz stavaka 4 i 5 obavlja Hrvatski pčelarski savez. Mi smo se savjetovali sa ustavnopravnim stručnjacima i oni kažu bez ikakvog problema tužite nadležne, to će past na ustavnom sudu. Dakle ne može jedna udruga bez obzira kakve moći joj daje država, udruga građana u kojoj nije više od pola drugih građana, dakle koji imaju svoje pčele, reći e vi ćete sad nama sve javiti detaljno kolko vi izvrcate meda, na koja vi mjesta idete, kolka je cijena tog meda itd., to je tajnost podataka i ljudi koji ne žele dat, oni imaju pravo ne dati te podatke udruzi Hrvatskog pčelarskog saveza. A ko god želi dat te podatke neka da, sloboda, za nju su ginuli ovdje, evo na koncu borili se moj kolega Miro Bulj u Domovinskom ratu i ne znam pretpostavljam, znam da i iz vladajućih isto ovdje s nama sjede hrvatski branitelji i iz drugih stranaka i iz oporbe. Dakle, ti momci i žene su se borili za slobodu, a sloboda je dakle pa nemoj me tjerat da ja jednoj udruzi moram dati sve neke podatke ako ne želim dat, ali dat ću nadležnim tijelima, ministarstvu, nikakav problem, ništa ne skrivamo na koncu, sve je, sve je transparentno što bi rekli. Toliko za sada od mene, a detaljnije ću u pojedinačnoj i u završnoj raspravi, kolega Bulj. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će poštovani zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

poljoprivrede ne znam koji put se mijenja, a vidimo da je ovo sad opet nekakva prenormiranost, svi se članci skoro mijenjaju. Naravno da kad čitam ovaj tekst da se govori tu o vrlo bitnim našim potencijalima od maslinarstva, pčelarstva, proizvođačima, eko proizvođačima, udrugama, međutim je činjenica da ministrice štetočine i uvozni lobiji su rasturili hrvatsko selo i seljaka, te štetočine se nalaze u kontinuitetu unutar samoga ministarstva. I kad govorimo da se sad prilagođavamo da bi mogli …/Govornik se ne razumije/…sa europskim normama, direktivama, uredbama, da bi mogli naši poljoprivrednici biti konkurentni, međutim je činjenica da prva i osnovna stvar koju moramo zaštiti ono šta je i prirodno jedan od ključnih resursa tj. nacionalni strateški resurs je poljoprivredno zemljište jer je činjenica da 700 tisuća hektara poljoprivrednoga zemljišta je neobrađeno, činjenica je da je evo Fortenova u vlasništvu veliki, velikog broja tisuća hektara našeg poljoprivrednoga zemljišta, činjenica je da su Mađari koji su unutar EU zaštitili svoje poljoprivredno zemljište od stranih pravnih i fizičkih osoba da ih ne more ovaj postajati vlasnici i činjenica je da mi zaštitimo naše OPG-ovce, naše selo i našeg seljaka. To je takvo vrijeme, ako mogu Mađari unutar EU i ako mogu Mađari u Hrvatskoj pravne i fizičke osobe kupovati poljoprivredno zemljište i cijelu Slavoniju, sve je bagatela, ne zbog toga što ljudi ne vole Slavoniju ravnu, što ne vole Dalmatinsku zagoru, neg jednostavno vrijeme je krenemo iz korijena, a korijen je poljoprivredno zemljište i na taj način evo ja sam i dao u proceduru ima 3.g. i kolegice i kolege sad ću počet i prikupljati prikupljati potpise premda je to i sramotno reć da se već cijeli mandat čeka da dođe na dnevni red, prikupljati potpise jel krajnji je rok, ministarstvo ništa ne poduzima oko zaštite poljoprivrednoga zemljišta tj. zabrane i prodaje u 6. mjesecu iduće godine, za 6, za pola godine, 7 mjeseci će stranci moći nesmetano suvim kešom ko zna kojim i čijim kao što je evo ovi slučaj u Fortenovoj kupiti sva naša sela, sva naša domaćinstva i na taj način pokazati da se više i ne ratuje tolko puškom kolko novcem na ovim područjima, nažalost opet su uzele puške u ruke. Mi moramo zaštiti poljoprivredno zemljište, to je od nacionalnog interesa, mi moramo ministrice uzorat naša polja. Vi kažete proizvođači jaja nikad bolje nisu stajali, da smo samodostatni, nije istina. Ja vam imam dokaz u mom Sinju, jedan od najvećih proizvođača je smanjio proizvodnju 10-struko jel nije mogao podnijeti te troškove, nije mogao podnijeti. Znači mi moramo napravit na tome da zaštitimo domaćeg proizvođača, a ne da pogodujemo uvoznim lobijima. Kad se govori o medu, spominjali ovdje pčelarima, znači, pa ne možemo mi dozvoliti da uvozni, uvozni lobiji omoguće da nam bude preplavljeno tržište ovaj tim nekontroliranim medom i zna, ko zna odakle iz Kine gdje se koristi glifosat i pesticidi u enormnim količinama, znači ja sam zato da se zaštiti, da se donesu uredbe i norme, međutim prenormiranost nikada nije dobra, nikada i mijenjanje učestalo zakona. I sad mi, kao mi nešto ćemo uskladit kad smo uništili selo i seljaka, al bez sela i seljaka hrvatskoga nema dugoročno opstanka ni hrvatskih gradova, to je uzrečica Stjepana Radića, bez bogata sela i seljaka nema ni bogate države. Stoga mi svu energiju moramo i rekao sam u replici, samo u Dalmaciji dvista tisuća hektara neobrađenog zemljišta, 11 milijuna ljudi može hraniti. Neobrađeno govorim, možemo uzeti Ravne kotare pa sve doli nizbrdo do, ne znam, do Konavla, međutim, apsolutno se ništa se ne poduzima po tome i to je činjenica, imamo prazno područje i mi, pa Austro-Ugarska je na Vrdovu, skoro na Dinari plaćala ljudima, poticala ih da tamo .../nerazumljivo/... da bave se stočarstvom, kozarstvom, da opstanu i osiguravala im prijevoz u to vrijeme. Zašto? Zato šta je država, nije samo prostor, poglavito .../nerazumljivo/... država je i narod, ljudi na tom području. Ljudi su na tom području. Stoga još jednom tražim od vas ministrice, da zaštite prodaju poljoprivrednoga zemljišta, nećemo biti prvi, da bude isključivo i samo vlasništvo fizičkih i pravnih osoba iz Hrvatske, da taj način zaštitimo seljaka, a ne da pogoduje se i dalje i da se prilagođavaju sada zakoni kada su nas doslovno opljačkali, otuđili zemlju. Pogledajte slučaj Fortenove, a tako će se pojaviti brojni lešinari i uvozni lobiji i uništavanju i onih koji proizvode jaja i oni koji proizvode mlijeko i meso i povrće. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata sad će govoriti poštovani zastupnik Nikša Vukas. Izvolite.

HS-a, ministrice sa suradnicima, kolege, kolegice i kolege. Pa gledajte, teško je pričati o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi ako nećemo pričati o cijeloj poljoprivredi u kojem se ona stanju nalazi danas. Pročitavši ovaj zakon, P.Z.E. je i vidimo da je to i europska regulativa, uvođenje eura, direktive da postanu, da idu pravni sustav RH i to je sve oke i malo kada sam to sve skupa pročitao vezano za ekološku poljoprivredu je li dobro da ima bolje kontrole, da smanjimo tu administraciju je dobro, dobra je ta odredba da da one kontrolne stanice koje su napravile neki prekršaj da ih se ne briše nego da se evidentira da su napravile grešku i mislim da prije svega moramo raditi da ekološkim proizvođačima poboljšamo uvjete njihove proizvodnje i da jednostavno u tom dijelu budemo konkurentni ili da se približimo EU. Ono što se veže za neprofitne udruge, mislim da otpočetka je tu išlo krivo jer kad se organiziraš u nešto pa valjda želiš bit profitabilan, pa nije sramota biti profitabilan, tako da, hoće li to biti zadruga, trgovačko društvo, to se slažem jer ako su se neki ljudi udružili, zbog čega su se udružili, da idu zajedno na tržište, da imaju neki zajednički brend i da na koncu, nešto zarade, pa nisu se udruživali da uzmu novce od EU pa da onda ga potroše na gluposti jer ne znaju šta će sa tim novcima i na kraju godine ne smiju biti profitabilni. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, operativne programe je prije odobravamo Ministarstvo, a sada odobrava agencija i mislim da tu nema nekih velikih problema. Što se tiče organoleptičkih analiza djevičanskih maslinovih ulja, mislim da je to dobro, kolega iz IDS-a je napomenuo da je upravo dobro da sami proizvođači mogu napraviti samu svoju kontrolu i da prije službene kontrole vidu na čemu su i kako to sve skupa stoji. Što se tiče evidencije podataka i izvještavanja o žitaricama, rižama, certificiranom sjemenu, tu ćemo imati problem zato što ja ne vidim, kad pođemo na selo kako će oni poljoprivrednici koji imaju kukuruz, koji imaju soju, koji nemaju silose, koji imaju u rinfuzi, koji nemaju doma vagu, ne znam na koji način će oni procijeniti koliko toga imaju, prema tome, to mislim da smo zakasnili s tim, da smo prije trebali tu ulagati i poticati ljude da svako OPG ima svoje mali silos da prestanu silosit na podu, na tavanima i mislim da kada bi napravili evidenciju od svih upisanih OPG-ova koji se isključivo bave ratarstvom, da bi se iznenadili koliki je mali broj tih silosa i skladišnih kapaciteta, a to nam je uistinu dobro da se možemo povezati za robnim rezervama tako da u svakom momentu možemo znati koliko imamo na lageru tih žitarica, pogotovo onih ljudi koji to držu špekulativno, koji ne drže te žitarice za proizvodnju za ishranu stoke. me, šta me smeta u cijeloj toj situaciji? Smeta me što 75 tisuća tona kukuruza se sada otkupljuje po 3 cijene, a otkupna cijena je bila 2,30 prema tome, to se trebalo otkupiti u vrijeme žetve, da ti seljaci dobiju 3 kune, a ne da dobije neka veterinarska stanica koja je to dobila i tko će sutra odgovarati i tko će odrediti zašto se to sad kupilo po 3 kune, a nije se kupilo po 2,3 i platilo direktno proizvođaču. mislim da se ne smije događati i to je greška koja je katastrofalna. Što je kolega Lenart rekao, ako je istina da u Petrokemiji ureja na vrećici piše made in iz Rusije, made in Rusia, mislim da je greška što niste donijeli tu vrećicu i pokazali, ako je to stvarno istina, vi ste ministrice rekli da nije istina, mislim da je to zastrašujuće. Petrokemija ne radi od 4. mjeseca. I sad odjednom Turci mogu raditi dobro, Hrvati ne mogu. Pa kako u našoj zemlji sve stranci mogu raditi dobro, a Hrvati ne mogu raditi dobro? ja mislim da mi Petrokemiju svakako moramo gledati stratešku tvornicu mineralnih gnojiva. Šta će se dogoditi ako se zabrani uvoz? Mi nemamo gnojiva za svoju proizvodnju, a to smo komunicirali ja i kolega Ivanović i na odboru, to je problem. Šta će se dogoditi ako ta tvornica mineralnih gnojiva postane samo pakirnica? Kud ćemo sa tim ljudima? Ali i najbitnije, nemamo više proizvodnju mineralnih gnojiva. šta će se dogoditi ako ne znam, zabranu te zemlje iz Azije da se, da se oće, one smiju izvoziti gnojivo, mi ćemo ostati bez gnojiva. I zanima me, i trebamo razjasniti, čini mi se da je premijer rekao vidit ćemo oće li Hrvatska prodati svoj udio, znači ni tu nismo ostali na čisto. Ali još jednom pitam kako mogu Turci, a Hrvati ne mogu. Vi ste rekli da ste, ministrice, šokirana neistinama, glupostima, koje priča oporba, ja sam šokiran kad vidim u Nacionalu malo, malo povezivanje vas i braće Pivac. Pa ne treba nama Čobanković je završio kako je završio, Jakovina je uletio u krilo žitu i ko mu je već uletio, vi ste sad sa braćom Pivce, Tolušić je završio kako je, pa ajmo jedanput da budete ministrica poljoprivrede, a ne ministrica nekakvih tajkuna koji imaju novce, pa nije to dobra poruka. Mene bi bilo sramota da se moje ime veže sa bilo kime ako sam ministar. Pa ne morate svako tjedan dana imat u Nacionalu vašu poveznicu sa braćom Pivac, pa to jednostavno nije dobro. S druge strane, kažete da smo skoro 90% dostatni u jajima, pa trebali bi mi što se tiče jaja imate izvoz, a ne samodostatni. Pa nismo samodostatni u ničem. Svinjetine nemamo dovoljno kažem, mlijeka nemamo dovoljno, žita imamo, ali opet se dogodi šta se dogodi da robne rezerve reagiraju nakon žetve, a trebali bi reagirati u žetvi i mislim da robne rezerve kao jedan alat za pomoć malim poljoprivrednim gospodarstvima i sektorima koji su u problemima da preko robnih rezervi puno možemo napraviti. I mislim da mi robne rezerve puno više možemo iskoristiti nego što su sad iskorištene i za revitalizaciju Banije i za problem svinjogojstva i to je uloga robnih rezerva. U momentu kad su te sektorske proizvodnje u problemu da im se pomogne. 3,8 miljarde eura je strateški od 2023.-2027. to je dobro, to je svakako dobro, te novce treba usmjerit, ali svakako se vraćamo znači dobra je ta riječ da se vraćamo na sektore jer upravo te sektorske politike politike nam trebaju jer ako nemamo sektorskih politika, ako nemamo ciljanu proizvodnju, ako ne znamo što nam treba onda ne možemo ciljano proizvoditi. Prema tome, mislim da je vrijeme da pogledamo i da resetiramo cijelu hrvatsku poljoprivredu, da ne ubijamo neke stvari koje nisu potrebite. Tipa nisam isto zato da se pčelarima moraju napisati tehnologiju po koliko su prodali med, koja je količina toga meda, to ja prvi isto ne bi napisao. Postoji kontrola koja je u svakom momentu može doći kod pčelara izvadi svoje dokumente i reci koliko imaš meda, izlazne, ulazne fakture koliko si med prodao i mislim da je to sve skupa nije potrebito. Kad pogledamo danas nakon svih ovih rasprava moje je stajalište uvijek isto da smo u privatizaciji krenuli sa padom poljoprivrede, da smo nakon toga sa raspodjelom poljoprivrednog zemljišta odredili dio poljoprivrednika koji jednostavno ne može proizvoditi, drugom modelu smo dali vjetar u leđa da može raditi šta oće i zato imamo ovakvu poljoprivredu kakvu imamo ne samodostatnu za naše potrebe, a kamoli da bi mi trebali imati poljoprivredu koliko nas imamo kakvu zemlju imamo da proizvodimo i da izvozimo van. to nama treba biti strategija, a ne da kažete mi smo zadovoljni 90% proizvodnje jaja smo samodostatni. Pa trebamo izvoziti. A i što se tiče samih jaja, i tu je problem, to znamo kakva je ta proizvodnja, da je to tempirana bomba pitanje tih kontrola i ti ljudi praktički preko noći mogu ostati bez cijele proizvodnje i to je opet onda dugi ciklus kako se oni mogu vratiti tako što se tiče svakako te proizvodnje jaja tu trebamo biti oprezni i tim ljudima treba svakako pomoći i ako su pogriješili treba im nekako stat i pomoć na bilo koji način da izađu iz tih svojih problema. Što se tiče samo zakona nomotehnički, prilagodba euro, nije tu ništa sa da to nije napravljeno kako treba, ali cjelokupno stanje hrvatske poljoprivrede i to ću uvijek uporno ponavljati, nije kako treba i mislim da možemo i moramo puno bolje. Hvala. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana ministrica Marija Vučković. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče. Potrebno je na mnoge riječi koje su ovdje izrečen, osobito one koje se odnose na mene osobno pa je vrijeme pred ovim HS-om da kažem nešto i o tome. Prvo, ja nisam rekla nikada proizvođačima jaja nije nikad bilo bolje kao što je rekao g. Bulj, niti sam rekla da im je dovoljno dobro, ja sam samo replicirala odnosno odgovorila na posve netočnu izjavu i imam pravo reć da ovo nije avion nego da je ovo drvo ili stol, imam pravo reć kad netko kaže da je sektor proizvodnje jaja propao, reć da nije propao nego da je samodostatnost trenutno na razini preko 90%. Znači bila sam vrlo precizna i odgovorila sam na temelju činjeničnog stanja. To ne znači da ne može biti bolje i moj odgovori uvijek idu u tom smjeru niti da je tim proizvođačima lako, ali je netočno i neistino je da su propali. I neistinito je da sam rekla da im nikad nije bolje. Druga stvar, što se tiče mog povezivanja s ovim ili s onim, ja ne mogu nažalost ne nažalost ustvari ne mogu uopće niti želim utjecati na to što će Nacional pisat u nekih svojih 30-ak članaka koji piše o meni tijekom ove godine, ne mogu. Mogu samo reć da sam tu pročitala da sam vršila pritiske na revizore Europske komisije, da sam svjedočila pred istražiteljima, da sam odlukom o odbijanju da je iz nje vidljivo koliko sam pogodovala nekome ko mi je bio nadređeni prethodno, da sam u promjenama dobrobiti životinja pogodovala i usmjerila novac na Mesnu industriju braće Pivac, dolazimo iz istog kraja, dobri smo, ja na to ne mogu utjecat. Ja mogu samo svojim radnjama dokazivati javnosti ili bilo kome drugom da je to sve netočno i da ja radim baš sve suprotno od onoga što pišu. I kao što sam rekla hvala bogu imam to sve napismeno, to je u skladu s mojom osnovnom strukom.

nisam vas stigao prije pitati pa evo sada, rasprava o Zakonu o poljoprivredi te Zakonu o OPG-ima trajala je od 29. srpnja do 13. kolovoza i sad dakle mislim svi znamo štogod rekli da je to vrijeme godišnjih odmora i da ljudi tada u pravilu stvarno nisu fokusirani na posao, čak i oni koji se bave s tim, ja sam analizirao, pa poslije ću govoriti u pojedinačnoj, je li moguće, tako važne rasprave, o ovako važnim zakonima, stvarno je poljoprivreda prevažna, ipak imati u neko smislenije vrijeme? Možda evo sad u studenom, u prosincu da smo imali, možda bi rezultat bio puno, puno bolji. Znamo i po komentarima, bilo je vrlo malo komentara, o tome ću nešto kasnije, pa evo, molim vas, odgovor, zašto baš u tom razdoblju usred ljetne sezone? Hvala. Pod 1, radili smo u skladu sa planom normativnih aktivnosti, neki propisi su u prvom tromjesečju, neki u drugom, neki u trećem i jedan dio u posljednjom, četvrtom. Jedan dio i prelazi, odgađa se i to je tako, Ministarstvo poljoprivrede je predlagatelj brojnih propisa, nadležno je za vrlo široku materiju. Rasprave uobičajeno traju 30 dana, uslijed određenih uvjeta traju i kraći, mi smo, ali zato organizirano niz dijaloga, unatoč tom vremenu mislim da smo baš za ovaj Zakon primili dosta brojne primjedbe, imamo isto tako i dva čitanja, imamo mišljenja tijela državne uprave, ukoliko je potrebno, to evo Ministarstvo poljoprivrede pokazalo i prije na važnijim propisima, mi možemo i ponoviti savjetovanje s javnošću, dijalog nikad ne šteti. Poštovani zastupnik Vukas. što se tiče braće Pivac, rekao sam da bi meni bilo neugodno da mi se to događa, je li me razumijete, ali nemojte da sad idemo u detalje oko braće Pivac jer ne bi volio da ova rasprava bude osobno između mene i vas, s kim ćete se vi privatno družiti, koga ćete pozivati na rođendane i s kime ćete bit, to je vaša odgovornost, razumijete? Ali, ja mislim da zbog sektora poljoprivrede zbog vas samih to vama nije dobro da vam se pojavljiva u Nacionalu i da nije dobro iz povijesti svih ministara, .../Govornik se ne razumije./... Čobankovića, Jakovinu, Tolušića, da nastavljate istim stopama, valda bi mogli dobro razumit moje riječi koje su u ovom smjeru dobronamjerne. Marija (HDZ)** Ja vama zahvaljujem na dobroj namjeri, nisam rekla da ste vi rekli, najprije što se tiče pčelarstva, da nikad nije bilo bolje, to je rekao g. Bulj, a vi ste rekli isto što je netočno, da ja smatram da je tih 90% dovoljno jer nisam rekla ni to. Što se tiče toga s kim se ja družim, s kim se ja susrećem, mislim da to nije primjereno isticati osim ako time ja kršim određena pravila savjesnog, etičnog i poštenog obavljanja javne dužnosti, ako netko ima indicije ili dokaze za takvo što, dužan ih je podnijeti, a ja evo stojim za sada pri tome da mogu uvijek dokazati da postupam upravo suprotno i da na mene nitko ne utječe u smislu pogodovanja nečemu što nije u skladu sa strateškim interesom ili netko .../nerazumljivo/... ne daj Bože prikrivanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Nastavljamo dalje. Sad će u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govoriti poštovani zastupnik Željko Lenart, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima. Kolegice i kolege, ponekad ova rasprava ode možda u krivom smjeru, svi mi moramo znati da smo mi ovdje zastupnici u Hrvatskom saboru, da ste vi članovi hrvatske Vlade, tj. Vlade RH i da govorimo o poljoprivredi u RH i o hrvatskim i o hrvatskim poljoprivrednicima, seljacima, bauerima, zovite ih kako god hoćete, ali to su ljudi koji svojim rukama, znanjem, svojim kapitalom, svojim slobodnim vremenom, svojim životima proizvode hranu koja bi trebala biti dostatna za prehranjivanje stanovništva u RH, a i poželjno za izvoz. Ovim Zakonom, a i nizom zakona o poljoprivredi očito nije doprinijeto dovoljno da postignemo cilj samodostatnosti, da mu se približimo ili da postanemo izvoznici hrane. To je činjenica da to nismo dostigli, čak nismo niti zadržali proizvodnju bivše države koja je prije 30 godina otišla u ropotarnicu povijesti, već smo smo tj. ne smo, nego su neki stvorili hrvatske grofove, dodijelili im najveće i najbolje količine poljoprivredne zemlje i ona od glavnih stvari koja nas sve bode u oči, a to je Fortenova grupa koja baštini 30 tisuća hektara najkvalitetnije i najuređenije hrvatske zemlje, a da mi na kraju krajeva, ne znamo tko je više vlasnik te grupacije, što će biti sa proizvodnjom na tim površinama i tko će tu hranu preuzeti u kriznim vremenima, a krizna vremena su trenutno već prisutna, a bit će još i dalje. Ovim Zakonom govori se o nekoliko područja, prvi je uvođenje eura, što je logično da se provede kroz Zakon i da se uskladi brojne uredbe uredbe EU koje moramo poštivati, ušli smo u EU, prepisujemo ih kao papagaj, čak ni ne razmišljamo o tome, ali ono što je po meni krivo u smjeru razvoja poljoprivrede, a to je koliko ćemo fondovskih sredstava, poticaja, mjera povući, pa nije to najbitnije u hrvatskoj poljoprivredi. U hrvatskoj poljoprivredi je najbitnija proizvodnja. Koliko smo ove godine proizveli osnovnih žitarica, koliko smo ove godine proizveli povrća, vina, da li smo mi tu proizvodnju u volumnom obliku unaprijedili? Bojim se da nismo. Podaci, uopće ne želim govoriti o podacima, podaci se friziraju u kompletnoj hrvatskoj politici, u svim djelatnostima uvijek se želi prikazati da oni koji su na vlasti da su uspjeli nešto napraviti bez obzira koji su na vlasti, ali to nema veze sa realnošću. To nema veze sa realnošću. Fondovi, poticaj to su sredstva koja trebaju pripomoći u razvoju ali ako nismo napravili osnovu poljoprivredne proizvodnje, a to su prinosi po jedinici površine idemo u totalno krivom smjeru. S druge strane sve ta sredstva se uglavnom usmjeravaju onima najjačima, onima najvećima, onima grofovima koji su dobili zemlju na lijepe oči i sada još vedre o oblače kroz ove natječaje o državnom poljoprivrednom zemljištu. Mi obiteljski poljoprivredni gospodarstva ne financiramo niti jednu stranku na izborima, ali oni da, oni imaju milione, milijarde i naravno da oni mogu financirati i da mogu upravljati tokovima u hrvatskoj politici pa stoga su oni ti kojima se svi dodvoravaju i svi im dolaze u susret. To je stvarno krivi pristup Hrvatske. Kunemo se u zaštitu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima je svaki dan sve teže, njima je najteže doći do fondovskih sredstava, onda oni moraju tražiti razno razne načine, pa dijele svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva, pa od jednoga rade dva, tri i onda kaže opet ministarstvo eto vidite broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je povećao se, ali nije se realno povećao. On se je samo razlomio, napravio je više malih, više slabijih umjesto da imao jača i da se ona ujedinjuju. Najveći pokazatelj lošeg stanja u obiteljskoj poljoprivredi je to da djeca jednostavno ne žele naslijediti tu proizvodnju da oni rađe odlaze širom Europe i svijeta jer shvaćaju da je tamo lakše i jednostavnije živiti da tamo ne morate imati stranačku iskaznicu da biste bili podobni, da biste mogli proizvoditi, da biste mogli dobiti fondovska sredstva, da bih vas neko podržavao u poljoprivrednoj proizvodnji. Oni to vrlo dobro shvaćaju i jednostavno kažu eto bavite se vi s time ako hoćete mi idemo tamo gdje je država uređena jer očito u Hrvatskoj pravde nema. A toga smo svi svjesni. Svi i vi koji ste na vlasti i mi koji smo u oporbi i oni koji su izvan ovih zidova i oni su toga svjesni. I pravda je problem. država u kojoj nema pravde tu državu ljudi napuštaju. Pogledajte sela, kuće se ruše, tamo gdje umru starci zaključa se kuća više nema nikoga da ju otvori ona se sama uruši na kraju krajeva. Proizvođačke organizacije, da konačno trebaju biti poslovni subjekti. Ne može proizvođačka organizacija koja mora imati promet od nekoliko miliona kuna da bi opravdala svoje postojanje biti udruga. Neprofitna organizacija. Pa zašto se bojimo reći da je proizvođačka organizacija isto zadruga. Da bi proizvođačka organizacija i zadruga trebale biti dioničko društvo gdje svaki zadrugar ili taj član proizvođačke organizacije možemo ih zvati kako god hoćemo mora svakog dana znati koliki je njegov udio, koliko on ima u toj proizvođačkoj organizaciji ili zadruzi i sutra ako želi izaći koliko će on tog svog udjela dobiti. Da li će njegov udio porasti ako on više svojih sredstava koja je uštedio, zaradio ili stekao na legalan način uloži u tu proizvođačku organizaciju tj. zadrugu tj. dioničko društvo koliko će on imati. Znači opet dolazimo do pravednosti. Kada ostvarimo to onda će se ljudi udruživati, ulazit će u proizvođačke organizacije. Ja poznajem jednu proizvođačku organizaciju gdje su ljudi zadovoljni jer imaju koristi, imaju interesa biti u njoj i to je bitno. Znači oni moraju imati interes da bi se udruživali, da bi više zarađivali, da bi jeftinije kupovali repromaterijal, da bi ostvarili neka svoja prava. Kao udruga to je smiješno. I evo dobro da ste to konačno napravili samo ako ćete to dovršiti onako kako to treba da to, da konačno prestane biti sramota reći da je nešto zadruga. Kad ćemo to prevazići? Pa kažu Austrijanci, pa ne idemo mi u zadrugu zato što ju volimo, nego zato što imamo interesa biti u toj zadruzi što ćemo više zaraditi ulaskom u tu zadrugu. Izvoz hrvatskih poljoprivrednih proizvoda tj. pokrivenost uvoza izvozom 68%. Što mi izvozimo? Izvozimo primarni proizvod kukuruzu, pšenicu, soju. Soju izvozimo u Srbiju, kukuruze izvozimo u Italiju. A što uvozimo? Uvozimo gotove ili polugotove proizvode koji se prodaju u njihovim trgovačkim lancima u Hrvatskoj. Uvozimo meso sumnjive kvalitete. Da se ne radi dobro i da je taj uvoz sumnjiv, da je hrana koja se uvozi sumnjiva pa govori vam medicinski podatak o broju porasta malignih bolesti. Pa od čega? Ono što jedete to jeste. Znači da se u Hrvatskoj jede smeće ne samo iz Europe nego iz cijelog svijeta, da nema garancije da ćete vi imati pravu informaciju o onome što jedete, pa i to svi svjedočite. I to svi svjedočite. Koliko puta ste naletjeli u mesnici na loše meso? Niko o tome neće javno govoriti zato što nije interes, zato što mnogi zažmire, a onda dobe nešto što potiče njihov rad ili čuva njihove sinekure kako bi oni mogli i dalje živjeti. Pa ovdje mi je rekao jedan kolega da ti raspravljaš na temelju objektivnih činjenica ali nećeš biti u idućem sastavu sabora. A ja sam rekao pa ljudi moji pa najbitnije sjediti ovdje u Hrvatskom saboru, pa ima kruha iz Hrvatskog sabora. Ja sam poljoprivrednik, seljak, radim 37 hektara zemlje i zaradim više nego u ovom Hrvatskom saboru. hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite. **Vlašić

evo dočekali smo i taj dan kad je Europska komisija konačno odobrila Hrvatski strateški plan 28. listopada 2022. godine. Sjetimo se samo odgovora Europske komisije i činjenice da je poslala pismo opaski sa 300, 413 opažanja nakon kojeg je Hrvatska morala poslati revidirani plan u proceduru i sada 2 mjeseca prije početka zajedničke poljoprivredne politike EU imamo odobren strateški plan, a i prijedlog Zakona o poljoprivredni koji je već odavno trebao biti u proceduri. Zajednička poljoprivredna politika usmjerena je na …/Govornica se ne razumije/… očuvanja okoliša i ekološki uzgoj uz jačanje poljoprivredne proizvodnje što zahtjeva transformaciju poljoprivrede i inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Mi smo se kao država opredijelili da ćemo poduprijeti rješavanje problema poljoprivrednih emisija koje uglavnom proizlaze iz gospodarenja tlom i stajskim gnojem. Mi se pitamo kojim zapravo stajskim gnojem kad je kod nas stočarstvo uništeno. Primjerice slovenskim planom je poduprijeno proizvodnja energije iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede, a što mislim da je i za nas bi bilo povoljnije i pametnije da smo se orijentirali na taj način. Što se tiče poljoprivredne produktivnosti na začelju smo u EU i na svega 30% produktivnosti i EU, a situacija u kojoj smo prvi u EU po uvozu svinjetine, mlijeko ne proizvodimo ni polovinu za svoje potrebe, a u 10 mjeseci proizvođača mlijeka 402 čak je zatvorilo svoje farme, a 6.300 grla je maknuto sa gospodarstva, a sve nam to govori da su potrebne investicije i približavanje krajnjim korisnicima kako bi unaprijedili svoje poslovanje, a u uspjeh i razvoj da ne bude samo osiguran za neke dok drugi propadaju, a ne svojom krivnjom zasigurno. Njihov rad i trud je potplaćen, posluju sa minusom, a postoji podatak da dohodak zaposlenog u poljoprivredi samo 44% prosječnog dohotka zaposlenika u drugim resorima. Upravo Zakon o poljoprivredi između ostalog osigurava i pravni okvir za provedbu ciljeva i mjera zajedničke poljoprivredne politike u programskom razdoblju od 2023. do 2027. godine. Činjenica je da je vremena malo, da je polovica studenog, a zakon je tek u prvom čitanju. Teoretski zakon može biti usvojen do početka primjene zajedničke poljoprivredne politike tj. do 1. siječnja 2023. godine, al onda tek slijedi izrada podzakonskih akata za koje je rok od 6 mjeseci do 1 godine. Iako smo na Odboru za poljoprivredu mogli čuti da agencija užurbano radi na pripremama natječaja činjenica je da je malo vremena i da se ne može odraditi savjetovanje poljoprivrednika onako kako to predlaže zakon, a između ostalog stoji kao trebamo podići stupanj stručnosti i osposobljenosti u pogledu svih mjera na razini poljoprivrednog gospodarstva predviđenih u strateškim planovima u okviru ZPP-a uključujući i brojne inovacije, digitalizaciju, brojne zahtjeve što se tiče održive uporabe pesticida, poboljšanje dobrobiti životinja i svi ostali zahtjevi koji stoje, a tko će to obavljati i na ispravan način educirati poljoprivrednike o novim obvezama da im njihova prava ne budu umanjena ili uskraćena kao to propisuje ovaj zakon. Da li agencija ima kapacitet, u ovako važnom dokumentu su objavljena svega 2 komentara u javnom savjetovanju i oba su usmjerena zapravo na pretjerano normiranje o čemu svi ovdje upozoravamo, količini pravnih propisa u poljoprivrednom sektoru u kojima se više ne snalazi nitko. Člankom 45. predloženo je pružanje javnih i privatnih savjetodavnih usluga te ostaje pitanje tko su to privatni savjetodavci, a koji su planovi također Ministarstva poljoprivrede vezano za ustrojavanje i rad Hrvatske agronomske komore. Nedavno je jedan od ponajboljih, nekoliko puta nagrađivan slavonski mljekar morao rasprodati 170 mliječnih krava i zatvoriti farmu. Iako je već duže vrijeme upozoravao nadležne institucije da će se to dogoditi s obzirom da na natječaju nije dobio državno poljoprivredno zemljište, nitko nije reagirao. Sad se još jedna slavonska farma ugasila, obitelj se je prestala baviti proizvodnjom mlijeka i traže egzistenciju u drugi područjima. Kako se od odgovornih ne tiče da nam je mliječno govedarstvo najugroženije isporučitelja mlijeka nikada imamo manje, a uvoz raste. Najnovije vijesti oko preuzimanja Fortenove i potencijalne kupnje jedine hrvatske tvornice mineralnih gnojiva nakon što mjesecima nije radila i u vrijeme kad su cijene gnojiva i višestruke skočile. Nakon što se proda i ta tvornica šuška se i o pripremama i prodaju Podravke. Da nas ne bi se krivo shvatilo zalažemo se za tržišno poslovanje ali sa naglaskom na transparentnost i strateški interes dok svjedočimo da neke države članice EU nacionaliziraju strateške kompanije mi sve rasprodajemo, ali mi ni ne znamo koje su to naše strateške kompanije jer nismo donijeli industrijsku strategiju za novo programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine. Čini nam se kako u vrijeme epidemije, epidemije i rata u Ukrajini, otežane opskrbe i drastičnog poskupljenja hrane mi naših tvrtki od strateškog interesa se olako odričemo. Nacionalnim planom otpornosti i oporavka osigurano sredstava su za izgradnju distributivno logističkih centara za voće i povrće, a u drugom stupnju zajedničke poljoprivredne politike sredstva su bila namijenjena zapravo sektorskom udruživanju proizvođača voća i povrća no nailazili smo na stalne prigovore voćara i povrćara o njegovoj lošoj provedbi. Budućim centrima bi trebalo upravljati proizvođačke organizacije ali oni su registrirane kao udruge što nepovoljno se odražava na njihovu ozbiljniju tržišnu orijentiranost i kompetitivnost i nisu pogodni organizacijski oblici za upravljanje centrima. Kako stoji u prijedlogu model proizvođačkih organizacija nije u potpunosti odgovorio na izazove vezane za jačanje udruživanja poljoprivrednika iako im je kroz mjere iz ruralnog razvoja RH dana prednost u ostvarivanju određenih sredstava kao što je to bilo natječaj vezano za izgradnju skladišnih kapaciteta. Stoga je potrebno osigurati pravnu osnovu da bi proizvođačke organizacije osnovane na temelju Zakona o udrugama pravni oblik zamijenile drugim prikladnijim oblikom, a to je zadruga ili trgovačko društvo na koje bi se prenijela stečena prava i obaveze. Nismo protiv toga, ali nas zanima zapravo otkud se zapravo sad pojavila ta ideja o zadrugama kada znamo da se ta riječ zaobilazila u širokom luku. O osnivanju zadruga nema niti riječ o ključnom dokumentu kao što je Strategija razvoja poljoprivrede u RH makar smo mi to stalno upozoravali. Nadalje, vezano uz čl. 22. do 27. Zakona o poljoprivredi koji uređuju organoleptičke analize maslinovog ulja pozitivno je što ovim izmjenama se omogućava da analize osim službenog, službenih tijela mogu vršiti i profesionalni paneli. Time će se povećati broj analiza koje se vrši u Hrvatskoj, što će biti na korist potrošačima i proizvođačima. Preduvjet je da kontrola bude učinkovita odnosno da se ne dogodi da decentralizacija sustava kontrole rezultira padom standarda kontrole, te pojavom kvazi panela koji će štancati certifikate i rezultati ispitivanja bez stvarne podloge, a u svrhu varanja potrošača. Nadalje, također ne smije se dogoditi da nivo profesionalnosti i učestalost kontrola vršenih od strane službenih panela padne radi decentralizacije sustava kontrole odnosno da dođe do prebacivanja odgovornosti za kontroliranje sustava maslinovog ulja na tržištu sa službenih na nove panele. Ono što nije dobro da smo se zadržali samo na kontroli maslinovog ulja što je propisala kako smo čuli od ministrice EU, dok su ostali problemi varanja potrošača sa kvalitetom meda i svježeg mesa, na što potrošači imaju najviše sumnje. Do idućeg čitanja bi bilo dobro da osiguramo kontrolu i za druge proizvode na dobrobit potrošača, ali i proizvođača. Poljoprivreda vapi za usmjerenim aktivnostima koje će biti dostupne svim poljoprivrednicima koji žele unaprijediti svoje poslovanje, a da im savjetodavci budu dostupni, ne, ne bude samo dostupni nekolicini nego svima što je veliki problem znači ovog društva nedostupnost usluga onih tijela koje su nadležne za savjetodavne usluge. Zahvaljujem. U ime zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana ministrice sa suradnicima. Evo pred nama su izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi. Kad je tema u HS Zakon o poljoprivredi naravno da ona izaziva uvijek ja bih rekla i zanimljivu raspravu, a ministrica mora i razumjeti da bez obzira na ono što su teme izmjene i dopune da mi kao političari u svojoj raspravi bez obzira da li je to u ime kluba ili je pojedinačno ipak odemo i malo šire i dotaknemo se i nekih drugih stvari koje nas tište jel je ovo prilika da to kažemo, a i prilika i da ministrica to sve zajedno čuje. kad bilo koji zakon je i zakonski prijedlog uvijek nekako nastojim razmišljati o tome i raspravljati o tome kroz 3 teme, jedna tema je forma, druga tema je sadržaj i treća tema je stvarnost. Prva tema je forma da vidimo u kojoj formi to sve zajedno imamo, druga tema je sadržaj, što je sadržajno, poboljšice, pri tom apsolutno razumijem da niko nema čarobni štapić i ne može riješit sve i da se uvijek mogu otvoriti nekakve stvari, a treća tema je koja je to realnost kod nas. Inače još želim reći ja sam jedna od onih koji stvarno nema nikakav problem, stojim za ovoj govornici i uvijek znam reći da sam jedna od onih zaista pobornika da je Hrvatska članica EU i mislim da je uvijek bolje da ste u društvu boljih nego u društvu lošijih i mislim da je dobro da se tu imate mogućnost i uspoređivat sa nekim, ali često imam osjećaj da zapravo se prenormiramo. Da ja ne znam, vjerojatno vi u ministarstvu imate izlistane sve svoje propise i podzakonske akte da vidite što to sve je i imam osjećaj da se mi zapravo cijelo vrijeme normiramo, normiramo, normiramo. Nećete mi zamjerit pred jedno 10-tak godina se sjećam jedne rasprave koja je bila, vezana je tad, tada je ovaj, to je bilo otprilike godinu dana prije nego što je Hrvatska postala članica EU, bila je rasprava o ulogu, o ulozi i značaju EU i tad je rečeno kako se propisuje, dobro se ko danas sjećam jer mi je to bilo vrlo zanimljiv tekst, da su iste utičnice jer isto on je morao, morao, morali imati onaj jedan premosnik jer utičnice koje jesu u zemljama EU nisu svud iste, dakle da imate istu utičnicu, pa da ne morate imati sa sobom nekakav dakle to nekakve stvari. I ja imam osjećaj i ovdje da zapravo i kad čitam i ovaj zakon i druge zakone da smo krenuli u jedno preveliko normiranje i, ali pitanje je koliko mi sad tu više imamo mogućnosti bilo što djelovati ili bilo što izaći iz svega toga van. Ono što bi htjela ukazati kad govorimo o ovom nešto što nisam imala prilike ministricu pitati, ali ja uvijek kad imam, kad, kad su mi ovakovi zakoni onda idem pogledat kolko ima uredbi, kolko ima pravilnika jer znam da je zapravo da jako puno se rješava pravilnikom. Inače sam ja već u nekakvim raspravama o poljoprivredi spominjala ARKOD i spominjala da kad je, da sam ja u svom poslu kod prostornog planiranja vrlo često koristila taj ARKOD koji neko spominje dobro, a neko spominje onako u loše, meni je to bio jedan alat koji je bio dobro i sad vidim da je ovdje dodana u odredbi članka, u čl. 117. sad dodajemo jednu, dodajemo da uvjeti i sadržaji vođenja ARKODA ministar propisuje pravilnikom. E sad me zanima šta je sad nastalo da odjedanput taj ARKOD koji imamo i sve ostalo, još ste dodali i obvezu propisivanja pravilnikom ili ste ju negdje po putu zaboravili, dakle jer je ona i prije bila, dakle onda ste ju negdje po putu zaboravili pa je ovo samo normativno usklađenje sa svim onim ostalim jer mi je to onako palo na pamet i sve zajedno. Ali ono što hoću se referirati i želim vezano uz ovaj zakon, kada pišete nekakve znanstvene članke ili nešto onda uvijek morate imati neke ključne riječi. Jednako tako ja kada raspravljam i želim raspravljati o nekom zakonu onda uvijek izvučem neke ključne riječi koje me zanimaju i teme o kojima raspravljamo. Meni bi ovdje nekakve ključne teme bile ekološka proizvodnja. Ključna tema bi mi bila savjetovanje i potrebe savjetovanja odnosno bolje rečeno edukacija poljoprivrednika. I treća bi mi ključna tema bila nove baze podataka. E sada kada idemo o ekološkoj proizvodnji, referirat ću se na nešto što mislim da trebamo otvoriti i sve zajedno. Živjeli smo zaista u tom strahu od te jedne velike nemani koja se zove korona i živjeli smo jednim sjetite se svi u nenormalnim uvjetima. Pritom moramo reći da taj lockdown koji je bio u Hrvatskoj nije bio onakav kakav je bio u nekim drugim zemljama Europe. Sada živimo na udaljenosti kao od Zagreba do Dubrovnika nam je ukrajinska granica gdje je rat i bez obzira na sve zajedno što se možemo pitati uloga Hrvatske, što je značaj. To je rat, to je rat koji je nama blizu. Rat koji imamo jednu zemlju između nas i zemlje u kojoj se ratuje i tu su se otvorile nešto što je važno da raspravimo. To se govori o samodostatnosti, o samodostatnosti u energetici, samodostatnosti u prehrani. Mi smo mala zemlja, zemlja u kojoj mi ne možemo proizvoditi sve jer ne možemo svaštariti i proizvoditi sve. Ključno pitanje, da li zaista se okrećemo prema nečem što se meni čini da bi bilo apsolutno u smislu nekakve politike ok, da je to ekološka proizvodnja, da je to nekakav naš brend da mi ne možemo ići na količinu u nekakvim proizvodnjama? Ali možemo ići na kvalitetu i da naš brend bude kvaliteta i da potičemo tu kvalitetu u svim granama poljoprivrede koju imamo, jer bi to trebala biti naša komparativna prednost prema drugim zemljama članicama Europske unije koji mogu ići na kvantitetu, a ne kvalitetu. I sada je ključno pitanje koji si mi svi zajedno trebamo postaviti, a naravno i Ministarstvo. Da li mi imamo sve alate, da li sve radimo u tom smislu da vrednujemo tu kvalitetu? Iza ovog zakona će biti Zakon o OPG-ovima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima gdje uvodite neke novine o kojima sada neću govoriti, ali jedna od novina je da na jednom mjestu možete imati i više adresa pa će im se svi oni kao dodatna djelatnost mogu baviti. Dakle, ja ne mislim da je bilo koji zakon kada ga donesete uklesan ono u kamenu stijenu i da se ne treba mijenjati. Ali mislim da kada bilo što mijenjamo, kada se usklađujemo sa normativima Europske unije moramo biti svjesni činjenice i to je ona tema u sadržaju što me zanima i stvarnosti u stvarnosti koja je. Meni se čini, ali pritom zaista mogu imati i neku zadršku da su kod nas OPG-ovi bi trebali biti baza i da su baza, da je ekološka proizvodnja nešto na što bi trebali voditi računa i referirati se. I tu dolazimo do one teme na koju sam dala i repliku ministrici, to je tema savjetovanje i edukacije. Nešto što u bilo kojem poslu koji radite vi ako hoćete biti u tom poslu bolji, uspješniji i sve ostalo vi morate cijeli život se obrazovati, ulagati u sebe i u svoja znanja, uspoređivati se s nekim drugim. Mi kada smo postali članica Europske unije došli smo do opcije da se možemo uspoređivati sa nekim drugim, da se možemo uspoređivati globalno, ali se možemo uspoređivati i lokalno. Tu je kolega Daus otvorio temu maslinovog ulja kao i onda. Dakle, to je vi se možete uspoređivati u proizvodnji ne znam određenih stvari i trebamo se uspoređivati i vidjeti gdje smo. A ova tema zapravo postat svjesna, to naravno mlađa generacija koja je sada već srednja generacija u poljoprivredi jesu svjesni. Dakle, svi imaju pametne mobitele. Putom pametnog mobitela su svi dobivaju informacije da je sada što se dešava bilo gdje u svijetu. Prema tome, ta važnost savjetovanja, edukacije i svega ostalog zaista je je bitna. Nije slučajno da sam to pitala ministricu. Ona mi je u odgovoru odgovorila samo na pola mog pitanja a to je ovaj financijski aspekt. Ali mene i zanima dakle, u nekim drugim poslovima vi skupljate određeno bodovanje i to vam je onda prednost pri nečem. Meni se čini da i ovdje u tom savjetovanju to treba biti prednost pred nekakvim apliciranjem pred nekakvim drugim stvarima. Ali nastavit ću u pojedinačnoj raspravi da ne prekoračim vrijeme. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Ministrice sa suradnicima, zastupnice i zastupnici pitanje je dostatne proizvodnje hrane po pristupačnim cijenama za naše građane i zadržavanje stanovnika u u ruralnom području, pitanje je nacionalne sigurnosti. Zato svaka država koja ozbiljno promišlja o svojoj budućnosti poljoprivredu tretira kao stratešku gospodarsku i to pokazuje otklanjanjem administrativnih prepreka, donošenjem dobrih zakonskih rješenja, inovativnim pristupom preferiranja domaće proizvodnje i primjerenim financiranjem. Poljoprivreda je ogledalo države i sela. Iako će se političari i stručnjaci, analitičari i poljoprivrednici složiti da hrvatska poljoprivreda ima ogromni potencijal svi smo svjesni da on još uvijek u potpunosti nije iskorišten. Zakonom o poljoprivredi koji je krovni zakon u sektoru poljoprivrede određuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike, mjere uređenja tržišta, mjere izravnih plaćanja, plaćanja, mjere ruralnog razvoja, mjere državne potpore te se propisuju odredbe o zahtjevima kvalitete za poljoprivredno-prehrambene proizvode i oznakama kvalitete, ekološkoj poljoprivredi, smanjenju otpada od hrane uključujući i doniranje, sustavima savjetovanja poljoprivrednika, prikupljanja podataka i obaveznim evidencijama te izvješćivanju u poljoprivredi. Sektor poljoprivrede u EU detaljno je reguliran pravilima koja su obvezujuća za sve države članice stoga je velik dio odredbi Zakona o poljoprivredi vezan uz odgovarajuće odredbe EU jer je RH članica EU, a naši poljoprivrednici imaju i koriste ista prava koja koriste i poljoprivrednici drugih država članica Unije. Nije dobro, a što se prečesto događa u našem javnom prostoru, govoriti kako poljoprivrednici ne bi trebali ostvarivati ova prava jer podaci pokazuju da bi bez potpora poljoprivredna proizvodnja bila u izuzetno teškoj situaciji. Ovim Zakonom uveden je pojam uvjetovanosti koje se odnosi na skup pravila koje poljoprivrednici moraju ispuniti kao preduvjet za stjecanje izravne potpore te se propisuje kontrola provedbe pravila uvjetovanosti. Na razini EU izmijenjen je pravni okvir kojim se uređuje provedba zajedničke poljoprivredne politike do 2027. g., kao i pravni okvir kojim se uređuje ekološka proizvodnja i označavanje ekoloških proizvoda te će se ovim izmjenama važeće odredbe Zakona o poljoprivredi uskladiti sa onim odredbama EU. Do 2027. g. na raspolaganju hrvatskoj poljoprivredi stoje sredstva veća od 5 milijardi eura. U Strategiji razvoja hrvatske poljoprivrede do 2030. g. kao i Nacionalnim strateškim planom u okviru zajedničke poljoprivredne politike kojeg je nedavno EK i odobrila, postavljeni su ciljevi koji se odnose na povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivrede na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti, poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru te obnovu ruralnih gospodarstava i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima. Sve to bi trebalo potaknuti naše poljoprivrednike na stvaranje proizvoda sa dodanom vrijednošću i ruralna područja učiniti privlačnijima za život za sadašnje, ali i za nove stanovnike sela. Potrebno je dodatno poticati korištenje novih tehnika i tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, digitalizaciju poljoprivrede i generacijsku obnovu poljoprivrednih gospodarstava. Također, da bi ljudi ostali živjeti na hrvatskom selu, potrebno im je osigurati adekvatnu društvenu, socijalnu i komunalnu infrastrukturu i time stvoriti preduvjete da naša sela budu pametna. Za realizaciju ovih ciljeva nužno je otkloniti mnogobrojne administrativne, tehničke i druge prepreke koje stoje na putu transformacije hrvatske poljoprivrede i ostanku ljudi na hrvatskom selu. Podaci jasno pokazuju da postoje prilike za rast koje se mogu ostvariti povećanjem količine i podizanjem kvalitete proizvoda, učinkovitijim povezivanjem primarne proizvodnje sa prehrambeno-prerađivačkom industrijom, jačanjem pristupu tržišta, posebno u segmentima tržišta svježe hrane i visokokvalitetnih proizvoda. Zato smatramo u našem klubu da je ovaj Zakon prilika da se njime propiše kvaliteta hrvatskih poljoprivrednih proizvoda i time osigura njihovo bolje pozicioniranje u odnosu na proizvode koji stižu na naše tržište iz drugih država, čime se ujedno iskazuje i briga za naše potrošače. Treba imati u vidu da su države članice razvile neke svoje modele i mehanizme kojima podupiru svoju domaću poljoprivrednu proizvodnju i stabiliziraju je uslijed poremećaja na tržištu. Konkurentnost domaćih proizvoda nad onima koji stižu iz drugih država, osiguravaju dobro osmišljenim zakonima i strogim kontrolama, ali i političkim dijalogom sa otkupljivačima i trgovačkim lancima, različitim potporama industriji, a neki kažu i skrivenim potporama poljoprivrednicima te također, propisivanjem kvalitete proizvoda čime daju prednost domaćim proizvodima i sve dok tih domaćih proizvoda imaju dovoljno, nema uvoza iz drugih država. Kako bi se osiguravala veća transparentnost provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja, trenutno važeće odredbe Zakona o poljoprivredi detaljnije i jasnije se propisuju. Provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja radi službenih kontrola na tržištu i radi samokontrola proizvođača, provodit će ovlašteni službeni paneli koji će se temeljem rješenje o ovlaštenju upisivati u upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja. Osim maslinovih ulja i med se najviše patvori stoga smo stava da do drugog čitanja treba propisati i kvalitetu meda, svježeg mesa, ali i drugih važnih poljoprivrednih proizvoda. Hrvatski poljoprivrednici uglavnom su mali i karakterizira ih fragmentirana proizvoda usmjerena na proizvode niske vrijednosti te pretežito sudjeluju u kratkim vrijednosnim lancima. Proizvodi neujednačene kvalitete i veći troškovi poslovanja dodatno slabe njihov pregovarački položaj te za njegovo jačanje u odnosu na prerađivačku industrija koja je vrlo koncentrirana, nužno povećati razinu udruživanja poljoprivrednih proizvođača. Udruživanje poljoprivrednih proizvođača mogla bi potaknuti ulaganja u izgradnju kapaciteta za skladištenje i pakiranje proizvodna te razvoj distribucijskih kapaciteta za rashlađene proizvode. Izmjenama ovog Zakona omogućit će se proizvođačkim organizacijama koje su osnovane na temelju Zakona o udrugama, promjena njihovog pravnog oblika kako bi mogle sudjelovati u programima i mjerama koje proizlaze iz provedbe zajedničke poljoprivredne politike EU i koristiti potpore iz fondova. Prijedlogom ovog Zakona propisuje se i to da se svakoj proizvođačkoj organizaciji, udruženju proizvođačkih organizacija i sektorskoj organizaciji pri upisu u upisnik proizvođačkih organizacija dodjeljuje identifikacijski broj, a jasnije će se urediti odredbe vezane uz provedbu njihovih operativnih programa, kao i financiranje. Imajući u vidu da su u Hrvatskoj do sada registrirane svega 23 proizvođačke organizacije, a da nema niti jedne južno od Karlovca te da u sektorima proizvodnje vina i meda proizvođačke organizacije nisu zaživjele, potrebno je procedure osnivanja i zahtjeve koji se u administrativnom smislu stavljaju pred proizvođačke organizacije, učiniti fleksibilnijima. Kako bi se ispunila obaveza izvješćivanja EK, ovim se Zakonom jasnije propisuje i obaveza upisa u evidenciju pčelara i pčelinjaka i dostava podataka o broju košnica spremnih za prezimljavanje na državnom području Republike Hrvatske, proizvodnji i troškovima proizvodnji meda te o cijenama meda, a za posjednike zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica propisuje se obaveza upisa u upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. Ovim se zakonom također uspostavljaju sektorske intervencije u sektoru voća i povrća, vina i pčelarstva čime se ovim zadnjim ustvari zamjenjuje nacionalni pčelarski program te ovim putem želimo skrenuti pažnju kako je u takvu sektorsku intervenciju važno ustvari ugraditi oprašivačku ulogu pčela u proizvodnji hrane i očuvanju biološke raznolikosti. I naš je prijedlog da se razmisli o uvođenju potpore po pčelinjoj zajednici. Ovim nacrtom zakona modificiranje i obuhvat tema o kojima savjetodavna služba savjetuje poljoprivrednike te osim javne taj posao će moći obavljati i privatna savjetodavna služba. Kako se pred poljoprivrednike stavljaju novi zahtjevi koje oni moraju ispuniti stava smo da javnu savjetodavnu službu treba osnažiti i kapacitirati te da treba omogućiti i financiranje privatne savjetodavne službe iz mjera ruralnog razvoja kako bi savjetodavci bilo privatni, bilo javni postali adekvatna podrška našim poljoprivrednicima u izazovima koji su pred njima, a tih izazova ne nedostaje. Iz svih navedenih razloga Klub zastupnika HDZ-a podržat će donošenje ovog Zakona. Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Pardon. Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. **Vukovac, Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle s obzirom na to da zakon osigurava pravni okvir za provedbu ciljeva i mjera poljoprivredne politiku nužne su izmjene i dopune kako bi se osigurala provedba zajedničke poljoprivredne politike u programskom razdoblju od 2023. do 2027. Dakle, govorimo prije svega o novom strateškom planu kao dokumentu kao dokumentu kojim se kreira budućnost hrvatskoga sela. Kako se radi o dokumentu koji je osnova za povlačenje sredstava iz europskih poljoprivrednih fondova izuzetno je važno kada je sam proces izrade započeo i na koji se način dokument rađao do njegove konačne verzije. Osim toga da bi dokument bio provediv, realan i kvalitetan te prepoznao ključne potrebe i jasno definirao ciljeve važno je znati tko je i u kojem broju aktivno sudjelovao u procesu njegove izrade. U sam proces izrade nužno je bilo uključiti što je više mogući broj dionika, prvenstveno samih poljoprivrednika. Prijedlog uredbe o potvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koji izrađuju države članice Komisija je objavila još 1. lipnja 2018. godine. S obzirom da je za dvije godine tada bila odgođena primjena novog programskog razdoblja dakle do 1.1.2023. i da je bilo vidljivo u kom smjeru će se kretati nova zajednička poljoprivredna politika zemlje članice dobile su još više vremena za izradu strateških planova. Konačnu verziju Uredbe Europski parlament i Vijeće usvojili su 2. prosinca 2021. Sukladno Uredbi države članice su imale obvezu slanja strateških planova do 31. prosinca 2021. Pogađate, Hrvatska je svoj strateški plan dostavila Komisiji točno toga zadnjeg dana. Postavlja se pitanje, zašto je jedan od ključnih dokumenata za razvoj hrvatske poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju stavljen na elektroničko savjetovanje što je zapravo bio i jedini oblik komunikacije komunikacije s poljoprivrednicima na samom kraju njegove izrade umjesto da je to učinjeno na samom početku procesa izrade? Prvi krug konzultacija na terenu koje je provodilo Ministarstvo poljoprivrede odvijao se u periodu od 25. lipnja do 12. lipnja 2021. godine. Iako Ministarstvo u svojim priopćenjima navodi da se radilo o konzultacijama sa dionicima na održanim sastancima su samo prezentirani nacrti … analiza, identificirane potrebe i strateški ciljevi novog programskog razdoblja. Ali da bi se radilo o konzultacijama sudionicima je prije održavanja ovakvih radionica trebalo poslati nacrte dokumenata kako bi se mogli pripremiti za aktivno uključivanje u proces izrade tog strateškog plana. Međutim, takav pristup je u potpunosti izostao ne samo u prvom krugu konzultacija, već u svim ostalim krugovima. Drugi krug konzultacija održan je u listopadu 2021. Opet je izostao širok i participativan proces izrade jer dokument nije bio dostupan sudionicima. Ministarstvo je za ta događanja pripremilo samo PowerPoint prezentacije iz kojih je vrlo teško bilo pristupiti samoj sveobuhvatnoj analizi. U prilogu strateškom planu koji govori o konzultacijama s partnerima naveden je niz pogrešnih i netočnih informacija, a neke od njih nemaju nikakve veze s procesom izrade strateškog plana. Prvenstveno se to odnosi na odziv, na terenske konzultacije koji je bio vrlo slab. Sjetimo se samo prvog predstavljanja strateškog plana u Iloku. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede na Odboru za praćenje programa ruralnog razvoja je samo na jednoj sjednici održanoj 15. ožujka 2021. predstavio smjernice novog ZPP-a koji uključuju izradu strateškog plana. Zapisnik sa zadnje sjednice još uvijek nije objavljen. Nadalje, Ministarstvo poljoprivrede navodi 4 radionice … u organizaciji … u kojima su se prezentirale mogućnosti u novom programskom razdoblju što opet nije točno. Osim završne konferencije sve ostale radionice iznosile su primjere dobre prakse i iskustva u dosadašnjem provođenju ZPP-a zemalja sudionica znači Italije, Slovenije, Austrije, Poljske. Iako se ponekad i dotaknulo pitanja novog ZPP-a i strateških planova ne možemo svakako govoriti o konzultacijama sa zainteresiranom javnošću. U skladu s gore navedenim postavlja se i pitanje, koja je svrha upućivanja strateškog plana u javno savjetovanje kada je već dokument bio poslan Komisiji na odobrenje? Samim tim što je dokument poslan Komisiji ostavlja se vrlo malo ili nimalo prostora za bilo kakve izmjene. Promjene unutar jednog cilja ili intervencije povlače za sobom izradu izmijenjenog strateškog plana. Na sam nacrt strateškog plana od Komisije smo dobili čak 431 primjedbu još u ožujku. Na primjedbe smo morali odgovoriti do kraja travnja, ali smo također u strateški plan morali uvrstiti korekcije koje su tražene od strane Komisije. Komisija i gotovo sve zemlje članice započele su s procesom konzultacija s dionicima u vidu konferencije, radionicama i rada ekspertnih skupina još 2019.g., neke zemlje poput Poljske, Austrije i Švedske su već tada imale okvir mogućih intervencija i eko shema. Kao primjer procesa izrade strateškog plana ZPP-a poslužit ću se Austrijom. Austrija je već 2019. započela s procesom vrlo širokog i participativnog pristupa, organizirane su konferencije od kojih je svaka imala oko 500 sudionika, stručni dijalozi svaki oko 100 sudionika, te stručne rasprave s još po 40 sudionika. Osim toga poljoprivrednicima je bio dostupan i Newsletter koji je ih informirao u tijeku i novostima u procesu izrade plana. Osim toga oformljeno je i 14 stručnih skupina s više od 200 stručnjaka i od toga 10% iz poljoprivrednih udruga koje su izradile nacrt za 96 intervencija. Uz sve to održane su javne javne konzultacije o SWOT analizi, procijeni i određivanju prioriteta potrebe tehničkim nacrtima i intervencijama, te strategiji intervencija. Nakon svega navedenog opći je dojam da se s procesom izrade hrvatskog strateškog plana započelo kasno, sam proces bio je manjkav, površan i nedovoljno uključiv, pristup odozdo prema gore dakle bottom-up gotovo da je izostao. Isto tako ministarstvo nije upotrijebilo sve alate koji su neophodni za kvalitetan i uključiv proces izrade takvih dokumenata što je vidljivo ako se usporedi sa austrijskim primjerom. Jedna od najčešćih primjedbi na sam proces je vrlo loša informiranost uključenje samih poljoprivrednika i njihovih udruživanja o događanjima vezanim uz izradu strateškog plana, kao i vrlo kasno obavještavanje o istima. I ako je osvrt, ovaj moj osvrt potaknut procesom izrade strateškog plana isto se može reći i za sam proces izrade i donošenja propisa koje predlaže i donosi Ministarstvo poljoprivrede, kakav proces izrade takvi i rezultati, samo zadovoljenje forme nije dobar put, a kvalitetno planiranje je pola obavljenog posla. Govorit ću o proizvođačkim organizacijama, o udruženjima proizvođačkih organizacija i …/Govornik se ne razumije/…organizacijama potrebno je omogućiti proširenje pravila, kao i financiranje njihovih operativnih programa iz operativnih fondova. Za razliku od trenutnog programskog razdoblja u kojem Ministarstvo poljoprivrede odobrava operativne programe proizvođačkim organizacija kao i njihove izmjene ili dopune u programskom razdoblju od 2023. do 2027. odluke o odobravanju operativnih programa proizvođačkih organizacija i njihovim izmjenama ili dopunama, te odobravanju operativnih fondova donosit će Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iako je Hrvatska još 2010. donijela Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća do danas nije iskorišten niti jedan euro iz prvog stupa ZPP-a za sektorsko osnaživanje proizvođača voća i povrća. Nakon toga 2014. ZPP je dao mogućnost proizvođačima iz ostalih sektora da osnivaju proizvođačke organizacije. Proizvođačima je bila na raspolaganu i mjera 9 iz programa ruralnog razvoja. Unatoč svim tim mogućnostima za dobivanje financijske potpore stupanj udruživanja putem proizvođačkih organizacija u Hrvatskoj je vrlo nizak i po broju uključenih poljoprivrednih poljoprivrednih proizvođača i po utrženoj vrijednosti proizvodnje. Za Hrvatsku će u novom programskom razdoblju u sklopu Nacionalnog strateškog plana biti izuzetno važno potaknuti udruživanje. Istovremeno je potrebno djelovati na vraćanju povjerenja u sam zadružni sustav kao jedan od najprihvatljivijih pravnih oblika proizvođačke organizacije. Prvi korak u tom pravcu je vraćanje institucionalne podrške koja bi direktno na terenu radila s proizvođačima ukazujući im na nužnost i prednost udruživanja. Danas je tržište hranom visoko koncentrirano i na njemu dominiraju velike korporacije, tako da pozicija malih neudruženih proizvođača sve više slabi. Kako bi se promijenilo trenutno stanje potrebno je daleko više ulagati u edukaciju poljoprivrednika i kontinuirano, pametno i osmišljenim intervencijama podizati svijest o nužnosti udruživanja kao osnovne pretpostavke za jačanje pozicije i pregovaračke snage samih proizvođača u lancu opskrbe hranom. Posebna pažnja trebala bi se posvetiti regrutiranju i osposobljavanju pojedinaca za preuzimanje upravljačkih funkcija i vođenje kompleksnih sustava kao što su proizvođačke organizacije kako bi se ostvarilo njihovo uspješno i dugoročno funkcioniranje, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba od 2019.g. u sustavu je Ministarstva poljoprivrede. Ovim neshvatljivim činom savjetodavna služba je dodatno degradirana i pretvorena u administrativno tijelo umjesto da su zaposlenici savjetodavne službe svaki dan na terenu i u svakodnevnom kontaktu sa poljoprivrednim gospodarstvima, oni su zapravo svedeni time na puku administraciju. Ovim izmjenama trebalo je i osposobiti rad privatnih savjetodavnih službi koje su financirane europskim sredstvima. Ne mogu dalje, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. Lijepa, najljepša hvala poštovani g. predsjedavajući, kolegice i kolege. Nastavno na moju priču od prije nekoliko 10-taka dana o Hrvatskoj koja nestaje evo još jednoga dokaza. Jedan jako lijep dio naše domovine 33 tisuće hektara i to ponajboljeg obradivog poljoprivrednog zemljišta nestalo je, prešlo je nekome u džep, a priču o arapskom šeiku za kojeg se kasnije ispostavilo da nije niti šeik nego da je poslovni čovjek, u tu priču stvarno malo tko istinski vjeruje. Neprihvatljivo je i jasno da se takva stvar tako iznimno bitna transakcija za hrvatsku nacionalnu opstojnost odvila pokraj svih mogućih službi i mehanizama s kojima raspolaže ili bi barem trebala raspolagati hrvatska vlada. Svojim resursima očigledno ne raspolažemo i ne upravljamo dovoljno dobro. Zar je problem ukoliko je država spremna i naravno to potpuno podržavamo, bilo kakve delikvente ili navijače na isti način postupati i sa ljudima za koje se zna da su na daljinski upravljač određenih interesnih skupina. Nas se napada da smo ruski igrači, a ovdje vidimo da se raznim vrlo sličnim playerima daju strateški interesi naše domovine. Kada govorimo o poljoprivredi stav Domovinskog pokreta jest naravno da je ovdje u apsolutnom fokusu Slavonija i grad Osijek. Naša intencija jest decentralizacija ministarstava, pa Ministarstvo poljoprivrede apsolutno svoje sjedište mora imati u Osijeku. Na tome tragu smatramo da i Vukovarsko-srijemska županija i grad Vinkovci moraju dobiti upravu Hrvatskih šuma. Tamo su pak najbogatiji resursi drvne sirovine u Hrvatskoj i još ću se jednom, i sve vas ću podsjetiti da se i Domovinski pokret zalaže za trenutnu zabranu izvoza drvne sirovine u druge zemlje. Zauzimat ćemo se između ostalog da na … proširim i da Split dobije Ministarstvo turizma te sjedište drugih djelatnosti kao što su upravljanje prometom na moru i akva kulturom, no o tome nekim drugim prilikama. Osvrt na poljoprivrednu politiku trenutno iz aspekta malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava jest da je to model koji jednostavno guši površine manje od stotinu ili dvije stotine hektara gotovo da se ne smatraju održivima. Ono što treba promijeniti jest dostatnost Hrvatske u proizvodnji svih poljoprivrednih proizvoda koje naravno ovdje možemo i proizvesti. Sve osim agruma, nekih egzotičnih vrsta voća i povrća morali bismo moći proizvoditi u dovoljnim količinama za svoje potrebe te naravno i za izvoz. Domovinski pokret još je u siječnju upozoravao na probleme hrvatskih poljoprivrednika. Sada se na žalost ispostavilo da smo bili u pravu. Najskuplja je sjetva u povijesti hrvatske države najavila je velike probleme hrvatske poljoprivrede i opasan slom životnog standarda građana. Sve to po već ustaljenom običaju neuspješne i inertne politike Vlade Republike Hrvatske i nadležnog Ministarstva poljoprivrede ne samo da nisu učinili ništa da zaštite poljoprivrednike od poskupljenja repromaterijala početkom godine. Sada se poljoprivrednici moraju boriti i sa poskupljenjem energenata, što uzročno-posljedično sprječava poljoprivrednike da ostvare dobit pa i zaradu, a kasnije istu tu zaradu pretoče u svoje poljoprivredno gospodarstvo čime bi uvjetovali daljnji rast i razvoj. Mnoge aktivnosti kao što su to sjetva pšenice, ječma, završetci soje tj. žetve soje i kukuruza, vađenje šećerne repe, mnoge poljoprivredne aktivnosti bijahu ili jesu u tijeku a na benzinskim postajama potražnja za plavim dizelom je izuzetna. Kako bi na vrijeme obavili radove na polju poljoprivrednici su primorani točiti obični dizel koji trenutno doseže cijenu od 13 kuna i 44 lipe po litri. Pa dakle gdje je tu rentabilnost u proizvodnji za naše proizvođače u nikad osjetljivijim vremenima kada je nužno stvoriti strateške zalihe osnovnih namirnica? Gdje je obećana uplata avansne potpore kada je poljoprivrednicima to najpotrebnije? To je upravo sada. Nemojte se molim vas pretvoriti u ministarstvo praznih obećanja i gledanja kroz ružičaste naočale. Podsjetit ću još jednom. Izuzetno visoka cijena goriva. 13 kuna 44 lipe, a od toga se u državnu blagajnu kroz PDV-e i razne dadžbine slijeva gotovo 7 kuna po litri. Imamo preskupu državu i previše uhljeba u ovoj državi koji nas previše koštaju. Ta kompozicija koja se vuče nema suverenističku politiku. Na žalost nemamo niti državnika koji je tu politiku u stanju provesti. I na kraju će se još jednom pokazati ono što govorimo oduvijek, država bez državnika najskuplja je država. Na žalost u ovome slučaju taj ceh plaćaju hrvatski poljoprivrednici. Spomenut ću u nekoliko riječi i gnojidbu koja je uz zaštitu bilja sigurno jedan od najznačajnijih agrotehničkih zahvata koji utječe na kvalitetu i visinu prihoda poljoprivrednih kultura. Cijene gnojiva višestruko su veće, to svakako utječe i na pad prinosa, uzrokovat će i na smanjenje plodnosti tla, a samim time zahtijevat će i dodatna ulaganja. Svaka osoba koja ima poljoprivredno gospodarstvo ako usporedi račune od prošle godine i račune od ove jednostavno će ustanoviti da su ovi višestruko veći. U razgovoru sa proizvođačima došli smo do podataka da će se smanjiti naravno zbog povišenih cijena upotreba gnojiva od 25 do 50%, što će nam donijeti i značajan udio u padu prinosa i kvalitete prinosa. Da govorimo što je svima jasno, pa može još i jednom ako biljka nije dobro uhranjena, ako nema dobru kondiciju bit će podložna većem napadu bolesti, pa će onda poskupjeti i ulaganja u sredstva za zaštitu bilja. U žetvi 2021. cijena premijum pšenice bila je kunu i 40 po kilogramu, a danas je 2 kune i 4 lipe što je porast cijene od 45%. A naravno do ovoga trenutka ovo nisu naravno najsvježiji podaci razlika u repromaterijalu konkretno samo u gnojivu je gotovo 350%, u nekim projekcijama i do 400%. Možete samo zamisliti koliki je to udar na hrvatske proizvođače i na njihovo buduće planiranje razvoja poljoprivrednih gospodarstava i razvoja praćenja kvalitete proizvoda. Uzročno posljedična veza između smanjenje kvalitete jest da može doći i do porast cijene recimo brašna što će utjecati na pekarsku industriju i porast cijena. ako ste a siguran sam da jeste u jutro uz kavu otvorili novine ili portale vidjeli ste najave da od nove godine cijene kruha i pekarskih proizvoda idu u nebo. Zato ću još jednom podsjetiti na 4 mjere kojima bi se pomoglo poljoprivrednicima koje Domovinski pokret predlaže da se uvedu istoga trena. Kao prvo, nadoknada razlike cijena gnojiva i repromaterijala u sjetvi. Drugo, beskamatni zajmovi za poljoprivrednike. Treće, dodatno smanjenje PDV-a na repromaterijal i energente. I četvrto, reguliranje cijene plavog dizela. Potrebno je zamrznuti cijene gnojiva na određenu cijenu koja je prihvatljiva te ostatak regulirati kroz subvencije poljoprivrednicima. Moguće je postići i veći rabat kod prodavača ako bi se njima olakšalo poslovanje kroz rasterećenje putem oslobađanja raznih poreza. Beskamatni zajmovi putem HBOR-a ili HAMAG BICRO-a mogu poljoprivrednicima pomoći u osiguranju sredstava k nabavci repromaterijala. Smanjenje PDV-a na repromaterijal i energente ne bi trebalo predstavljati nerješivi problem za Vladu Republike Hrvatske. A govoreći o reguliranju cijene plavog dizela svima je jasno da svaki imput u poljoprivrednoj proizvodnji ukoliko postane manji poljoprivredniku ostavlja više prostora da ostvaruje dobit i zaradu te kasnije, još ću jednom ponoviti, tu dobit i zaradu pretoči u svoje poljoprivredno gospodarstvo i uvjetuje daljnji rast i razvoj. Evo ostala mi je još minuta. Evo jedne najsvježije vijesti koja na žalost ponovno govori o tome kako funkcionira naše tržište poljoprivrednih kultura. Natječaj za nabavu čak 75 tisuća tona, dame i gospodo, to je 75 milijuna kilograma merkaltilnog kukuruza u zrnu, dobila je tvrtka iz Osijeka koje je po svojoj registraciji veterinarska stanica i ustvari bavi se uklanjanjem, kako da to ljepše kažem, crkotina, pasa lutalica po Slavoniji i Baranji. Od kuda njima u samo 2 tjedna mogućnost da trguju sa 75 tisuća tona merkaltilnog, dakle prehrambenog kukuruza u zrnu? Gdje su ga našli? Koga oni predstavljaju i zašto? Što je još bitnije, prodaju našoj državi, našim robnim zalihama taj kukuruz po cijeni oko 40% većoj od tržišne, ostavit ćemo naravno, svima nama da se upitamo, s vjerujem da ćemo o ovom događaju i ovoj, još jednoj u nizu izvanredno sumnjivih transakcija čitati i slušati puno više u danima koji dolaze. Hvala. Prije nego što nastavimo, pozdravimo na galeriji učenike Srednje strukovne škole iz Samobora. A sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovani zastupnik Bojan Glavašević, izvolite. Hvala poštovani g. potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Ovaj, prije nego što krenem sa svojom raspravom, našim posjetiteljicama i posjetiteljima želim još jednom dobrodošlicu ne izgleda inače ovako, ovo je recimo, da ste jučer bili vidjeli biste jednu onako značajno puniju sabornicu. Molim? Dobro, u kasnijem dijelu je bilo 5 ljudi više, to je već ono, ovaj, poslijepodnevni termin, ali da, inače sabornica ne izgleda ovako, pogotovo kad su neke teme koje budu možda bolje popraćene, ali evo, danas razgovaramo o jednoj temi koja nažalost nije dobro popraćena, čini mi se, a zapravo je užasno važna, to je, govorimo danas o Zakonu o poljoprivredi i malo kasnije ćemo govoriti o Zakonu o obiteljskim gospodarstvima. Prva, prije nego što zapravo krenem u komentar samoga zakona, čini mi se da kao generalna napona i za ovaj, a kasnije i zapravo i za ovaj drugi zakon imamo jedan uzorak koji sam primijetio pri našoj zadnjoj raspravi o poljoprivrednom zakonu, a to je da je manje problematično, barem iz naše perspektive ono što se u zakonu nalazi od onoga što smatramo da bi se trebalo nalaziti u zakonu, a ne nalazi se. Tema o kojoj zapravo smo govorili i ne samo mi iz opozicije nego i kolegice, brojni kolege iz parlamentarne većine je pitanje politike hrane zapravo. Mi imamo, dolaze nam u zadnje vrijeme ovi poljoprivredni zakoni, zapravo zakoni koji se tiču proizvodnje hrane i ono što smatramo da u njima nedostaje su zapravo uopće nekakva ideja o tome što hranu čini kvalitetnom, koje bismo kriterije trebali imati za to, a onda naravno i pitanje nekakve sustavne politike prema hrani. Živimo u vremenu kada zbog ruske agresije na Ukrajinu smo suočeni sa ogromnim porastom cijena nekih sirovina koje smo zapravo do, praktički do jučer uzimali zdravo za gotovo, tu prije svega mislim na pšenicu i na uljarice i evo, i više kolegica i kolega je ovdje govorilo o tome kako možemo npr. već iza .../nerazumljivo/... već smo doživjeli ogroman rast cijena kruha, ali taj rast cijena će se i nastaviti, danas je vijest kada nekoliko tankera isplovi iz Crnoga mora noseći teret pšenice, prije nekoliko godina to bi se doista uzimalo zdravo za gotovo i danas je važnije, tim je važnije razmisliti i krenuti već zapravo u promjenu našeg odnosa prema hrani i kreiranje jedne politike, kreiranje Vidjeli smo, rast cijena svih poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala. Npr. gnojivo, sjeme, gorivo, to se sve negativno odrazilo na poslovanje naših poljoprivrednika i ta situacija na globalnom tržištu utjecala je na drastično povećanje troškova proizvodnje, a pojedini sektori su zbog toga upali u velike probleme. Npr. u sektoru stočarstva, u proizvodnji mlijeka, u govedarstvu, u svinjogojstvu, svi oni koji nemaju dovoljno svoje poljoprivredne zemlje za proizvodnju stočne hrane ovisni su o kupovanju, npr. kukuruza, čija je cijena porasla gotovo 300%. I to je utjecalo na činjenicu da sad postoji prijetnja, vrlo realno da će nam se stočarski sektor nastaviti urušavati, a već godinama taj sektor je zapravo u dosta lošem stanju. Nedavno su samo tovljači junadi izračunali da imaju gubitke oko 300 milijuna kuna i bez snažne pomoći države, prijeti im daljnji pad proizvodnje. Prema nekim procjenama iduće godine od 40 do čak 60%. Mislim daje ova situacija pokazala da smo doista previše ovisni o uvozu hrane i zato, ono što ponavljamo svaki puta kada govorimo o bilo kojem zakonu koji se tiče proizvodnje hrane ili poljoprivrede, ne možemo dovoljno naglasiti važnost aktivacije kratkih lanaca opskrbe, kupovanja kod naših proizvođača, ali i snažniju kontrolu nad time kakva se hrana točno iz uvoza prodaje na policama trgovačkih lanaca. Imali smo i govorili smo zapravo sad već puno puta o tome da u slučajevima patvorenog maslinovog ulja ili meda koji su najčešći slučajevi, bilo je nedavno slučaj vina, također, to su neki proizvodi po kojima je naša zemlja ipak prepoznatljiva i takvi slučajevi zapravo narušavaju povjerenje građana uopće u sposobnost sustava da se nosi sa takvim slučajevima. Ono što još želimo napomenuti da nije dobro da Hrvatska bude isključivo sirovinska baza nego je važno uložiti sredstva u prerađivačke kapacitete kako bismo proizvodili one proizvode koji, osim što su sirovine, imaju dodanu vrijednost. Na primjer pekarski poluproizvodi trenutno mi ih najvećim dijelom uvozimo iz Poljske, a imamo i trebali bismo imati kapacitete da ih proizvodimo i sami. Puno novca iz Europskih fondova rasipa se bez velikog efekta na proizvodnju i taj novac zapravo često ne dođe do pravih proizvođača. Također u poljoprivredi, a mi nismo jedini u Europskoj uniji koji imaju taj problem imamo jako puno špekulanata koji su pronašli načine da se domognu novca jer im pravila Europske unije Ali oni nisu investirani u proizvodnju i nove tehnologije. Nisu investirani u razvoj i to se zapravo vidi po razini proizvodnje koju imamo. Na kraju, želio bih možda dati još dva, još pokoji komentar. U javnoj raspravi o ovome Zakonu ako ju uopće možemo tako nazvati bila su samo dva komentara. Pazite, ovo je Zakon o poljoprivredi. To je ogroman i važan zakon i činjenica da su stigla samo dva komentara u javnoj raspravi govore da ovdje postoji nekakav ozbiljniji problem jer mnogo je više ljudi koji su zainteresirani i kojih se ovaj Zakon tiče, a stigla su samo dva komentara. Ono što možemo dati kao komentar o tome je činjenica je zapravo zakon vrlo neprohodan. neprohodan. On je teško čitljiv. Tekst nije pročišćen i to je nešto što čini se da ljudima kojih se ovaj Zakon najviše tiče dosta teško pohvatati promjene koje se unose. Tako da bismo zapravo trebali pozvati Ministarstvo da ovaj Zakon pročisti i da ga objavi u integralnom obliku. Na taj način čini mi se da bi efekt bio značajno veći. I na kraju imamo potrebu u ovoj raspravi reći nešto o javnoj savjetodavnoj službi. Ona je prije nekoliko godina integrirana moglo bi se reći i utopljena u Ministarstvo i na taj način je nekako ipak eutanazirana. Koliko nam je poznato, a tu ako griješimo vi ćete nas ispraviti, novac, europski novac za savjetodavstvo nije u cijelosti potrošeno. Tome je tako između ostaloga zato što je korisnik tih sredstava bila samo državna savjetodavna služba a ne privatni savjetodavci tako da to je možda isto nešto što kada bi se preispitao model bi možda dao bolje rezultate. Na samome kraju ove rasprave htio bih reći da pitanje hrane i pitanje politike hrane je u svijetu u kojemu živimo zapravo pitanje jednog oblika suvereniteta. Ako smo ovisni o drugima previše to nas čini manje suverenima, čini nas slabijima. Dakle, daleko od toga da zagovaramo bilo kakvu vrstu kako bih rekao ograđenog vrta figurativno. Ali smatramo da u situaciji gdje se nađemo u krizi moramo biti u stanju pokriti vlastite potrebe, jer kada se dogodi ovakva situacija da je vijest kada isplove dva tankera iz Crnog mora naprosto ne možemo si dozvoliti da budemo ovisni o tome i da nam na sposobnost naših građana da preživljavaju. Ne samo to, nego da se prehranjuju zdravo, da žive zdravo, da imaju kvalitetne proizvode to je naprosto nešto što si ne bismo smjeli dozvoliti, a prvi i najvažniji korak prema tome je kvalitetna, dobra politika prema hrani. E to je jedan vid suvereniteta koji tek trebamo osigurati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani predstavnici Ministarstva. Ja se zaista mogu složiti sa kolegom Bojanom kada je rekao da imamo naprosto potrebu govoriti ne samo isključivo o ovom zakonskom prijedlogu nego u principi o poljoprivredi i onome što je svakako najvažnije a to je poljoprivredna proizvodnja odnosno proizvodnja hrane i očigledno je da tu imamo štošta reći. Možda je krajnje vrijeme da Ministarstvo zaista posluša dobronamjerne komentare i sugestije. Iako ne mislim da to niste do sada činili. Ali naprosto slušajući ove rasprave rijetko tko govori o samom prijedlogu, o ovom zakonskom prijedlogu. Uglavnom se ticalo kao što sam rekao poljoprivrede uopće odnosno poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane. Dakle, trenutno važeći Zakon o poljoprivredi iz 2018. primjenjuje dakle početkom 2019. i do današnjih izmjena i dopuna mijenjali smo ga već 3 puta. Od toga jednom je to učinio Ustavni sud Republike Hrvatske kada je podnošenje, kada je korisnicima mjere poljoprivredne politike osigurao mogućnost podnošenja pravnog lijeka na odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Na početku svojeg izlaganja također izražavam zabrinutost jer ovako važan propis gotovo krucijalan za veoma bitnu gospodarsku granu za koju uzgred budi rečeno država izdvaja oko 1,3% BDP-a te koji utječe na veliki broj ljudi neposredno poljoprivrednika, a posredno na sve nas imamo potrebu zapravo mijenjati jednom godišnje. Jasno mi je kako nekada do izmjena i dopuna pojedinog akta ne dovode samo unutarnje prilike, već i činjenica da smo postali dio nadnacionalnih pravnih sustava što nam posljedično stvara obvezu, inkorporiranje europskih regulativa u naš pravni sistem. Međutim, kada je u pitanju ovakvo osjetljivo područje koja su od utjecaja za sve nas moramo uvijek težiti najprije onome što znači znači osigurati konkurentnost i bolju tržišnu orijentiranost poljoprivrednika naročito u više puta spominjanim kriznim vremenima kakva su današnja, jer ćemo u suprotnom dakle vrlo jednostavno snositi posljedice u prijevodu nećemo imati hrane. Ključni i strukturni izazovi kao što je nedostatak ulaganja u kapital, tehnologiju, istraživanje i razvoj koji otežavaju transformaciju poljoprivrede još uvijek nisu otklonjeni. Razni faktori i dalje utječu na ograničavanje tržišta poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj uključujući i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu. I to su teme o kojima moramo govoriti. Iako mislim da bismo se svi ovdje prisutni složili kako je poljoprivreda nemjerljivo važna grana ostala sam pomalo iznenađena kada je o ovom zakonskom prijedlogu pripremajući se za ovu raspravu pročitala sam tek dva komentara u javnom savjetovanju. Međutim evo, ja ću ipak nekoliko riječi o samoj srži zakona, izmjenama i dopunama osigurat će se prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u našoj zemlji i usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom EU, odnosno sa 6 uredbi, a dodatno i unapređenje postojećih normativnih rješenja u područjima propisa koja su u trenutnoj provedbi koja su se pokazala neodgovarajućima. U kontekstu uvođenja eura potrebno je izmijeniti definiciju samo opskrbnog poljoprivrednog gospodarstva, te propisati iznose u eurima za iznos potpore izuzet od ovrhe iznos duga stranke za koji je dozvoljeno plaćanje na rate, iznos temeljem kojeg se određuje rok povrata duga te iznose prekršajnih odredbi. U programskom razdoblju od 2023. do 2027. mjere poljoprivredne politike dodjeljivat će se temeljem strateških planova država članica. S tim u vezi potrebno je propisati i donošenje strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske kao temeljnog akta kojim će se definirati i strateški plan naše zemlje za provedbu mjera poljoprivredne politike u razdoblju od 2023. do 2027. a koji će se financirati u okviru Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Republika Hrvatska je kao i ostale države članice obvezna osnovati nacionalnu mrežu zajedničke poljoprivredne politike putem koje će se umrežavaju organizacije i uprave, savjetnici, istraživači i drugi inovacijski akteri, te ostali u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. O važnosti donošenja strateških dokumenata za područje poljoprivrede već sam govorila u trećem mjesecu prošle godine i jednako kao tada i sad smatram kako bez takvih dokumenata koji trebaju biti tek prvi korak ne možemo napraviti potrebna poboljšanja sustava. Važno je spomenuti da kako će za razliku od trenutnog programskog razdoblja u kojem Ministarstvo poljoprivrede odobrava operativne programe proizvođačkih organizacija kao i njihove izmjene i dopune, odluke o odobravanju operativnih programa proizvođačkih organizacija, njihovim izmjenama i dopunama zapravo donositi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Klub zastupnika SDSS-a je u svom dosadašnjem djelovanju dosta pažnje posvetio upravo poljoprivredi kroz rasprave o zakonskim prijedlozima, strategijama, u svojim slobodnim govorima, pa jučer i u okviru zastupničkog pitanja na aktualnom prijepodnevu. Nikada se nismo libili skrenuti pažnju i eventualno upozoriti na potencijalne probleme u određenim segmentima poljoprivredne proizvodnje. Klub zastupnika SDSS-a će iz tog razloga podržati ovaj zakon, prijedlog dakle Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi u prvom čitanju nadajući se da će ove dobronamjerne sugestije se imati u vidu. Zahvaljujem. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva je gospođa Vesna Vučemilović, izvolite. suverenisti)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Svaka rasprava o zakonu koji se odnosi na poljoprivredu je uvijek onako živahna ovdje u Saboru, jer svi smo mi svjesni koliko je proizvodnja hrane važna, a u ovim kriznim vremenima to dobije još onu jednu dodatnu dimenziju. Kao što sam već naglasila i u onom zahtjevu za stanku u ime kluba, ja sam mišljenja kada se mijenja 75 članaka nekog zakona uvijek bolje napisati novi zakon. Jer vidjeli ste i u javnoj raspravi da ste imali dva komentara od kojih su oba bila u onom smjeru da se tu više nitko ne može snaći, da se to sve poprilično zapetljalo, zaprtljalo i zakukuljilo, zamumuljilo i možda ne bi bilo loše razmislit o tome budući da je u pitanju jedan ovako važan zakon napisati novi zakon bez obzira što je ovo sad samo usklađenje sa uvođenjem eura. Ali dosta je toga novog tu se uvelo i ima tu dosta promjena koje nisu vezane za uvođenje eura, tako da to je uvijek nekako moje mišljenje kad se veliki broj članaka mijenja bolje je promijeniti cijeli zakon. Ali niste vi jedino ministarstvo. I druga se ponašanju na ovaj način. Dosta se spominjala zajednička poljoprivredna politika, taj famozni ZPP i mislim da možda nedovoljno govorimo o tome u javnom prostoru. Neke druge teme nam se čine važnije, ali inzistiranje na ekološkoj proizvodnji je u svakom slučaju dobro. Ali mi se moramo zapitati što će to donijeti nama, kako će se to odraziti na cijene hrane, kako će se to odraziti na naše poljoprivrednike i kako će se to odraziti u konačnici na životni standard naših građana. Potpuno je jasno da će smanjena uporaba umjetnih gnojiva i pesticida i povećanje udjela ekološke proizvodnje posljedično imati manje prinose i više cijene poljoprivrednih proizvoda, to ne treba previše razmišljati da bi se došlo do tog zaključka. Već sada imamo vrlo visoke cijene hrane, mada padaju u cijelom svijetu u zadnjem razdoblju, kod nas rastu ovako na ovaj način će se to još dodatno potencirati i možda ne bi trebali baš sve što dolazi iz EU onako bez dodatnog promišljanja objeručke prihvatiti nego promisliti kako će se to odraziti na nas, na našu proizvodnju pa onda ipak tražiti nekakve izmjene. Ono na što se dosta kolega referiralo to je i ta podjela i natječaji za podjelu državnog poljoprivrednog zemljišta koji sa sobom uvijek donose jako puno problema i znam i općine u kojima su općinska vijeća pala baš zbog toga. Onog trenutka kada je bivši ministar Tolušić to ponovno vratio na jedinice lokalne samouprave otvorio je jednu Pandorinu kutiju gdje se stvorio ogroman prostor za raznorazne manipulacije, za pogodovanje pojedincima, a da ne kažem da se upravo i ti općinski načelnici vrlo često bave poljoprivrednom proizvodnjom pa su tu u direktnom sukobu interesa. Na neki način ima stvarno jako dobrih primjera gdje se to jako dobro sve vodi, ali isto tako ima primjera gdje i DORH ima pune ruke posla i upravo ovo što nam se sada događa na terenu da svi oni koji su pogodbama i nagodbama sa državnim odvjetništvom došli u posjed određenog obrađuju određeno državno zemljište sada se tjeraju van i neće se moć uopće javiti na natječaje koje će načelnici, gradonačelnici raspisati, mada su tu to državno poljoprivredno zemljište godinama obrađivali i to im se produžavalo na godinu, dvije, pet, a sada budući da se pokreću prekršajni postupci neće se uopće moći javiti na natječaje. Govori se o nekih 200.000 hektara zemlje koja se obrađuje na taj način i mislim da tu imamo ogroman problem. Uglavnom se radi o stočarima, o malim OPG-ovima i opet se postavlja pitanje kome se tu pogoduje i o čijim se interesima vodi računa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme, hvala. Jedna replika gospođa Vukovac. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Vučemilović. Danas se na ovoj raspravi čulo jako puno mučnih brojki, nemam bolji izraz osim mučnih jer stvarno izaziva muku kada čovjek čuje da smo poljoprivredu toliko devastirali da smo je zapravo prepolovili od osamostaljenja kada smo imali proizvodnju na razini od 33 milijarde kuna, a danas je ona tek 16 milijardi. Isto tako broj OPG-a koji se u međuvremenu ugasio pa samo oni koji su se bavili proizvodnjom mlijeka preko 50.000 ih je manje u zadnjih 10 godina. Kada spominjemo samu proizvodnju 400.000 eura godišnje samo dajemo na uvoz mesa dok naši stočari, tovljači junadi muku muče i ne mogu prodati svoje proizvode. Sve su to doista mučne brojke Ali mi danas donosimo Zakon o poljoprivredi, mijenjamo ga, donosimo Zakon o OPG-u, vladajući se zaklinju

Hvala lijepa kolegice Vukovac na pitanju. Ja ću dodat još malo brojki, znači kada smo ušli u EU izravna plaćanja ili poticaji jel kako se voli to kolokvijalno reći su bili na razini dvije milijarde kuna, sada su na razini sedam milijardi kuna, a proizvodimo manje. E pa treba stvarno biti alkemičar i čarobnjak pa sa više novca postić manje, a ne više. Dolazite iz Slavonije kao i ja, naša sela su prazna, to sad već postaje i sigurnosni problem, poljoprivredna proizvodnja u ruralnim područjima ima više funkcija, jedna je i zadržati stanovništvo na tom području, a vidjeli smo kod zadnjeg popisa stanovništva da su upravo te županije u najvećem minusu, one su izgubile najviše stanovnika i dovoljno je samo, evo sad je mrak oko pola pet,

stajalište, a onda bez obzira na eventualne replike ćemo preć direktno na iznošenje stajališta po klubovima i individualna stajališta. Izvolite …/Govornik se ne razumije zbog najave./… **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici, dobar dan svima. Ono što želim upotrijebiti kao svoju prvu rečenicu u ovom izlaganju da Koprivnica definitivno Koprivnica pardon, Hrvatska definitivno ima resurse i potencijal da bude samodostatna sa svojom poljoprivrednom i prehrambenom proizvodnjom. Zašto mi je to prva rečenica? Zato jer bi se svako oko nas trebao okrenuti oko sebe proučiti analize, statističke pokazatelje, ali u konačnici izaći među ljude i vidjeti da li je tome danas tako i da li nam priča drži vodu i što smo svi zajedno napravili da te resurse i taj potencijal realiziramo i ostvarimo. A ne da se dovodimo u situaciju da svaka jača svjetska kriza koja se nažalost događaju unazad nekoliko godina od korone pa do sad rata u Ukrajini nam pokazuje koliko smo ne samodostatni, koliko imamo problema u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji i koliko zapravo drhtimo samo malo kad se pošemere određeni dobavni lanci. Stvorili smo uvozno gospodarstvo, nažalost stvorili smo i uvozno prehrambeno poljoprivredno gospodarstvo što najbolje govori naša vanjskotrgovinska bilanca. I to sve skupa ne bi nas trebalo toliko brinuti kad bi si uzeli jedan stav o.k. borimo se, pokušavamo, mijenjamo, nikad nije bilo lako. Pa eto, svaki koračić je neki pokušaj koraka naprijed. Ali samo kad odemo 30 godina unazad i usporedimo se sa brojkama koje smo imali '89., '90. vidjet ćemo razmjere katastrofe koja se dogodila u hrvatskoj poljoprivredi od toga da je tada 6% BDP-a činila poljoprivreda. Danas je ta brojka nemjerljivo manja, do toga da smo tada imali 3,24 milijuna hektara koji su se obrađivali. Danas je to raspolovljeno, čak i više od toga. Proizvodnja svinja je sa 2 milijuna raspolovljena, mlijeko raspolovljeno. Jedino što je tendencija stalna je da mijenjamo zakone o poljoprivredi i da imamo porast uvoza. E sad, kad to pogledamo bez obzira što ćemo reći o.k. imali smo problem rata, imali smo problem pretvorbe privatizacije, transformacije hrvatskog gospodarstva sve to možemo uzeti kao nešto što hajde može biti olakotna okolnost. Ali ne može biti olakotna okolnost takav dramatičan pad i stalna tendencija daljnjega pada. Zato kao član kluba SDP-a moram naglasiti da unatoč tome što bi bilo bezobrazno reći da i usklađivanjima sa europskim direktivama i sa nekim do sada sakupljenim iskustvima se baš ništa ne pokušava promijeniti, ali isto tako smatramo da to definitivno nije dovoljno i da nam jednostavno u hrvatskim poljoprivrednim politikama treba jedan snažan revolucionaran zaokret, onaj zaokret koji će za početak smanjiti birokratiziranog sustava, ali i onaj zaokret koji će se više okrenuti našim domaćim snagama, našim domaćim poljoprivrednicima, a ne robovati tome kako da čim više zaštiti uvozni lobij, krupni kapital, puno puta i sumnjiv kapital. Vidimo sad kako to izgleda u robnim zalihama, u nabavi žitarica, kakve su cijene bile na tržištu, a kako se danas otkupljuje dosta čudnim kanalima. Najbolji pokazatelj toga da nemamo jasnu i konzistentnu poljoprivrednu politiku govori i to što danas gledamo što se događa oko Fortenove, gdje s jedne strane volimo pričati da smo sa lex Agrokorom spasili hrvatski gospodarski sustav i činjenica je da je puno ljudi sačuvalo svoja radna mjesta. Ali sad kad smo na nekom međukoraku da vidimo što je taj lex Agrokor trebao donijeti građanima ove zemlje sada će nam se dogoditi da kroz Fortenovu će plodnu slavonsku ravnicu i hrpe tih oranica i hektara pitaj boga tko, pitaj boga pod kojim uvjetima i pitaj boga zapravo sa kojim krajnjim interesom. Jedino što je sigurno da u tome ne postoji interes hrvatske poljoprivrede i da u konačnici ne postoji interes hrvatskih hrvatskih građana koji jako masno plaćaju ovu inflaciju, cijene prehrambenih artikala od kojih je velika većina danas na žalost upravo iz uvoza. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Rekao sam da ćemo odmah prijeći na iznošenje stajališta. Ima samo dvije replike, hajmo ih obaviti da se riješimo toga. Gospođa Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega zastupniče, evo govorili ste o tome da određene smjernice i određene politike prepisujemo iz europskih direktiva u onom dijelu što je EU zadala da se mora. No međutim, tu propuštamo nekako prilagoditi poljoprivredne politike onim situacijama koje naši poljoprivrednici stvarno trebaju, a to je primjerice stalno smo svjedoci varanja potrošača kod svježeg mesa, kod meda, a ovaj zakon ne propisuje dodatnu kontrolu za te proizvode primjerice, nego samo za proizvode koje su nam odredili znači direktiva EU. Tako da Tako da evo koji je vaš komentar da kontinuirano idemo za drugim primjerima i modelima, a pri tome zaboravljamo naše vlastite potrebe i naše krajnje korisnike, naše poljoprivrednike koji najbolje znaju šta njima treba na terenu, a ova politika im očito ne omogućava. Zahvaljujem. Mi idemo za drugim modelima uglavnom onda kad nam to odgovara da isprezentiramo javnosti eto uzeli smo nečiji tuđi model izvana, ali ni to nikad ne radimo do kraja nego to posložimo nekom svojem surogat modelu koji smo uspjeli uzgojiti u ovih 32 godine hrvatske samostalnosti. Jer nisam pobornik teorija urota i zavjera i ne bih sad rasparčavao okolo kakvo meso i kakva hrana dolazi u Republiku Hrvatsku. Vjerujem da su se tu kontrole ipak podigle na ponešto veći nivo. No na žalost još uvijek imamo slučajeva da nam se svašta pokušava podvaliti i da smo tu puno pre pre često puta fleksibilni prema upravo stranim lancima i krupnim kapitalima nego što znamo biti fleksibilni i ruka pomoći kad je to potrebno našoj domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. I to je rezultat toga svega. Ali ako se već pozivamo na to da kopiramo nečije tuđe modele onda smo mogli uzeti i nečije tuđe modele jer smo vidjeli kako su se Njemačka,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolega Jakšić, spomenuli ste u jednom dijelu Forte Novu. Ja sam nekako mislila bit će rasprava o ovom pa ćemo možda ne spominjati Forte novu ali mi to ne možemo ne učiniti. Dakle, ne tako davno pred 5 godina se donesao posebni zakon koji se zvao lex Agrokor, koji se odnosio na jednu privatnu tvrtku gdje smo tad spašavali. Nakon pet godina iz te tvrtke je, izašli su van Ledo, odnosno dvije tvornice jedna u Srbiji, druga u BiH. Pred neki dan, pred dva dana je prodan toranj I ono što je ostalo u toj tvrtci osim, dakle cijele mreže prodaje su između ostalog koncesije …/Govornica se ne razumije./… zemljišta i vezano uz vodu.

zapravo do kraja mi je teško odgovoriti na ovo pitanje, jer što god bih pokušao odgovoriti ovo što se danas događa oko nas bi me vrlo skoro očito razuvjerilo i reklo da smo gledali u apsolutno krivome smjeru. Dakle, bez obzira na repove koji su bili i tada nastali činjenica jest da se sa lex Agrokorom pokušalo spasiti hrvatsko gospodarstvo i radna mjesta i sačuvano je ono što je bio valjda prvotni plan i prvotna intencija. No ponavljam, pitanje je što je bio plan za drugi korak jer ako nam je bio plan da ne povedemo računa o koncesijama, o našoj zemlji, o našoj budućoj proizvodnji tada smo stvarno džaba krečili i nismo napravili ništa nego smo samo odgodili grabež nad hrvatskim nacionalnim resursima, a upravo to nam se sada sprema. I žao mi je što više nismo i danas razgovarali o Fortenovi kao što recimo ne pričamo dovoljno o tome koje bi to tvrtke u ovakvom obliku prehrambene poljoprivredne …/Upadica Radin: Hvala./… proizvodnje možda opet trebale postati strateške

Kluba Hrvatskih suverenista poštovani g. predsjedavajući, kolegice i kolege. Nastavno

Znači nastavimo sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi. I koliko se sjećam gospodin Lenart je. Gospodin Željko Lenart ima svoju pojedinačnu raspravu.

Što se tiče dijelova zakona kojima su neki rekli da je, da ovaj zakon spašava obiteljska poljoprivredna gospodarstva pa ne vidim baš nekog posebnog članka članka koji bi spašavao obiteljska poljoprivredna gospodarstva jer danas obiteljska poljoprivredna gospodarstva su u širokom rasponu od malih do većih, od kvalitetnijih do manje kvalitetnih, od onih koji se lakše snalaze u proizvodnji do onih koji se teže snalaze u proizvodnji. No problem što sustav ne prihvaća tu šarolikost i ne pomaže više onima koji se teže snalaze. Na Odboru za poljoprivredu jedna članica je spomenula da bismo mi trebali na ploče koje stoje na našim OPG-ima staviti i QR kodove. A dobro, zašto ne ali mi danas imamo nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju i godina i imaju telefone na tipku još, pa ne mogu ni učitati taj QR kod tako da ne mogu niti vidjeti što to se može saznati o drugom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. S druge strane, nesigurnost proizvodnje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa problemima u Petrokemiji postaje daleko veća i daleko značajnija. Evo ja sam danas govorio o urei koji se nalazi u petrokemijskoj vreći koja je porijeklom iz Rusije, ministrica je mahala da ne, evo ja sam joj na Whatsapp poslao sliku vreće iz Kutine gdje je urea u amidnom obliku. Inače kutinska urea je imala i amidni i amonijski i nitratni oblik, daleko kvalitetnija od ove i naši poljoprivredni proizvođači koji manje prate ili nisu dovoljno obrazovani po pitanju agronomskih znanosti neće niti znati da su u biti na neki način prevareni time što su kupili pod imenom Kutina. Kutija je imala izvrsna gnojiva, ja se nadam, duboko se nadam da će novi vlasnik koji je iz Turske ponovo pokrenuti proizvodnju u Kutini u onom obimu i obliku i kvaliteti gnojiva kakva je bila, a opet s druge strane razmišljam što Turcima znači hrvatska poljoprivreda. Vjerojatno ne baš nešto. Što im znači obiteljska poljoprivredna gospodarstva? Vjerojatno ne, možda konkurenciju. Tako da koliko god nešto želim toliko sam i skeptik ali nadam se da se varam u ovom skeptičkom dijelu, skeptičnom dijelu vezanog uz poljoprivrednu. Netko je ovdje iz vladajuće većine rekao imamo izabranog najboljeg mladog ekološkog poljoprivrednika u Europi. Čestitam mu i drago mi je. No, međutim to ne znači da imamo najbolju ekološku poljoprivredu. Imamo ekološku poljoprivredu koja je djelomično prevara, pa tako između Okućana i Novske imamo 300 hektara ekoloških oraha od kojih nema proizvoda. Imamo ekološke lijeske, imamo ekoloških travnjaka i djetelinskih smjesa koje se tarupiraju, ne koriste se za stočnu ishranu iako su ekološke. To nije ekološka proizvodnja jer tu nema proizvoda. Poljoprivredna proizvodnja koja nema proizvoda to je uzaludan posao, a poticanje uzaludnog posla dovodi do ovog stanja u hrvatskoj poljoprivredi da su nam sela prazna, da u selima samo ostaju oni koji su uspjeli grupirati veće količine državnog poljoprivrednog zemljišta koji mogu na temelju potpora, fondova i političke podobnosti egzistirati. Oni mali, oni novi poljoprivrednici, oni mladi poljoprivrednici koji tek startaju danas vrlo teško mogu kupiti i privatno poljoprivredno zemljište jer je njegova cijena već došla na 1 euro pa na dalje i jednostavno ga više nema niti u ponudi ne samo za prodaju, niti za zakup. Njihov start je maltene nemoguć i njihov start jedino može biti negdje izvan Hrvatske, a ne u Hrvatskoj. I možemo samo reći i jedino se nadati onu Bože čuvaj hrvatsku poljoprivredu jer očito više nema tko. replika. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega što vi kažete na sam proces privatizacije Petrokemije. Naime, privatizirana je prije 4 godine i to na način da su većinski vlasnici postali PPD i INA nakon što su uložili po 150 milijuna milijuna kuna, ali je država na sebe preuzela dug od 450 milijuna kuna te su njene tvrtke dodatno uložile još 150 milijuna kuna, među ostalom smanjena je Plinacrova naknada za plinovod, čistilo bilance poslovanja preko otpisa i preknjiženja rezervnih dijelova pa do izdvajanja deponija fosfogipsa i neutralizacije što ste vi i sami spominjali. Dakle, državna intervencija u tom je trenutku daleko nadilazila uloge i INE i PPD-a u Petrokemiji. U U Bruxellesu se upravo potvrdio plan za jačanje poljoprivrednog prehrambenog sektora kojim se želi pomoći i usmjeriti i na proizvodnju gnojiva, a mi prodajemo Petrokemiju. …/Upadica: Hvala./… Pa što s nama nije u redu? U prošlom sabora ja mislim da sam bio jedini zastupnik koji je zastupao tezu da Petrokemija mora ostati u većinskom državnom vlasništvu, onda su se ismijavali od mene i rekli što onaj seljak Lenart zna tamo. Petrokemija i proizvodnja umjetnih gnojiva je strateški proizvod i strateška firma. U tom trenutku 20% prosječno koliko se plaćao skuplji plin nego što je bilo na tržištu iznosilo je na godišnjoj razini preko 300 miliona kuna, a te godine je Petrokemija bila u dugu 177 miliona kuna. Znači da nisu oni koji su preuzeli bili toliko pametni pa spasili Petrokemiju nego su očistili skladišta i sve što je moglo očistiti i sada su ju prodali opet nekome tko je vlasnik, a nije čak niti iz Hrvatske. Tako da država je tu pogriješila, mogla je dati garanciju banke Petrokemiji i Petrokemija bi imala novac za kupit plin jeftiniji i mogla bi proizvoditi bez gubitaka. **Radin, Furio Hvala lijepo. Kolega Lenart vaše rasprave o poljoprivredi uvijek izazivaju ovako nešto više replika i iz jednostavnog razloga što raspravljate iz dva aspekta. S jedne strane što ste političar, čim tu stanete ste političar, ali s druge strane i u realnoj i u stvarnoj svijetu ste i u stvarnom životu. Ono što hoću vas dalje pitati i što možete i dalje odgovoriti je vezano uz Petrokemiju. Tu smo jasno rekli da je Petrokemija Kutina strateška Za jednu stratešku firmu koja je bila proglašena Agrokor donosio se posebni zakon koji se zvao lex Agrokor. Tu smo žestoko raspravljali o njemu. Neću govoriti o svim onim prijateljima, poznatima vladajućih koji su naplatili skupo svoje različite usluge da bi na kraju otprilike bojim se došli tamo gdje smo bili i na početku. Imamo ponovno privatnu kompaniju. Ono što je meni ključno pitanje i što se pitam. Dakle, novi vlasnik dolazi u Petrokemiju,

s kime se družio i privatno i omogućio nekakve transakcije koje su tu napravljene. Petrokemija je imala kupljeni plin, nije proizvodila gnojiva već ga je prodala državi, barem su to saznanja koja ja imam, možda se varam i kažu da im je preskup plin da bi proizvodili umjetna gnojiva. Da je RH vlasnik Petrokemije možda bi Petrokemija poslovala u ovom teškom trenutku s gubitkom, ali bi hrvatska poljoprivreda imala sigurna, kvalitetna umjetna gnojiva za sigurnu intenzivnu proizvodnju, s obzirom da sam evo i govorio da nismo dostatni, a s obzirom da ćemo koristiti loša gnojiva bit ćemo još manje dostatni, imat ćemo još više OPG-a koji će propasti, pa i drugih firmi, a očito to nekome drugome pogoduje i tako se slažu kockice. **Radin, Furio Štovani predsjedavajući, štovani kolega Lenart. Kad govorimo o Petrokemiji ja ću reći da, a to ste spomenuli u svome govoru, da je ona bitna strateška firma, međutim mnogi u Hrvatskoj govore da ni poljoprivreda nije strateška grana hrvatskog gospodarstva, a kamoli Petrokemija. Zbog čega vi mislite da je Petrokemija upravo bitna za hrvatsko, ne gospodarstvo nego za hrvatskog poljoprivrednika, vlasnike OPG-a zar se on zbilja ne može pouzdati primjerice da mi zatvorimo Petrokemiju u uvoz koji sada postoji? Nema ona Petrokemija sada ne radi. I zbog čega je to bitno da li sa kratkoročnog ili dugoročnog stanovišta? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, odgovor. **Lenart, Željko (HSS)** Petrokemija osim što je proizvodila gnojiva za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju osigurava stabilnost poljoprivredne proizvodnje i zapošljavala i veliki dio gospodarskog sektora, pa je tako nekada za Petrokemiju vozio isključivo HŽ. Danas imamo nekoliko prijevoznika na prugama otprilike PPD i još neki koji prevoze ono što je trebalo za Petrokemiju. Petrokemija je zapošljavala veliki broj autoprijevoznika, obrtnika, znači oni su vršili i remont na Petrokemiji i mnogo ljudi je živjelo direktno ili indirektno od Petrokemije i jedna velika regija. Ta regija već mjesecima strahuje od toga što će biti s Petrokemijom jer Petrokemija ne radi mjesecima jedino što je od toga pozitivno u Kutini da imamo čist zrak. Ali toliko straha i toliko neizvjesnosti što će biti s Kutinom koja će vjerojatno ako Petrokemija ne zaživi postati selo, e to je ono što svima nama stoji iznad glave. Poštovani kolega, očito je spomen Petrokemije izazvao brojne reakcije pa ću tako i ja podsjetiti evo spominjala sam i ja maloprije Maju Đerek koja je podigla kaznenu prijavu zbog cijele situacije i one poznate da kada CERP nije reagirao nije se pojavio na skupštini i propustio zapravo prihod državi 333 milijuna kuna su trebali bit isplaćeni kao pravična naknada, ali evo nisu. Dakle, samo da napomenem da je zbog cijele te situacije dignuta i i kaznena prijava da se rasvijetli ko, kako i zašto i kome je završilo. Hvala. Poštovani g. potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., g. Lenart obmanjuje hrvatsku javnosti i to dosta dugo danas ovdje u sabornici. Prije sat vremena u ime kluba je govorio da on sa 30 hektara svojih površina jako dobro živi, dapače, da zarađuje, da ima veća primanja nego ovdje u HS-u. Sada s druge strane govori kako u hrvatskoj poljoprivredi ništa ne valja, kako se praktički mladi ne mogu počet u hrvatskoj poljoprivredi pa mi doista nije jasno …/Upadica Radin: Hvala./… kako onda vi koji ste gro vremena provodite ovdje uspijevate …/Upadica Radin: Gospodine Šašlin vrijeme./… još obraditi poljoprivredu i dobro živit. Nešto neće biti u redu.

zakoni u Hrvatskoj su paukova mreža u njih se hvataju sitne mušice, a bumbari lete kroz nju. A čudi me za kolegu Šašlina da u tim godinama djeluje po napucima i diže povrede poslovnika, a ne iz svoje glave to se on mora zapitati. Kolega Šašlin ja 35 godina gradim OPG iz nule, iz nule, iz nule, ne radim državnu poljoprivrednu zemlju, najmlađi traktor mi je '92. godište, zaokružio sam cijelu svoju proizvodnju, strojeve, a mehaničar sam, električar sam, agronom sam, bravar sam ne treba mi nitko radim sve sam. I kad vi vrtite nekakav kapital, a izračunajte koliko košta 20 hektara zemlje i kada kažemo da se zaradi kao u HS-u pa što mislite da je to neka zarada? Ali ja ne moram dizat ruku kao vi ovdje jer mi imamo od čega živjeti …/Upadica Radin: Hvala vrijeme./… a vi Gospodin Lenart vi ste mi jednom rekli da vi najviše cijenite pravednost i ja kako bi vam rekao ja sam na vašoj strani što se toga tiče, ali moram dat opomenu jer ste odgovorili na povredu poslovnika na koju sam već ja bio odgovori prije i na to niste imali pravo. Znači imate opomenu. Gospođa Anka Mrak Taritaš izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ono što sam rekla i u pojedinačnoj raspravi ponovit ću i sad, čim imamo Zakon o poljoprivredi i čim imamo izmjene i pojedinih članaka, čim imamo i usklađenje tih članaka sa direktivama EU ono što kod nas izaziva pažnju proširimo znatno raspravu puno šire nego što to je i ne treba tome čudit. Ja ću krenut od kraja samo zato da uđe u tekst zapisnika i da ministarstvo to može pripremiti za drugo čitanje. Ono što mene intrigira i to ću na ovom primjeru reći, dakle mi sad prevodimo sve one kazne, prekršajne mjere iz kuna u eure zato što od 1.1. imat ćemo eure, super. Ovo je možda prilika da napravite vi u ministarstvu ili neko drugo ministarstvo usporedbe što nekad neke druge države u svojim zakonima, kakve oni imaju i da li smo mi s tim svojim kaznama otprilike isti ili smo različiti. Naime, ono što znamo da je hrvatsko gospodarstvo na 70% prosjeka europskog gospodarstva, gdje je hrvatska poljoprivreda, bojim se i znatno niže i bit će zanimljivo, uzmite dve ili tri zemlje i napravite nam za drugo čitanje usporedbu gdje smo mi s prekršajnim normama i kaznama i iznosima u odnosu na neke druge zemlje EU jel bi to bilo zanimljivo znati jer po to, mi se, mi znamo šta nam je prosječna plaća, a znamo kolki nam je BDP i sve ostalo, ali imamo ovdje i niz kazni koje ljudi osjete. Ono što bih ja htjela još jedanput ovdje naglasiti, a to je, ja sam i ministricu pitala i tu ću se ponovo referirati to je odredba čl. 45. koja govori o procesu savjetovanja. Ja mislim da je proces savjetovanja i edukacije, pogotovo dakle mladih ljudi i sve ostalo, stariji ono što su naučili naučili teško izuzetno važno. Ali ajmo to onda odraditi kako treba. Ono što mene smeta smeta kad mi idemo direktno prepisivati neke direktive EU, a da pritom ne uvedemo zdravu pamet. Vi u st. 2. kažete da je to savjetovanje korisnika vezano uz okoliš, klimu, održivu upotrebu pesticida, tu smo o Petrokemiji odnosno gnojivima raspravljali, al o pesticidima ne. Al sad kad dođete u odredbu čl. 45. na što se savjetovanje odnosi, tu imamo od stručnog nadzora, drvenastih kultura, kratkih ophodnji, pa radovi na šumarskoj prometnoj infrastrukturi, pa onda licenciranje izvoditelja šumarskih radova, dakle otprilike prve tri alineje su onako općenite, a ovo ostalo je sve vezano uz šumarsku djelatnost, pa zašto tu ne stavite dvije alineje, jedna alineja je edukacija o upotrebi i korištenju pesticida, a druga alineja je vezano uz klimatske promjene. Za vrijeme kad mi imamo ovdje sjednicu sabora odnosno već se održao veliki skup koji govori o klimatskim promjenama. Klimatske promjene su činjenice, svi stručnjaci su rekli da do 2050. se povećavaju temperature zbog klimatskih promjena i predvidjeli su kolka može bit. Već danas se na razini svijeta povećala ta temperatura, se prilagoditi, bit će migracije, biljni i životinjski svijet će se prilagoditi, ja vas pitam i pitam nas sve zajedno, da li nije sad pravo vrijeme da mi krenemo jednako tako educirati ljude što znači klimatske promjene, što je za očekivat, koje su to nove kulture, koje su to promjene koje jesu i čini mi se da je to nešto što bi ovdje trebalo biti definirano, dakle isključivo, ovaj svoj dio rasprave sam vam isključivo vezala uz temu izmjene i dopune zakona, ali ono što moram reći je slijedeće. Poljoprivredu možete obavljati na poljoprivrednom zemljištu, ne možete obavljati na mjesecu, ne možete obavljati negdje drugdje, možete obavljati na poljoprivrednom zemljištu. Mi poljoprivredno zemljište kad je riječ o prostornim planovima imamo definirano kao izuzetno vrijedno, a to je P1 i onda je vrijedno poljoprivredno zemljište P2. Oni su svud definirani u planovima i u planovima imamo i definirano što se na poljoprivrednom zemljištu može, dakle oznake P1 i P2 raditi ili ne raditi. I onda imamo ovu priču koja se i koja se treba desiti i u HS i raspravljati priču Fortenove. Dakle temeljem čega, neko se probudi, pa ujutro zaključi što je strateška kompanija, pa je recimo u jednom trenutku Agrokor strateška kompanija, a nešto drugo, drugo nije strateška kompanija…/Upadica

još uvijek nije nam jasno zbog čega ne znamo pravi uzrok toga i otvorila je niz nepoznanica dalje, ko sada gospodari sa 33 tisuće hektara najbolje hrvatske zemlje u Slavoniji i Baranji, pa čak jedan dio i u Moslavini, koji su interesi te grupacije, u kojem smjeru će ić gospodarenje i proizvodnja, tko će dobivati hranu koja je strateški proizvod kao i voda i energija, telekomunikacije i ono što čovjeku je nužno? Mislite li vi da je ova država krenula u pravom putu, pravim putem rasprodajući još to malo sirotinje što nam je ostalo, pa evo zemljište je zadnje izgleda? Hvala. **Radin, Furio uvijek morate nekako, ja uvijek polazim od, od sebe ili od onog što vam čini obitelj. Sve dok ne morate dok vas sila ne natjera ne prodajete, probate iznajmljivati, probate nešto s tim raditi. Jednom kad ste prodali prodali ste zauvijek i nema više, prodali ste i gotovo. Ja se dobro sjećam rasprave koja je bila vezano uz lex Agrokor, jako se dobro sjećam što smo tad pitali i jako se dobro sjećam da smo tražili odgovore na određena pitanja. Po dobroj maniri se odgovaralo to je oporba, oni samo nešto govore, nema veze, to je sad, u tom trenutku spašavamo. Ono što evidentno je tema i interesa je interes eksploatacija vode, dakle ono što je proizvodnja vode i interes je to zemljište o kojem govorimo jer je, poljoprivrede bez zemljišta nemate. Ako upravljate dobrim i vrijedim zemljištem onda iza toga mogu biti i određeni rezultati. Hvala lijepo. **Radin,

evo danas raspravljamo o Zakonu o poljoprivredi koja sigurno je jedna od najvažnijih strateških gospodarskih grana RH pa onda ne čudi da se kroz tu raspravu dotičemo i onih tema koje nisu predmet ovog zakona, ali su na različite načine sasvim sigurno Hrvatska je članica EU i u tim gabaritima treba se i kretati što znači da nakon donošenja nove zajedničke poljoprivredne politike do 2027. godine i novih pravila i mi trebamo svoj Zakon o poljoprivredni prilagoditi tim pravilima. U tom smislu smo donijeli i nacionalni strateški plan koji je rađen na temelju Strategije poljoprivrede, a koja je usvojena i u ovom Hrvatskom saboru, a izrađena je u stvari nakon što smo imali 20 godina jedan jaz u kojem takva strategija nije postojala. Strategijom su jasno zadani ciljevi koje želimo postići, ja ću podsjetiti oni se odnose na povećanje produktivnosti i konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, na stvaranje proizvoda sa dodanom vrijednošću, na stvaranje otpornosti na klimatske promjene, na postizanje generacijske obnove i opstanka hrvatskog sela. Kroz nacionalni strateški plan, ali i kroz cjelokupnu omotnicu koju imamo za poljoprivrednu i ruralni razvoj za nadolazeće programsko razdoblje na raspolaganju nam je više od 5 milijardi eura. To je iznimno visok novac koji moramo koristiti na pametan način što znači da iz dosadašnjih grešaka koje su bile učinjene, a sigurno da ih je bilo jer smo prvo proračunsko razdoblje koristili kao nova država članica i puno tog možda nam je bilo nepoznanica, a bilo je tu i nekih političkih igara na koje ja sad neću trošiti vrijeme jer su one svima poznate, pa svi znaju kako su se neke mjere ruralnog razvoja namještale. Dakle, to iskustvo koje imamo nam treba poslužiti da ovaj novac koji će biti na raspolaganju za slijedeće proračunsko razdoblje usmjerimo na način da poljoprivrednicima osiguramo investicije da za nas mogu i dalje proizvoditi hranu, da stanovnicima hrvatskog sela osiguramo uvjete da i dalje mogu ostati živjet na hrvatskom selu i čuvati hrvatski prostor zato što je to pitanje nacionalne sigurnosti. Kad je riječ o tome da nema poljoprivrede bez poljoprivrednog zemljišta to je naravno apsolutno točno i zato je dobro da je Odbor za poljoprivredu postigao suglasnost sa Ministarstvom poljoprivrede te da smo zaštitili naše poljoprivredno zemljište od prodaje strancima tako da smo uveli instrument u zakonu kojim se daje prvo prvokupa državi kod prodaje poljoprivrednog zemljišta. Moramo i podsjetiti na to da je SDP-ova vlada u vrijeme ministra Jakovine ukinula mogućnost da hrvatski seljak kupi poljoprivredno zemljište što je bila fatalna i kardinalna greška tako da je bilo moguće poljoprivrednicima ulaziti samo u zakup, a trgovačkim društvima u koncesije. I danas smo u situaciji da moramo biti dovitljivi i ovako maštoviti pa osmišljavati kako bi zaštitili naše poljoprivredno zemljište. Dakle, treba tu uzeti i u obzir ove rasprave koje smo slušali o Agrokoru, pa o Fortenovi i o nekim drugim tvrtkama, a koje su apsolutno izašle izvan konteksta jer niti jedna od tih tvrtki nije vlasnica tog poljoprivrednog zemljišta, oni imaju ugovore i oni se tih ugovora o korištenju poljoprivrednog zemljišta moraju držati poštivajući agrotehničke mjere i proizvodeći na tom zemljištu hranu. hranu. Naravno da je naš interes da se natječaji općina i gradova što prije raspišu kako bi što više poljoprivrednog zemljišta se stavilo u raspolaganje jer je interes da na poljoprivrednom zemljištu se proizvodi hrana, a ne da raste šikara i u tom smislu ja pozivam općine i gradove da na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu raspišu natječaje kako bi naši poljoprivrednici mogli ući u posjed poljoprivrednog zemljišta i na njemu proizvoditi hranu i privesti ga svrsi. Ovaj zakon također prepoznaje sektorske politike u različitim sektorima. I ono što želim naglasiti jest moje zalaganje da se u sektoru pčelarstva prepozna oprašivačka uloga pčela i da se razmisli o uvođenju potpore po pčelinoj zajednici kroz sektorsku politiku o pčelarstvu. replika. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena kolegice poljoprivreda je visoko na listi prioriteta ove vlade. U mandatu je doneseno niz zakona s ciljem kako bi našim poljoprivrednicima olakšali rad naravno i poslovanje. U zadnjih evo nekoliko godina tako je i ovaj novi Prijedlog Zakona o poljoprivredi još jedan u nizu zakona koji će zasigurno poboljšati neka, neka rješenja. Između ostalo, omogućit će lakše i povlačenje sredstava sredstava EU, ali ono čega bi se ja dotaknula vi ste to jutros u vašoj replici ili, ili u iznošenju ovaj u ime odbora rekli to je savjetodavna službe. to je služba koja je veoma bitna i koja bi trebala biti naravno našim poljoprivrednicima uvijek na raspolaganju. Ovim novim zakonskim prijedlogom to će se omogućiti da se radi i privatno pa evo moje mišljenje što bismo mi još u ovom zakonodavnom okviru mogli Izvolite odgovor. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam kolegice Maksimčuk. Dakle, ovim zakonom je detaljno propisano što savjetodavna služba treba raditi i omogućeno je da osim javne savjetodavne službe i privatna savjetodavna služba savjetuje poljoprivrednike. Ovdje je bilo pogrešnih tumačenja kako će poljoprivrednici to morati sami plaćat jer su u tijeku pregovori Ministarstva poljoprivrede, iznalaženje rješenja da se kroz mjeru 1 iz programa ruralnog razvoja za to osiguraju financijska sredstva. Zašto je to važno? Zato što mi imamo nedostatak savjetodavaca. Nama danas dolazi jedan savjetodavac na 585 poljoprivrednih gospodarstva što je premalo. U tom smislu to znači ako ste vi poljoprivrednica, nikad niste nazvali savjetodavnu službu oni sami po sebi do vas neće stići doći. U tom smislu nam treba kapacitiranje državne savjetodavne službe, ali i financiranje privatne savjetodavne službe jer pred poljoprivrednike stavljaju tako visoki zahtjevi koje oni sami bez savjetodavaca neće neće moći u stvari savladati. pa i RH stoga treba donesti strateški plan RH za, za provedbu mjera poljoprivredne politike za razdoblje do 2027. godine i koji bi se, svi ti planovi bi se financirali iz europskih fondova. Isto tako uz dosadašnji obuhvat mjera, to su bile mjere ruralnog razvoja, mjere izravne potpore i ostale mjere, proširuju se i mjerama za sektorske potpore. Smatrate li vi da je to na neki način put kojim ćemo doći do toga se nakon godina ulaganja u poljoprivredna zemljišta da se konačno počnu i povećavati količine proizvedenih proizvoda na tim zemljištima i kako sve u onom cilju samodostatnosti u proizvodnji hrane za građana RH. Hvala. Hvala vam kolegice Pocrnić Radošević. Točno je da je Hrvatska temeljem zajedničke poljoprivredne politike i temeljem ciljeva koji su zadani i mjera izradila svoj nacionalni strateški plan kojeg je nedavno Europska komisija odobrila, a kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu smo definirali prioritete i bodovanje bodovanje proizvodnje onih kultura i poticanje onih sektora za koje smatramo da ih treba dodatno podržati koji su usko vezani uz poljoprivredno zemljište pa su tu i ovi sektori i voća i povrća i vinogradarstva. Naravno da smo kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu prioritet dali i proizvođačima mlijeka i mesa gdje smo amandmanom odbora zatražili dodatno da uvjet bude da barem 30% njihove proizvodnje bude domaće proizvodnje, domaće genetike jer smatramo da na tom trebamo Tako da sa cijelim tim kompletom ja vjerujem da smo stvorili neku osnovu za povećanje poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir, svima nam je jasno da ne možemo preko noći promijeniti hrvatsku poljoprivredu, a poljoprivrednim proizvođačima je najbitnije i najvažnije da znaju i da mogu prodati svoj proizvod kako bi nastavili i daljnju proizvodnju, a evo i kroz ovaj strateški plan zajedničke poljoprivredne politike za ovo petogodišnje razdoblje '23.-'27. nam je omogućeno sredstava preko 5 milijardi eura. Pa evo šta smatrate, to je veliki iznos za velike investicije, velike potpore našim ovaj poljoprivrednicima, našem ruralnom području. Šta smatrate kako će to utjecati na daljnji razvoj hrvatske poljoprivrede. Hvala kolegice Zmaić. Pa ako to pametno investiramo onda sasvim sigurno ćemo imati i dobre rezultate. Zato sam rekla da je uvijek važno pitati poljoprivrednike što vam treba da bi i dalje proizvodili hranu za nas, stanovnike sela što vam treba od infrastrukture da bi ostali živjet na hrvatskom selu. U tom smislu su prepoznati i prioriteti od toga trebamo dizati površine pod trajnim nasadima, da trebamo dizati površine pod stakleničkom i plasteničkom proizvodnjom, da trebamo povećati površine pod navodnjavanjem, da trebamo podići proizvodnju mesa, svinjskog mesa i teletine odnosno junetine u tovu, da trebamo povećati produktivnost našeg rada u poljoprivredi. Dakle, ako ćemo slijediti te ciljeve koje smo si sami zadali onda ćemo sasvim sigurno i vidjeti rezultate. Tu treba dodati i digitalizaciju i povezivanje sa prehrambeno-prerađivačkom industrijom kako bi prestali izvoziti sirovine i kako …/Upadica: Hvala./… bi našim proizvodima dali dodanu vrijednost. Poštovana kolegice Marijana Petir, ja bih sad nešto predložio ako sam dobro opet shvatio ljude na terenu, a ako nisam nije mi problem reći da sam pogriješio, pa ću se ispričati, pa bi predložio da vi predložite ili neko od vladajućih, tako znam da će proći je li, a budem li ja predlagao od toga ništa je li, to nekako ide tako s oporbom. Dakle, imamo ogromne troškove, pričam o mehanizaciji, isporuci nove mehanizacije koji uvelike otežavaju rad našim poljoprivrednicima. I to znate vi koji ste u poljoprivredi, meni su to ljudi govorili. I onda su mi rekli možeš li pitati da u nekim budućim natječajima zbog rasta cijene poljoprivredne mehanizacije se omogući nabavka korištene mehanizacije što će pomoći i malim i srednjim dakle poljoprivrednim gospodarstvima. Pa evo vi ste tu ono s ogromnim iskustvom na čelu mnogih priča ovdje o institucijama, možete li to predložiti pa da se ide i tim tragom da se olakša malim i srednjim, srednjim našim poljoprivrednim gospodarstvima. **Radin, Furio Uspio sam vodu progutati, izvolite./… Da, mislila sam da nam se potpredsjednik davi, ali dobro je živ je. Dakle, vi kolega Miletiću kucate na otvorena vrata, mi smo na odboru otvorili tu raspravu sa predstavnicama Ministarstva poljoprivrede i dobili smo pozitivne signale da se u tom smislu rade analize i promišljanja jer naravno mi smo političari. Nismo mi sad stručni reći koliko ta mehanizacija može biti stara da bi bila operativna, koliko primjerice neki traktor treba ima kilometara ili obrtnih sati da bi ga se isplatilo nabaviti, to ipak mora reći struka. I ono što nam je ministarstvo odgovorilo da jesu na tom tragu, da razmišljaju u tom smjeru. Tako da se nadam da ćemo tu uspjet pronaći neka rješenja jer mislim da zadnji podatak koji sam ja imala prilike pročitat, nisam sigurna koliko je on aktualan ovog trena, ali da je negdje prosjek općenito naše mehanizacije posebice traktora preko 42 godine što je izrazito staro tako da nemaju svi one traktore za

pa evo oporba nam ovdje uporno pokušava proturiti mantru kako je najvrijednije poljoprivredno državno zemljište dato strancima, kako oni upravljaju s time, kako su oni to dobili što apsolutno ne stoji. Državno zemljište je u koncesiji, različiti broj godina, ali država ima brojne mehanizme i alate kako utječe na trgovačka društva koja gospodare s tim resursima. To se najbolje pokazalo u ovim kriznim periodima u ovoj godini i prošloj kad je država, evo i dan danas ograničava cijene goriva, znači u društvima u kojima ona uopće nije suvlasnik ipak ima utjecaja na, na to, ograničila je i cijene vitalnih prehrambenih proizvoda. U konačnici imali smo za vrijeme korone ograničenje rada, radnog vremena, ne znam kafića itd., tako da država doista ima brojne alate u svojim rukama

kako bi ublažila ovaj energetski udar i sve što je rezultiralo najnovijim geopolitičkim zbivanjima, tako da je ove godine u proljetnom i jesenskom paketu vlada osigurala 26 milijardi kuna. U tim paketima je bila pomoć naravno i za poljoprivrednike i za hrvatske ribare. Ono što sa žaljenjem moram istaknuti, dok je s jedne strane Vlada RH smanjivala PDV na hranu i pomagala građanima i sektoru, imamo one koji su lovili u mutnom, pa su nažalost neki trgovački lanci, ja ne tvrdim da su to svi, igrali igru koja nije fer play jer smo vidjeli da su umjesto da smanjuju cijene namirnica oni sebi dizali marže i ja mislim da prema njima treba prvo pristupit jednom pedagoškom mjerom, a to je da ih se pozove na politički dijalog, a druga mjera bi bila postrožavanje Zakona o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi i inspekcijski nadzor. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Petir, često se u ovim raspravama u HS kad se govori o poljoprivredi mi sjećamo neke poljoprivrede u biti koje više nema, te poljoprivrede koja je bila početkom '80.-tih i '90.-tih ona je nestala, ne samo lošom privatizacijom, ona je nestala jednostavno europskom tranzicijom, danas Europa zagovara nekakve druge poljoprivredne politike da je manje-više, da se sije manje, da se baca manje mineralnih gnojiva, da čak da se i proizvodi manje nego što se proizvodilo, da se manje šprica, da se vraća biološka raznolikost koju smo mi uništili i i da baš veliki broj hektara bez površine od zaštite recimo nekih kultura nije nešto dobro. Ono što mislim da treba zaštititi ovim zakonom do drugog čitanja je upravo ono što ste govorili, koji su od strateškog značaja za RH. To mislim da bi, kao što smo išli na maslinovo ulje, na med, tako moramo zaštititi još nekoliko proizvoda od mesa,

da kroz Zakon o poljoprivredi i druge zakone propišemo kvalitetu proizvoda kako bi zaštitili hrvatski poljoprivredni proizvod od onog koji dolazi iz uvoza od nelojalne konkurencije, ali kako bi i garantirali našim potrošačima da jedu zdravo, da jedu domaće, da jedu svježe, da jedu kvalitetno. U tom smislu vidim prostor u ovom zakonu da osim kvalitete maslinovog ulja propišemo i kvalitetu meda jer se med uz maslinovo ulje najviše patvori na tržištu, ali isto tako založila bih se da se propiše i svježe meso, već sam više puta davala taj prijedlog, to nije tako komplicirano za razumjet, a donijelo bi velike benefite da kažemo da je svježe meso ono koje je od klaonice do prodavaonice stiglo u roku od 48 sati i time mislim da smo napravili velik posao, pa bi …/Upadica Radin: Hvala lijepa/…voljela **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice, evo sad imamo novu zajedničku politiku EU gdje će se uložiti strašno puno novaca i to je izuzetna prilika prilika da RH uredi svoje odnose u poljoprivredi. Mene zanima vaše mišljenje, na koji način mi možemo poticati proizvodnju odnosno kad govorimo o ratarstvu i stočarstvu? Neko kaže da je puno lakše biti ratar nego stočar, dakle koliki su poticaji u stočarstvu, a koliki su u ratarstvu i da li naš čovjek doista može danas ako radi pošteno i živi pošteno može živjeti od svog rada odnosno od poljoprivrede? I ovo drugo pitanje je, dobro je da poljoprivredno zemljište i da to ponavljamo više pita jel neki kolege kažu da stranci mogu otkupljivat poljoprivredno zemljište…/Upadica Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Šimičeviću, dobro da ste podsjetili na to, još jednom ćemo reći, dakle kroz amandman Odbora za poljoprivredu i u suglasju sa Ministarstvom poljoprivrede u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu stvorili smo instrumente da država ima pravo prvokupa ne samo na državno nego i na privatno poljoprivredno zemljište, što znači da onaj ko primjerice u Đakovu ili negdje u kontinentalnoj Hrvatskoj prodaje više od 10 hektara zemljišta mora prvo ponuditi državi, onaj koji u šibenskom zaleđu primjerice ili negdje u Primorskoj Hrvatskoj prodaje više od jednog hektara poljoprivrednog zemljišta mora prvo ponuditi državi. Ja sam i danas ministricu pitala je li ministarstvo promišlja i osigurava kapacitete jer je za to potrebna snažna administracija kad krenu takvi zahtjevi, odgovor je bio pozitivan i mislim da na to doista moramo obratiti pažnju, poljoprivredno zemljište je naše nacionalno blago i kroz ovakav instrument to nacionalno blago će ostat u našim rukama. I na kraju gđa. Perić. kada pogledate na stranicama Ministarstva poljoprivrede onda vidite da Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavljuje u studenome zapravo objavu da se isplaćuju potpore poljoprivrednicima i to unatrag evo pet godina i one su rasle konstantno od evo sad već milijardu i 700 milijuna kuna je trenutno u isplati i tako je bilo i prošle godine i unatrag kažem 5 godina. I zaboravio je reći da je to 70% potpora kako je to inače određeno i pravilima i uredbama EU i da zaista najveći dio sredstava dolazi upravo iz Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi. Hvala. Izvolite odgovor. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Točno je da nikad više novaca u poljoprivredi nije bilo i zato evo i ja nastojim uvijek razumjeti i drugu stranu, iako mislim da danas stvarno je bilo pretjerivanja u tom crnilu i defetizmu koji se jer mislim da moramo razgovarati argumentima. I ako vidimo da možda negdje postoji propusnost i da je bolje usmjeriti novac na nešto drugo onda se to rješava dijalogom, jer mislim da nam je svima zajednički interes da taj novac utrošimo na pametan način kako bi osnažili hrvatsku poljoprivredu. U tom smislu bih voljela evo da kao što smo primjerice na Odboru za poljoprivredu uvijek dijaloški, konstruktivno raspoloženi, da to bude tako i na plenarnim sjednicama, da ne budemo iza zatvorenih vrata jednog lica, a kad smo u javnosti drugog lica. Znači moramo imati konstantan stav i mišljenje bez obzira gdje se nalazili, a mislim da taj stav treba ići u smjeru poboljšanja ulaganja napora i da hrvatska poljoprivreda bude bolja, da hrvatskom poljoprivredniku bude lakše i da sačuvamo hrvatsko selo. Nemate više replika i sada je na redu gospodin Ivanović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo od jutros smo u ovom Zakonu o poljoprivredi, čuli smo par teza koje će obilježiti ovaj dan. Kolega Bulj je odmah na početku izjavio da nema jaja, a kolega Lenart je u biti rekao da se ipak od poljoprivrede može živjeti što mislim da je dobro da on kao saborski zastupnik to kaže. I mislim da je to u redu. Danas kao i svaka rasprava o poljoprivrednim točkama na, kada je u pitanju plenarna sjednica u biti se svodi na isto. Svodi se na sve one probleme koje imamo u poljoprivredi i koji su evidentni, koji se mogu tumačiti na razno razne načine. Čuli smo od ministrice danas, da evo na području Osječko-baranjske županije porasla proizvodnja mlijeka za 2%. 2%. Ima niz podataka koji su statistički, ali bez statistike u biti nema praćenja proizvodnje i svega onoga što se dešava u bilo kojem sektoru, pa tako i u poljoprivredi. Prema tome, prostora ima. Ono što ja smatram da je vrlo bitno, da ne miješamo vrijeme koje je prošlo sa vremenom u kojem se nalazimo sada. Svi oni koji prate malo bolje poljoprivredu i koji stvarno sa poljoprivredom žive vide kuda je poljoprivreda otišla. Danas se poljoprivreda praktički radi on-line, poljoprivreda se radi dronovima, poljoprivreda se radi sa algoritmima koji točno izračunavaju koliko treba baciti kilograma pšenice po hektaru na jednom dijelu njive, koliko na drugom dijelu njive, koliko mineralnog gnojiva po sredini, koliko na uvratinama. Prema tome, danas je i tehnološki poljoprivreda otišla daleko i tu treba pratiti taj korak sa vremenom u kojem se nalazimo. Ja bih volio da ovdje u Hrvatskom saboru sjede stvarno mladi ljudi poljoprivrednici koji su sinonim poljoprivrede koja je danas, koji o tome puno više znaju nego mi. Mi pamtimo stare teze – nema kruha bez motike. To je bilo nekada. Danas se sasvim drugačije obrađuje zemlja, radi zemlja i na kraju krajeva se privređuje od te zemlje. Puno je bilo govora o potporama. Da li treba potpore ako se već i daju, ako ih daje država da li one trebaju biti po hektaru ili trebaju biti po kilogramu. Ja smatram da trebaju biti po hektaru, jer je to stav uljuđene Europe. Imali smo ovdje čovjeka iz Europske komisije koji nije razumio o čemu mi to pričamo kad govorimo da postoje poljoprivrednici koji bace manje gnojiva, koji bace manje sjemena i onda na kraju krajeva imaju i manji prinos. On smatra i ja smatram da je intencija svakog poljoprivrednika proizvesti više, a ne manje a i tu se događa zaokret. Danas struka kaže, možda nije dobro da idemo na 10 tona po hektaru pšenice. Možda je bolje da idemo na 6, 6 i pol tona, da bacamo manje sjemena, da bacamo manje gnojiva, da manje prskamo i opet će nam na kraju računica vjerojatno biti ista. Prema tome, stvari se u poljoprivredi intenzivno mijenjaju. Ono što je dobro, a ovaj zakon potiče ono isto od čega svi ovdje netko je rekao da bježimo kao vrag od tamjana. vrag od tamjana. To je udruživanje. Nema bez udruživanja nema uspješne poljoprivrede i proizvođačkih organizacija. To možemo zaboraviti ako to nećemo usvojiti kao prioritet. To što su zadruge bile nekada u komunizmu, ma dajte to je prošlo. Ne trebamo se toga. Zašto bi se mladi ljudi plašili toga. I ovaj zakon upravo potiče to. Ovaj zakon rješava mnoge stvari koje do sada nisu bile riješene. I ja mislim da ovaj Zakon o poljoprivredi bitno utječe na ono što će se u poljoprivredi događati u narednih 10 ili 20 godina, stoga između prvog i drugog čitanja, a i ministrica je na tragu toga mnoge ove ideje koje su se ovdje stvorile, koje su predlagali ljudi koji su dio Odbora za poljoprivredu ja sam siguran da će ući u konačni prijedlog zakona koji ćemo raspravljati možda za par mjeseci. Prema tome, ovo je jako, jako bitno. Ponovno ću se vratiti, evo s tim ću i završiti ovo što i predsjednica odbora ističe. Mi ovim zakonom kao što smo ovdje uvrstili ultra djevičansko maslinovo ulje moramo zaštiti dio svojih proizvoda koji život znače ljudima koji se bave poljoprivredom kako oni ratarenjem, tako i ovi sa stokom. Prema tome, to ako uspijemo onda će ovo biti dobar zakon. Na kraju krajeva dio europske regulative, ali mislim da uz naša poboljšanja može biti bolji nego što je sada. Hvala lijepa. S time da ostaje tajna o ovome prva rečenica da nema jaja. Mislim nisam povezao prvi dio sa drugim dijelom, poslije ćete mi objasniti. Gospođa Zmaić, izvolite. Hvala potpredsjedniče HS-a. Kolega Ivanović vi živite na selu, bili ste podžupan Osječko-baranjske županije i jako vam je dobro poznat segment poljoprivrede, imate dosta i godina, pa evo možete to malo pojasnit, hrvatska poljoprivreda jučer, danas i sutra. Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Zmaić, sve ovo vam priznajem osim ovo za godine, ne znam zašto vam je to promaknulo i zašto vam je izletilo, ali vrlo ću vam rado odgovoriti. Velika razlika, to sam rekao i na početku, danas je poljoprivreda otišla kraju krajeva mi više nismo onaj socijalistički primjer bavljenja poljoprivredom, danas smo dio EU i čak i ona prilagodba koja je trajala dok nismo ušli 2013. u EU je bila s tim povezana. Prema tome, danas vladaju influenceri razumijete, nekad se živilo od rada, danas je sve virtualno, danas ljudi žele biti bogati, a da ne rade puno, ustvari da ne rade ništa, da sjede kod kuće i da im sjedaju nekakvi milijuni i to je problem koji mi imamo. Kako ćemo mi tu mladu generaciju prebaciti da ona uzgaja krumpir, rajčicu i što je zdravo za njihovo zdravlje dobro? Vrlo teško ili skoro nikako. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega, svi smo mi svjesni koliko je poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja bitna i proizvodnja hrane bitna za RH, to često gotovo svakodnevno ovdje i naglašavamo u raspravama, ali ovim zakonom se osigurava pravni okvir za provedbu ciljeva i mjera poljoprivredne politike za programsko razdoblje '23.-'27. Zakonom se ukazuje na važnost udruživanja, a time na prednost korištenja europskih sredstava što ste i sami u svojoj raspravi rekli. Jutros je ministrica rekla da je vaša županija najznačajnija za proizvodnju hrane u RH i da ste povećali proizvodnju mlijeka za 2% mislim. Vi ste se u raspravi osvrnuli na digitalizaciju u poljoprivredi koliko je ona zaživjela na našim poljoprivrednim gospodarstvima i koliko još trebamo raditi na tome da bi unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju, a time naravno olakšali i rad poljoprivrednicima. Hvala vama. Pa naravno moramo raditi puno u poljoprivredi se uvijek puno radilo i ti ljudi uglavnom žive od svog rada i tu nema tu uopće nema govora. Čuli smo iz izlaganja ljudi koji se i ovdje sjede među nama, a bave se poljoprivredom. Tehnologija je nemilosrdna u svim segmentima tako i u poljoprivredi. Nije isto baciti 400 kg po hektaru ili baciti 200 kg po hektaru izračuna, ne govorim o varanju pa ću ja baciti 200 pa što me briga što rodi, nego govorimo o dronu koji će izračunati gdje je kako niklo i gdje treba baciti više i gdje treba baciti manje gnojiva. Prema tome, to je bitno, to je neminovno, to nam se događa i to će nas sustizati sve više. Ono što nama treba je taj dio koji dio nam izostaje, a to da mladi ljudi, pogotovo ljudi iz ruralnih područja, ne vide priliku i u malim parcelama od hektar ili dva da se bave intenzivno poljoprivrednom proizvodnjom zdrave i ekološki čiste hrane. E tu mislim da imamo najveći problem i taj problem moramo, ako to uspijemo riješiti …/Upadica Radin: Hvala./… onda će i ruralni dio biti puno puniji nego što je sada. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću, pa evo ovim izmjenama i dopunama zakona između ostalog propisuje se i obveza izvješćivanja odnosno evidentiranja zaliha žitarica, uljarica sve koje su na zalihama, a to je često puta upravo bio nekakav izvor odnosno predmet špekulacija, često puta se zbog toga izazivale su pokušale izazivat lažne umjetne krize odnosno nedostaci određenih pojedinih proizvoda da bi na neki način neki špekulanti postigli bolje cijene u određenom momentu itd. danas je to upravo ovim zakonom regulirano i više nije moguće. Dapače u drugim granama drugim segmentima poljoprivrede to je davno već bilo regulirano, točno se prijavljuje kolke količine zalihe su vina, kolke su količine zalihe mesa odnosno svaka životinja svaka stoka se evidentira svojom markicom itd., jedino su da kažem na neki način ratari tu bili povlašteni nisu svoju …/Govornici govore u isto vrijeme./… Hvala lijepo. Ja mislim da je intencija svakog zakona pa i ovog zakona je da smanji taj sivi dio koji se uvijek može pojaviti i kojem će ljudi uvijek biti skloni. Možemo mi donositi uvijek će neko naći nekakvu rupicu i nišu kroz koju će moći ostvariti, ali naravno da se zakonom želi smanjiti taj utjecaj, upravo ovo o čemu vi govorite. Ne može se nama dogoditi da niko ne kontrolira dio proizvedenog, to je nemoguće. Kolko sam ja sijo hektara kukuruza, kolko soje, kolko repe vidi se po količini isplaćenog poticaja, ali ono što nas zanima zanimaju nas količine kolko je proizvedeno na tih dva ili pet ili deset hektara, znamo koji su parametri i koliko se može proizvesti na pojedinom hektaru. Prema tome, ja mislim da još uvijek imamo problema sa tom hrvatskom

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo čitajući ovaj zakon on zapravo potiče udruživanje to ste i sami zazivali, dakle promjenom zakonodavnog okvira da se udružuju u ove organizacije i da bi se onda proširila proizvodnja odnosno bila proizvodnja bolja, kvalitetnija i konkurentnija. Pored toga ja mislim da bi nama doista u poljoprivredi trebalo još podići razinu obrazovanja, mi strašno puno bacamo hrane pa i ono kad se i proizvodi onda možda i lutamo na neki način da nismo usmjereni na pravi cilj i što ste vi sami rekli zapravo prošlo vrijeme prošli način proizvodnje, novo vrijeme novi način proizvodnje. S obzirom da smo mi mala država i u svjetskim razmjerima mi proizvodimo jako malo hrane, mislite li da mi imamo dovoljno zemlje i dovoljno prostora,

poljoprivrednim proizvodima. Ne, može i neće biti samodostatna. Druga teza koju je iznio i zastupnik Lenart i ja se s tim apsolutno slažem. Znači, ne udružuju se poljoprivrednici zato što oni to nešto vole, nego zato što im to olakšava pristup tržištu, nastupaju pod jednim imenom, nastupaju sa jednom upravom, nemaju sto nečega. Smanjuju bitno troškove, a dobivaju puno više na toj vidljivosti koja im je potrebna kad je u pitanju brendiranje i prodaja proizvoda. Prema tome, to je cilj i to mora biti cilj. Te predrasude koje mi imamo prema zadrugama su ja ne znam relikt nekog vremena pa koje čak i onda to funkcioniralo da se razumijemo. Bilo je odličnih zadruga koje su odlično skrbile o svojim individualnim poljoprivrednicima i ne znam zašto nam je ta sintagma i ta teza ostala tu negdje u glavi i toga se strašno bojimo. Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću kada smo raspravljali o prednostima koje Hrvatska ima, a koje je potvrdila Europska komisija u ocjeni i pripremi za naš nacionalni strateški plan, kada je istaknuto da Hrvatska ima najbogatiju biološku raznolikost u Europi i da imamo najveći potencijal za razvoj biogospodarstva u Europi zbog biomase kojom raspolažemo, da nam površine pod ekološkom proizvodnjom rastu, da koristimo manje pesticida i mineralnih gnojiva u odnosu na prosjek Europe. Iz svega toga da se zaključiti da mi nećemo imati tako tešku trku sa novim zelenim pravilima kao što to primjerice naslućujemo da će imati neke druge države članice, gdje vidimo da su poljoprivrednici na cesti poput Nizozemske, Poljske, Njemačke, Francuske. No, unatoč tom mislite li ipak da bi Europa trebala uzeti u obzir sadašnji geopolitički trenutak i kontekst i preispitati ta pravila? mjesec dana znači puno, a ne pet godina ili deset godina. Ono što Hrvatska ne smije napraviti, a to ste vi rekli ovdje. Ne smije pogriješiti, ne smije se dati navući na ono što je Europa već prošla i sada vidi da to nije dobro. Hrvatska tu ima prednost u odnosu na ostatak Europe. Još uvijek je bioraznolikost apsolutno nisu nam zagađene rijeke, nisu nam zagađene šume. prema tome, nismo još uvijek toliko niti poprskani, niti kontaminirani i nemojmo se navući na to da nas netko tjera na nešto da idemo na 10, 12, 15 tona po hektaru. Pogrešno. Idemo se držati onoga što su bili standardi i što jesu standardi, a ovo dapače. Pa to sada vidimo kod mineralnih gnojiva

Zahvaljujem. Poštovani kolega zastupniče, evo čuli smo svašta u vašem izlaganju. Vidi se da vi poljoprivrednu proizvodnju gledate nekim drugim očima nego mi ovdje sa ovog dijela sabornice. Činjenica je da je mljekarstvo u velikim problemima, da se ne radi o porastu možda u vašem nekakvom, vašoj mikro razini. Ali što se tiče Hrvatske činjenica je da u zadnjih 10 mjeseci je 402 proizvođača mlijeka zatvorilo svoje farme, a 6800 odnosno 300 grla je maknuto sa gospodarstava. To svakako su podaci od kojih ne možemo pobjeći i to to su podaci koji govore da poljoprivreda ne ide u dobrom smjeru i da se nešto mora učiniti po tom pitanju. I činjenica da jedan savjetodavac na 500 poljoprivrednih gospodarstava kako smo imali prilike za čuti nije dovoljno i da tu treba nešto učiniti da svakom poljoprivredniku budu dostupne informacije, a ne samo nekome. Jer stalno je dojam da samo neki imaju prave informacije … …/Upadica Radin: Hvala./… … i dostupnost sredstava, a drugi nemaju. Kako vi komentirate to? **Radin, Zašto vi mislite da mi drugačije gledamo poljoprivredu nego vi s neke druge strane sabornice? Apsolutno netočno. I mi gledamo isto. Ako netko ima sto krava i svaki dan doji tih sto krava i nema na kraju mjeseca za platiti struju, vodu, plin, telefon ili bilo što drugo pa što mi možemo reći? Pa to je katastrofa! On mora biti milioner. Govorio sam, kod nas su influenceri su milioneri, a ne oni koji gaje stoku ili nešto drugo. To je globalno tržište koje je nametnulo neka druga pravila. No, ono što ste rekli i sami i ovaj zakon upravo demantira ovaj dio. Rekla je uvažena zastupnica Petir jedan savjetnik na 580. Sad smo rekli, evo i privatno i država će platiti te ljude koji će privatno raditi savjetodavnu službu. Prema tome, krećemo se mi u prostoru. Ne možemo reći da Hrvatska Vlada ne vodi računa o hrvatskom poljoprivredniku. Ovo su slučajevi koji se i oni će se uvijek događati, uvijek će netko otvorit, netko će zatvoriti. …/Upadica Radin: Hvala. evo kolega Ivanović nisam mislio replicirati, ali moram. Rekli ste, citiram vas poljoprivreda se radi on-line. Ma ne radi se poljoprivreda on-line. Ne možete u poljoprivredi ništa napraviti on-line osim birokraciju što smo je pretrpali. Drugo, rekli ste da se danas dronovima snima, da se dronovima točno gnojivo određuje gdje, kako. Ma ne radi se to tako, ne radi se. Vi ste saborski zastupnik za govornicom ste. Dronom možete snimiti svoju parcelu da vidite kakav vam je sklop, da vidite jesu li ušle divlje svinje, da vidite je li posijano, da kontrole to mogu imati inspekcije to se slažem. Ali dronom se ne može ništa. Vi morate rasipačom, je tehnologija otišla naprijed. Ti rasipači su sofisticiraniji, ali nemojte pričat za govornicom da se dronom može točno odrediti gdje će se što staviti. Ne, to je neistina. Drugo, oko sklopa, oko gnojidbe manji sklop, veći korovi, veći problemi. Radio sam to 15 godina, samo nemojmo demagogiju, jer onda ja sam išao na krivi fakultet i bavio sam se krivom strukom kad vas čujem. Evo hvala. Ja kad govorim ovdje, hvala lijepo na pitanju. Kad govorim ovdje onda govorim iz nekog iskustva koje sam kao i ovdje, kad govorim, govorim uglavnom nakon rasprava koje sam čuo. Prije mjesec dana sam bio na jednom stručnom skupu koji je održan u Osijeku gdje se upravo govorilo i gdje su bili najveći proizvođači opreme upravo za ovo što govorim. Prema tome, kolega Vukas, to je sadašnjost, tu nema govora, ako ste posjetili neki veliki sustav, oni već 60% rade na taj način, točno sa GPS-om znaju gdje rasipač baca 100 kila, gdje baca 200, gdje baca 300 i tu nema govora, to je došlo, to je među nama. Postoje naravno, napredne poljoprivrede koje mi još ne možemo pratiti, ali to je budućnost, nisam rekao da će dron bacati gnojivo ili će ih dron špricati njivu, ali će dron točno izračunati gdje treba špricati, koliko i kada. To je činjenica i tu nema povratka više nazad.

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, potrudit ću se. Pa kolegice i kolege, svakakvih sam se budalaština naslušao za ovom govornicom, ali ovo zadnje što sam čuo da je poljoprivreda nelukrativna, da su milijuni obrću influenceri, a ne poljoprivrednici je stvarno budalaština posebne vrste. Ako uzmete bilance poljoprivrednika onih ozbiljnih, ne govorim o malim, tad ćete jasno vidjeti koliki su njihovi prihodi i poljoprivreda može biti jako lukrativna djelatnost. Ali, da bi to bila, morate imati neke preduvjete. Prije svega, morate imati podršku države. Država mora imati jasnu strategiju, pomagati svojim poljoprivrednicima, itd., morate imati zemlju, znači glavni resurs i treće, morate raditi. Tu treba jako puno posla i u poljoprivredi nema kruha bez motike i nema tih dronova koji mogu orati niti rasipati sjeme, još uvijek je tu, bojim se, motika. Ali dobro. Ono o čemu sam ja htio puno više reći jest kakvu mi to poljoprivredu imamo, kako njome upravljamo, kako upravljamo našim resursima, u vrijeme nakon 24. veljače ove godine. Mora nam biti jasno valda nakon ovoga, da je poljoprivredna proizvodnja itekako strateška grana. Strateška grana koju smo mi, nažalost doveli na jako niske grane, i da slažem se, što se tehnologije tiče i puno toga sličnoga, ne možemo se uspoređivati sa poljoprivredom 80-ih, 90-ih godina prošlog stoljeća, ali što se produktivnosti tiče, možemo i moramo jer na kraju je ispalo da u poljoprivredu ulažemo puno više, a dobivamo puno manje. Ne krivnjom poljoprivrednika nego krivnjom loše politike. Uporno investiramo, dakle ne govorim samo o ovoj Vladi nažalost, to je nešto što se proteže od nastanka države, uporno investiramo u promašene projekte u one za koje neki, barem je to bilo razvidno, odmah na početku da neće biti profitabilni, da neće biti samoodrživi, itd., pričate sa poljoprivrednicima, onda ćete vidjeti koliko je zapravo poteškoća imaju i da je velika većina tih poteškoća uzrokovana lošom poljoprivrednim politikama naše države. Dakle nakon 24. veljače samodostatnost u proizvodnji hrane je postala važnija nego ikad jer svjesni smo i trebamo biti svjesni toga da vjerovatno samodostatnost je kao takva i kakvo smo prije pričali više nikad neće biti, barem ne u EU, ali samodostatnost u najvećoj mogućoj mjeri svakako da. Nažalost solidarnost EU se nije baš pokazala u Covid krizi. Bojim se što bi se dogodilo da imamo zaista neku veliku, veliki poremećaj u opskrbnim lancima odnosno u poljoprivrednoj proizvodnji, kako bi to izgledalo. Na sreću, rat u Ukrajini, embargo prema Rusiji i sl. neće imati posljedice u smislu gladi na našem kontinentu. Imat će u smislu cijena, ali to također, može značiti glad na nekim drugim kontinentima, prije svega, tu govorimo o Africi, ali i još nekima koji su ovisni predominantno u uvozu jer klimatske prilike ne dozvoljavaju značajniju poljoprivrednu proizvodnju. Dakle moramo o tome razmišljati i kako usmjeravamo taj naš najvažniji resurs poljoprivredna zemljišta, a koliko država ima poljoprivrednog zemljišta koje je na kraju neiskorišteno. I produktivnost naravno, drago mi je i da imamo u ovom sazivu tako proaktivan Odbor za poljoprivredu, nebitno što je na čelu predstavnica većine, ali koja je dovoljno hrabra ukazivati na neke probleme s kojima se poljoprivrednici suočavaju i koji zapravo štete našim, našoj poljoprivrednoj proizvodnji i moramo upozoravati na njih. Da, dio smo jednog velikog tržišta EU, da, imamo zajedničku poljoprivrednu politiku, da, imamo neka ograničenja u smislu toga kako smo ispregovarali ulazak u EU, ali u ali u isto vrijeme, bojim se da one poluge koje možemo koristiti, ne koristimo dovoljno ili ne koristimo dovoljno efikasno i koncentrirano da bi poljoprivrednicima pomogli jer na kraju dana, mislim da je krajnje vrijeme da se ne raspršujemo, da konačno odlučimo koje su to naše strateške grane, koje su strateške grane unutar grana, koja je naša dio prehrambene industrije koju ćemo podržavati i kako, jer svaštariti na ovako velikom tržištu jednostavno ne možemo. Poslovnika. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Naravno da je povrijeđen čl. 238. Kolega Hajduković, ako ste me mislili poniziti s tim da sam izgovorio budalaštine, onda ste slab igrač. Najveća budalaština koja se dogodila u ovom Saboru u zadnjih 30 godina je bila vaša inicijativa prije 10 dana da treba legalizirati marihuanu. E vidite, to je budalaština prve klase koja se dogodila tu prije 10 dana, a s ovim, to je prekratka finta da bi mene uvrijedila, povrijedila ili bilo što drugo. Ja živim u selu, živit ću i umrijet ću u selu, a vi živite iz svog penthousea .../Upadica: Hvala lijepa. A u 30 godina se svašta dogodilo u ovoj sabornici. G. Marin Miletić, izvolite. Ne možete odgovoriti jer je bila povreda Poslovnika, a da imate opomenu, al to je očito jel da, mislim

Možda nije tema, a je tema jer mi trebamo brendirati našu republiku kao jednu zelenu oazu, zelenu oazu s kvalitetnom hranom i ja mislim da ćemo morati ići u tom smjeru brendiranja kao jedne destinacije koja spaja vrhunski turizam, vrhunski turizam i koja spaja vrhunsku hranu, domaću, nepatvorenu, zdravu pravu hranu i ja bih volio da i jedni i drugi razmišljamo o tome i da idemo, da idemo tim smjerom, pa evo neka to bude poticaj i svatko tamo gdje je neka napravi ono što je na njemu, što može da stvarno idemo tim smjerom. Čuli smo danas od kolega, sad da ne pogriješim od koga, sjajna mi je to misao, al ću pitat tko je točno rekao, pa da kad je već upotrebljavam da, da ne ispadne da uzimam nešto njegovo, kako je rekao Hrvatska je premalena zemlja, Hrvatska je mala zemlja da bi bila prosječna, kolega iz IDS-a, opet sam zaboravio, Daus, hvala vam kolega Daus, znači Hrvatska je premala zemlja da bi bila prosječna i to je stvarno sjajna misao i tim smjerom bi trebali ići. Što se tiče konkretno zakona rekao sam da, da sam pročitao ovo savjetovanje na oba zakona i već sam ministrici jutros rekao da rasprava o Zakonu o poljoprivredi, te Zakonu o OPG-ovima trajala je od 29. srpnja do 13. kolovoza i ja moram tu, ministrica je imala argumente, ja se s njima baš ne slažem, to je isto legitimno, Hrvati i građani naše zemlje tada koriste uistinu to vrijeme za godišnje odmore ili su zaokupljeni radom povezanim turizmom. Nešto slično dogodilo se ako se sjećate i sa pričom oko pčelara i mislim da to e-savjetovanje za oba ova iznimno važna zakona bi trebalo provoditi u nekom drugom vremenskom vremenskom razdoblju, a ne u visokoj turističkoj sezoni. Vjerujem da ste vidjeli kolege da mali broj komentara na Zakon o poljoprivredi, dva komentara i Zakon o OPG-u 18 komentara, 5 osoba je, ako se ne varam, komentiralo, mislim da dobro govorim, možda sam za jedna falio, iako ne postoji neka zakonska obveza o broju komentara činjenica je da je oko 110 tisuća poljoprivrednika prima izravne potpore, dakle 110 tisuća poljoprivrednika, a oko 160 tisuća, kolegica Petir će znat točno u broj, ali mislim da oko 160 tisuća naših OPG-ova je upisano u onaj upisnik…/Upadica 176 evo, dakle više od 160 tisuća sigurno. Dakle sigurni smo da im ovi navedeni zakoni su od životne važnosti, pa evo zato mislim da nekako to e-savjetovanje da bi trebalo možda još nekako ozbiljnije provesti ako se mogu tako izraziti. Definitivno je potrebna šira i vremenski duža javna rasprava, al evo imat ćemo i ovdje prilike u ovom i u drugom, to je ministrica rekla, slažem se, znači u ovim raspravama ukazati na neke nelogičnosti, barem kako mi to vidimo u Klubu Mosta i ukazati na neke mogućnosti podizanja kvalitete ovih zakona. Ono što se meni osobno čini da dodatno se administrativno opterećuje poljoprivrednike i administraciju samu, npr. govorit ću poslije u Zakonu o OPG-u, pa onda sad da ne govorim o tome, nego ono što sam kolegicu Petir pitao i ako sam dobro shvatio ministarstvo je otvoreno tome, to su mi i sami poljoprivrednici rekli na terenu da, da pitam ovdje u HS o isporuci nove mehanizacije koja uistinu opterećuje sa ogromnim troškovima i sa cijelim procesom rad opterećuje našim poljoprivrednicima i onda u budućim natječajima zbog rasta cijena poljoprivredne mehanizacije ljudi su molili da se omogući nabavka korištene poljoprivredne mehanizacije i uvjereni su da tako bi se olakšalo malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima, pa onda evo neka i to bude prilog raspravi da uvažite, naravno mi sad ne govorimo, ne znam Bože moj o nekim traktorima koji su iz 17. stoljeća, ne znam iz kojeg, okej u 17. stoljeću nismo imali traktore, pa dobro okej, znam, dakle ispravio sam se odmah je li, ne, nego evo da vidimo da možemo koristiti one traktore koji na koncu se mogu koristiti da tako olakšamo našim poljoprivrednicima. Toliko od mene zasada, a u završnoj raspravi ću ukazati na

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolege i kolegice zastupnici. Uz čitav niz zakona koje smo u zadnje vrijeme donijeli, a koji su povezani sustavom poljoprivrede evo i danas raspravljamo o vrlo važnom i značajnom zakonu, Zakonu o poljoprivredi, zakon koji definira ciljeve i mjere poljoprivredne politike koji propisuju pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, baze podataka, izvješćivanja sustava i kvalitete uključujući ekološku proizvodnu, doniranje hrane, kontrole i administrativnu i na terenu, te upravni i inspekcijski nadzor. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi uređuju se provedba pravnih propisa EU i usklađuju se odredbe o uvođenju eura kao službene valute RH, u RH, uz već propisane mjere uvodi se još i mjera sektorske potpore. Također ovim izmjenama i dopunama zakona nužno je osigurati provedbu i zajedničke poljoprivredne za 5-godišnje razdoblje od '23. do '27.g., zatim je jedna od novina i osnivanje Nacionalne mreže zajedničke poljoprivredne politike ekološke proizvodnje, detaljnije se propisuju odredbe vezane za djevičansko maslinovo ulje, osnivanje privatne savjetodavne službe, te obveze upisa u upisnik posjednika zalihe žitarica i uljarica. Vjerujem da će sve ove nove odredbe doprinjeti boljem i transparentnijem sustavu poljoprivrede općenito, da je situacija u poljoprivredi specifična i teška, je. Tome je u zadnje vrijeme doprinijelo i poskupljenje inputa od gnojiva, goriva, sjemena, pesticida, stočne hrane, energije i drugih inputa, kako kod nas, tako i na europskom i na svjetskom tržištu. Kako bi se ublažile posljedice poskupljenja inputa, Vlada RH je donijela niz mjera i potpora kako bi poljoprivredni proizvođači opstali. Do skoro smo imali problema s tržištem s viškom proizvoda, nismo imali gdje i kome prodati poljoprivredne proizvode, pogotovo stoku, da je bila strašno niska cijena stoke i to je eskaliralo u smjeru smanjenja interesa za tov svinja i junadi za proizvodnju mlijeka i hrane. Poljoprivredni proizvođači su stali sa proizvodnjom jer im se ne isplati ulagati svoju hranu i svoj trud i rad, rad od jutra do sutra, a rezultata, profita, odnosno dobiti nema, samo grbava leđa, a sada se pomalo situacija popravlja, cijene poljoprivrednih proizvoda rastu, cijene stoke su puno veće, krenule na bolje. Kod nas u Slavoniji tradicija je svinjokolja, sada se kupuju tone svinje i mogu vam reći da će biti sigurno nedostatka svinja, netko neće uspjeti napraviti ni kobasicu ni slavonski kulen, ne zato što nema novaca, nego zato što neće biti svinja na tržištu. Cijene su dobre i kreću se od 16 do 18 kuna kroz kilogram žive vage za teške svinje, kao i za prasce od 20 do 25 kuna kilogram, a za Božić će prasci, odnosno pečenke kako mi u Slavoniji kažemo, koštati i 30 kuna kilogram žive vage. Također, i cijene junadi su preko 20 kuna po kilogramu. Rezultat ovih cijena jedan od razloga je poremećaj tržišta, a na cijenu utječe i globalne politike koje smo već i danas spominjali i prilike. Uvijek je bilo i biti će da onaj koji kupuje, da mu je skupo, a onaj koji prodaje da mu je jeftino, ali to je sada cijena za koju se isplati raditi. Znamo da bez hrane ne možemo, da je hrana, da se hrana proizvodi na selu i stoga moramo poticati poljoprivredne proizvođače i omogućiti im poslovanje. Nije to tako davno bilo, ali moramo se prisjetiti da je Vlada RH intervenirala u više navrata kako bi ublažila i posljedice i pandemije i energetske krize i pomogla i ratarima i stočarima i ostalim poljoprivrednim proizvođačima. Jasno nam je svima da jedan zakon ne može preko noći promijeniti hrvatsku poljoprivredu, ali ćemo zasigurno i ovim Zakonom unaprijediti poljoprivrednu politiku, omogućiti potporu poljoprivrednicima i ruralnim područjima, utjecati na razvoj naših sela i poljoprivrednim gospodarstvima. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Dreven Budinski. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana kolegice Zmaić. Vi ste načelnica općine Vrpolje, općine u lijepoj našoj Slavoniji, općina gdje se većinom ljudi bavi poljoprivredom, žive od poljoprivrede i vi kao čelnica se vjerojatno susrećete svaki dan s njima i u razgovoru pa me interesira koji su najčešći probleme koje te naše male poljoprivrednike u jednom tako maloj općini ruralnoj brine i koji su njima najveći problemi. Hvala lijepa. u poslu uvijek ima problema, tako ima u poljoprivredi. Upravo sam napominjala znači da je u zadnje vrijeme i općenito unazad par godina i bila je teška situacija, nismo imali tržišta, sad je ovo bilo unatoč ovoj globalnoj krizi poskupljenje znači svih tih inputa, goriva, sjemena, ono što je potrebno za proizvodnju, a normalno da evo i Vlada RH je priskočila u to, da je pomogla tim našim i poljoprivrednicima i stočarima i ratarima kako bi oni ipak uspjeli i zasijati i ubrati svoje proizvode odnosno proizvesti mesa. Sad da li je toga dovoljno ili nedovoljno, znamo da je sad ovaj, imamo manjke, da nešto uvozimo, ali evo, rekla sam da i upravo ona, ono razdoblje kad nije bilo kad ljudi su radili za 0 kuna, nije se isplatilo, prekinuli su proizvodnju. Hvala g. potpredsjedniče, poštovana kolegice. Između ostalog, ovim Prijedlogom zakona se uređuje i zajedničko tržište na razini EU. Svjesni Svjesni smo i to često puta s ponosom spominjemo kako imamo dosta brendova, dosta autohtone kvalitetne hrane na svim područjima RH, ja bih spomenio, između ostalog, ja dolazim iz područja Dalmacije, dalmatinski pršut, znamo da je to proizvod koji je zasigurno brendiran kao jedna delicija, međutim, pričajući sa ljudima koji se bave ovim djelatnostima, uvijek je problem ne kvalitete već kvantitete, pa me zanima na koji način, je li još dodatnim ulaganjem u brendiranjem kao delicije može se opstati na globalnom tržištu jer zasigurno

vi radite dalmatinski pršut od slavonskih svinja. Da je ovaj, i ova zajednička poljoprivredna politika i ovaj naš strateški plan koji smo donijeli za ovo petogodišnje razdoblje, znači jedan dokument koji će omogućiti da se i dalje brendira u takva vrsta proizvodnje, upravo je on taj koji ćemo zajedno i na tržištu i EU moći dalje plasirati naše proizvode, da li dalmatinski pršut ili slavonski kulen. vam potpredsjedniče, kolegice Zmaić. Govorili ste o tome da su cijene inputa u poljoprivrednoj proizvodnji rasle, rasle su cijene plina pa posljedično cijene goriva, cijene sjemena, cijene mineralnih gnojiva i poljoprivrednicima je dosta izazovno bilo se nositi sa sjetvom ove godine i proljetnom i jesenskom. Vlada RH je tu intervenirala i odobrila je i financijsku pomoć i kroz proljetni i kroz jesenski paket i ja se nadam da poljoprivrednici su uspjeli zasijati onako kako su koristeći dovoljno sjemena i dovoljno gnojiva kako bi imali i dobre prinose. No vidjeli smo da unatoč tim intervencijama Vlade RH koja je smanjila i PDV na hranu i smanjila cijene imputa u poljoprivredi su ipak cijene hrane u trgovinama na policama rasle. Da li smatrate da takvo ponašanje pojedinih trgovačkih lanaca koji si dižu marže

pogotovo u hranu i mi smo primijetili svi koji idemo u trgovinu većina oni ljudi koji kupuju ne znam u ovim velikim trgovačkim lancima Kauflandu, Intersparu, ovo, ono meso mi dole koji smo na selu ne idemo baš toliko kupovat meso jer imamo mesa doma, ali znači te trgovačka lance te trgovce mi njima moramo stat na kraj. Da li će to ići nekakvim izmjenama i dopunama nekog zakona koji je još uvijek na snazi ili će ić … nekakvog novog zakona, uglavnom što se tiče te prakse, tih trgovaca oni ne mogu već ako je vlada intervenirala i odredila cijenu nekog proizvoda znači trgovci ne mogu prodavat po većim cijenama. Konkretno evo kila šećera u jednoj trgovini u Đakovu 6,85 u Kauflandu je 8,5 kuna u ovoj trgovini od šest i nešto možeš dobiti dvije kile, a u Kauflandu možeš kupiti 100 kila odnosno koliko hoćeš. Anamarija (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice, puno je problema u poljoprivredi i slušala sam što ste i vi govorili o problemima s kojima se poljoprivrednici susreću. Ima i načina naravno da se poljoprivrednicima olakša posao, prvenstveno mislim da im je potreban jedan dobar zakon i osobno smatram da je oblik udruživanja nešto što itekako može olakšat posao poljoprivrednicima. Zanima me što vi mislite o tome? I nadalje, govorili ste i o državnim potporama, međutim jedinice lokalne i regionalne samouprave uvele su niz potpora poljoprivredi, poljoprivrednicima kako bi im isto u ovim teškim vremenima barem malo olakšali njihov način života i njihov rad. I smatrate li vi da su sve te potpore uključujući i mjere ruralnog razvoja koje ne smijemo zaboravit pomogle poljoprivrednicima? Hvala lijepa. Kolegice Blaževi prvo ću odgovorit vam na pitanje vezan za udruživanje. Udruživanje bi svakako bilo bolje, no međutim vjerojatno ti proizvođači koji bi se udružili ne mogu se dogovoriti ko bi bio gazda, a to je kod nas općenito jel tako bitno tko će biti gazda. A vezano za određene mjere ruralnog razvoja znamo da je evo i kroz ovo razdoblje koje sad završavamo 2014.-'21. je bilo puno mjera puno natječaja upravo za poljoprivrednike znači bilo je puno sredstava iz poljoprivrednog europskog fonda i naša sela su obogaćena novijom, boljom mehanizacijom i određenom mehanizacijom zato su ljudi gradili i određene objekte gdje drže svoju stoku tako da je puno doprinijelo i puno sredstava se povuklo iz europskih fondova. Mikrofon molim./… Nizom zakona se pokušavaju naći bolja rješenja za poljoprivrednike, zakon o kojem danas raspravljamo vidimo da se udruživanjem poljoprivrednih proizvođača vidi kao prilika za bolje korištenje eu sredstava, bolje pozicioniranje naravno poljoprivrednih proizvoda. Pohvalno je što će donošenjem ovog zakona postojati mogućnost privatne savjetodavne službe o kojoj je već bilo riječi u našim rasprava, mogli smo čuti koliko je mali broj savjetodavaca na broj poljoprivrednika omjer je 500 na jednog poljoprivrednici naravno uz svoj težak postao koji obavljaju ne mogu pratiti niti izmjene i dopune, a niti nekakvu pomoć koju trebaju za svoju poljoprivrednu proizvodnju. Nikada poljoprivrednicima nije bilo lako to zasigurno vi najbolje znate jer se dugo godina bavite poljoprivrednom proizvodnom, pa moje pitanje vama što bi mi još u zakonodavnom okviru trebali i mogli donijeti da bismo pomogli poljoprivrednicima da bi pojačali i unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju? Hvala kolegice Maksimčuk. Znači poljoprivrednicima nikad nije lako bilo, pogotovo u ono vrijeme koje je prethodilo nama. Danas nabavom novije mehanizacije je lakše i raditi. Ja ne kažem da da se ne odvaja radno vrijeme, ali prije se to radilo s motikom, s lopatama ili već s nečim što je, kako se gnojivo bacalo itd. danas su to ipak sve moderni strojevi, moderna mehanizacija znači i tu je ušteda na vremenu. Što se tiče udruživanja svakako bi bilo dobro da se poljoprivredne organizacije, poljoprivrednici da se udružuju i mogli bi ići jednostavnije na tržištu, ali već je netko od kolegica ovdje pitao pa sam rekla da vjerojatno poljoprivredni proizvođači se ne mogu dogovorit tko će biti gazda. Mi smo to imali već do sad omogućeno, ali nešto nije to dalo rezultata. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sada će govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica ovog doma Sabina Glasovac. Nema je, gubi pravo na govor pa će onda govoriti poštovani zastupnik Nikša Vukas. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo već jutros od devet razgovaramo o hrvatskoj poljoprivredi, svašta smo tu danas čuli i da ne bi bilo da uvijek mi iz oporbe samo kritiziramo ajmo realno pogledat. Imamo sada strateški plan od 2023.-'27. na raspolaganju 3,8 milijardi eura što znači da je to Europa pripremila količinu novca da se ulaže u hrvatsku poljoprivredu i svakako to trebamo pohvaliti. Da se u poljoprivredi dogodio taj progres dogodio se kao i u turizmu, dogodilo se zato što je Europa izdvojila velike novce i te novce treba plasirati u hrvatsku poljoprivredu. Ali šta bi trebao bit benefit? Trebao bi bit benefit da u nekom vremenskom periodu budemo samodostatni u onemu u čemu možemo biti, u čemu možemo bit, a možemo sigurno u svinjskom mesu, sigurno možemo biti u mlijeku, sigurno možemo biti u žitaricama. Šta nam je danas razime, da nismo dostatni ni u mlijeku, nismo dostatni ni u žitaricama, nismo dostatni ni u svinjskom mesu, a nismo dostatni ni junećem mesu. Kad slušam tu neke rasprave imam neki osjećaj da sam ja studirao pogrešan fakultet i da sam se bavio pogrešnom strukom. Ja se slažem da su se vremena promijenila, da je tehnologija napravila svoje, da je mehanizacija sofisticiranija, ali ne može se ništa napraviti ono naj, zato sam replicirao kolegi Ivanoviću, može se pomoći i naravno i sa tim dronovima i novom mehanizacijom i sve, ali šta nam je bitno u temu našemu resursu. Bitan je čovjek. Bitni su ti mali OPG-ovi, ma bitni su ti i veliki proizvođači. Ali kako se mi odnosimo prema našoj poljoprivredi? Ajmo opet napraviti neki rezime. Šta nam se dogodilo sa našim šećeranama? Manje-više sve smo ih zatvorili. A šta se događa sada u Europi na burzi šećera? Pogledajte kolike su cijene i kako bi danas te naše šećerane mogle raditi i koliko bi radnih mjesta tamo bilo danas otvoreno. Druga stvar, šta nam se događa u našoj Tvornici mineralnih gnojiva Petrokemija? Znači od 4. mjeseca je zatvorena, mi kao država nismo odreagirali. Šta se događa? Strani investitor iz Turske uložit će novce u Petrokemiju, opet Turci mogu Hrvati ne mogu, nemam ništa protiv Turaka da se razumijemo. Je li to nama dobro? Nije. Ajmo pogledati još malo dalje da vidimo stvarno taj rezime. Znači nitko ne spori i u Odboru za poljoprivredu da se dobro radi, nitko ne spori da su novci na tacni. Ajmo vidit šta nam je rezultat toga našega rada? Rezultat je da šećerane više nemamo, rezultat je da dostatni nismo niti u junećem mesu, niti u svinjskom mesu, niti u mlijeku, na jaja se neću ni, ni osvrtati jer smo jutros potrošili vrijeme na to. I ajmo vidit šta se može napraviti. Kako ti naši ljudi da naprave tu poljoprivrednu proizvodnju da budemo dostatni. Vlada intervenira cijenom, intervenira na PDV cijene ostanu iste, pa ajmo jedanput to riješit, pa vlada ima mehanizme da može riješit te ljude koji imaju koji su povećali tu maržu, iskoristili mjeru vladinu da bi ponovo sebi nešto stavili u džep, ajmo, ajmo ih kaznit. Što se događa sa Fortenovom? Pa ne može se dogoditi u ozbiljnoj zemlji da se mirovinski fond povuče 5 do 12 i da neki šeik dokle, dok je Rusija pod sankcijama kupi 40 i nešto posto Sberbanke, pa to se ozbiljnoj zemlji ne može dogoditi. Ako su neki Hrvati u tome sudjelovali pa ajmo te ljude javno staviti na sankcijsku listu jer su prekršili sankcije, imenom i prezimenom, nemojmo štiti nikoga. Fortenova radili smo lex, lex Agrokor danas imamo da nemamo ni dan danas, od te transakcije mi danas nemamo jasnu situaciju je li ta transakcija stavljena samo zamrznuta ili je poništena i koji su ljudi sudjelovali, pa ajmo stavit te ljude na sankcijske liste, ajmo napraviti sa 44% udjela kao što smo napravili s Sberbankom, maknimo ih, prodajmo kompaniju, da uđe, da uđu mirovinci, a njima deponirajmo novce, kad se odmrznu sankcije uzet će svoje novce. Pa ni tu nismo napravili kako treba. Imamo, ostanite molim vas, imamo jednu repliku poštovane zastupnice Orešković, upravo je pristigla. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Kolega u svom uvodnom izlaganju odnosno na početku izlaganja rekli ste kako smo ostvarili progres u poljoprivredi. A ja bi vas pitala da promislite je li to uistinu tako, mi smo u trenutku stvaranja samostalne i neovisne države imali 33 milijarde kuna godišnje poljoprivredne proizvodnje, danas je ona nakon svih tih silnih poticaja iz EU svedena na svega 16. Dakle, očit je pad poljoprivredne proizvodnje. Kada gledamo koliko je iseljeno sa tih ruralnih područja, koliko je opustošeno naše selo ne možemo govoriti o tome da naši poljoprivrednici dobro žive, da se njima poljoprivreda isplati. Također smo izgubili 70.000 radnih mjesta u prehrambenoj industriji, dakle izgubili smo tvornice, izgubili smo onu bazu iz koje se živi. Gdje vi taj progres vidite pa to stavite u kontekst predloženih izmjena i dopuna ovog zakona. Odgovor poštovanog zastupnika. i za ovaj strateški plan od '23. do '27. gdje se 3,8 milijarde eura stoji na dlanu da se ulaže u poljoprivredu da je rezultat sve manja samodostatnost. To sam ja rekao koliko god Europa ulaže s jedne strane mi smo gori, gori, gori i gori. I ništa drugo. Znači novci se ulažu, evidentno je da su se novci povukli iz EU, a rezultat je da nismo samodostatni u mlijeku, da nismo samodostatni u mesu, da nismo, da nismo, da u biti, da smo samodostatni u žitaricama i onda se napravi interventni otkup 75.000 tona kad je završila žetva opet veterinarskoj stanici umjesto direktno proizvođačima da se to dalo u vrijeme žetve da barem malo kompenziraju velike cijene plavog dizela i mineralnih gnojiva. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Kolege zastupnice i zastupnici, danas uoči početka ove rasprave pratila sam jedno sučeljavanje na HRT-u između gospođe Petir i gospođe Vukovac koja mislim da je sama suština ovih izmjena i dopuna od koje se nekako malo odstupilo tijekom ove rasprave odnosno rasprava dugo traje pa se i razvodnila. I voljela bi se sada vratiti na suštinu. Čemu zapravo služi država? Država služi tome da stvori uvjete za prosperitet i dobar životni standard svojih građana. Dakle, ako ne može zaštiti osnovne nacionalne interese postavlja se pitanje kome i čemu ona služi. Dakle, nemam ništa protiv, dapače velik sam zagovornik europskog jedinstva. No, svrha države u EU kao članica EU nije da slijepo implementira uredbe i direktive, nego u trenutku kada ih implementira treba ih staviti u kontekst stvarne životne situacije i okolnosti i uvjeta u kojima žive oni građani pogotovo u nekoj djelatnosti koja se pojedinog zakona tiče. A svi ćemo se složiti sa time da je našeg sela sve manje, da je naših poljoprivrednika pogotovo u smislu malih OPG-ova, evo sad ćemo na sljedećoj točci o tome govoriti također sve manje, odnosno prihodi koje oni ostvaruju ne podudaraju se sa sredstvima koja se iz EU povlače. Negdje smo zakazali. Zakazali smo po mom mišljenju na dvije razine. Zakazali smo u institucionalnoj kontroli, zakazala je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, zakazale su kontrole. Jesu li svi poticaji koji su dodijeljeni, dodijeljeni po pravednim kriterijima ili su davani onima koji su ih koristili za neke druge svrhe, a ponajmanje za poljoprivrednu proizvodnju. I zakazali smo u kriterijima koji propisuju kome se potpore trebaju dati je li onima koji ostvaruju dodatni prihod na temelju proizvodnje i količine proizvedene hrane ili onima koji se označavaju sa nekim drugim kategorijama. Dobro je da imamo mogućnost povući 5 milijardi iz europskih fondova, ali postavlja se pitanje kome ćemo ih dati? Brojni OPG-ovci su se kroz razne emisije žalili da će zapravo od cijele te omotnice dobiti vrlo malo, jer su pravila postavljena tako da favoriziraju velike igrače. Ne smijemo bježati od činjenice da je najveći postotak poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i to države koja nema sređene podatke o vlastitim nekretninama, niti o načinima na koje se te nekretnine daju na korištenje. Veliku ulogu u tome imaju gradovi i općine koje ili ne provode natječaje ili kad ih provode, provode ih tako da pogoduju velikim kompanijama, velikim igračima, a ne štite male OPG-ovce sa vlastitih područja. To je sva suština. I ne postoji niti jedna odredba, a evo ispravite me ako griješim u bilo kojoj od direktiva koje se u ovom zakonu spominju koja bi spriječila ili onemogućila državu da kaže da će određeni prioritet po unaprijed jasno propisanim kriterijima dati svojim državljanima i to onima koji ne samo da žive na određenom području, nego se sa poljoprivrednom proizvodnjom efektivno bave što znači da proizvode. Konačno bi se trebali okrenuti ka tome da provjeravamo tko tko poljoprivredne poticaje doista koristi za svrhu koja im je dana i da to bude kriterij koji će se honorirati kod sljedećih poticaja, a ne kao što je to bilo do sada da se netko prijavi, sad karikiram, za sadnju lješnjaka. Dobije poticaje, a lješnjaci ako rode rode, ako se ne prime nisu se primili i nikome ništa. To je činjenično stanje, to je ono što se događalo u proteklih oho ho godina i na to je Agencija za plaćanje u poljoprivredi naprosto do sada bila slijepa. Ja bih doista voljela da ovaj zakon predstavlja nekakav iskorak, da vodi računa o održivosti sela, jer ćemo danas sutra ponovno vratiti se i na ona demografska pitanja. Ako ne zaštitimo naše seljake imat ćemo novi, daljnji val iseljavanja, a ono što ostane bit će samo najamna radna snaga za strane vlasnike i strane kompanije. Znamo koje su to sada. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana zastupnica Nikolić. Zahvaljuje potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Orešković, pa ja bih samo rezimirala nakon ove rasprave koja evo cijeli dan traje koliko je zapravo ovaj zakon kvalitetan i dovoljan za poljoprivrednike, je taj da sami znači recimo dugogodišnji zakupnici su ostali, istekli su im ugovori. Natječaji nisu raspisani. Ako oni sada, znači sad su u neovlaštenom tom položaju. Ako nastave obrađivati zemlju ulaze u prekršaje, dolazi inspekcija, mogu biti kazneno gonjeni. Ako ostave ovako zemlju, zemlja ostaje neobrađena oni ostaju bez prihoda zapravo i država ostaje bez prihoda, a o tome nitko ne priča i o tome se uopće ministarstvo ne bavi rješavanjem takve i te problematike. Zahvaljujem na pitanju. To pitanje je baš na tragu onoga o čemu sam jutros, odnosno govorila, a jutros su to u svom sučeljavanju imale navedene dvije zastupnice. Doista mislim da su naši poljoprivrednici i OPG-ovci u pravu i tragično je da ih država ne čuje i tragično je da zapravo se pod krinkom europskih direktiva skriva jedno novo pogodovanje. Nema nikakve logike da dugogodišnjim zakupcima koji su očito imali ugovor, dakle imali su valjanu pravnu osnovu. Mehanizacija im je tu, prateće prostorije koje su nužne za poljoprivrednu djelatnost su također tu. Dakle, nešto su radili. Dakle, to je onaj dio stanovništva kojeg moramo pokušati zadržati u Republici Hrvatskoj. Sad se nalazi na brisanom prostoru. Država ih ne štiti, država ih ne čuje, država za njih ne mari a paralelno imamo procese u kojima strane kompanije kupuju parcele jer si to trenutno mogu priuštiti, a nismo sigurni da će se s poljoprivrednom proizvodnjom uopće baviti.

znači izravna plaćanja koja se dobivaju po hektaru koje poljoprivrednici mogu trošiti na što oni žele. To je njihov dohodak, a drugo su namjenska sredstva koja dolaze iz fondova, iz nacionalnih fondova koja se namjenski moraju trošiti. Zašto vam ovo kažem? Zato što naši građani često puta sve shvate pod poticaje i onda jednostavno ti poljoprivrednici postaju nekakvi negativci koji te poticaje troše na što oni hoće, pa voze ovakav auto, pa voze ovo, imaju ono, kupili su ono znači postoji ono što je njihov dohodak, gdje izravna plaćanja, a postoji ovo što je namjenski i što ste vi u pravu da se nekada taj dio sredstava trošio na svašta samo ne ono što treba. Ovo što ide iz fondova EU uglavnom oni mali to troše onako kako mora i prolaze sto filtera, a postoje i ovi neki koji nažalost te filtere izbjegavaju. (Stranka s imenom i prezimenom)** U pravu ste, slažem se u potpunosti s vama, a ponajviše ću se osvrnuti na ovaj dio da su u potpuno različitoj kategoriji oni mali i ovi veliki i na kraju krajeva neke stvari koje su očit propust države i to namjeran propust države vide se golim okom. Naprosto je dovoljno vidjeti iznos sredstava koji je uložen u neko područje, ruralno područje, uzmimo Slavoniju uzmimo kao suprotan primjer Istru, pa ćemo vidjeti gdje su sredstva uložena i gdje se može vidjeti da su doista iskorištena za, za to da se pojedini kraj poljoprivredno digne ili gdje naprosto su sredstva otišla, a u međuvremenu su isparila kao da ih nema, dakle odgovorna država ima mehanizme da se s time pozabavi, ali našoj je očito pasalo da se sredstva iz europskih fondova troše za neke druge namjene, za velike igrače, ne za male. Imamo jednu povredu poslovnika, poštovani zastupnik Ivanović je dignuo i (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. vrijeđanje i zastupnika i poglavito ljudi u Slavoniji. Vi ovdje izjednačavate Istru i Slavoniju, govorite da u Slavoniji nisu dobro utrošena ta sredstava koja su došla iz poticaja. Jeste vi svjesni što vi govorite? Pa zar vi mislite da su ljudi u Slavoniji krenuli sa istih startnih osnova na kojima su bili ljudi u Istri, hvala Bogu da su bili, da su bili ljudi u Istri nakon '95.g., jeste vi svjesni o čemu vi govorite? **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika, a ne povreda poslovnika, pa dobijate opomenu. Sad je i kolegica Vukovac digla povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik? **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Povrijeđen je čl. 238., ja isto tako kolega dolazim iz Slavonije, al ja ne mogu se složit s vama jer nažalost do OPG-ova ne dolaze ti poticaji iz EU, ja ne poznam skoro niti jedan jedini OPG koji je oplemenio svoju proizvodnju

postoje načini poslovnički uređeni da se to čuje. Ja sam za da svatko kaže što god misli, ali u sklopu poslovnika inače smo u anarhiji, to nije demokracija nego anarhija, a nitko ne želi, bar se nadam. Kolega Lenart, ja se nadam da ćete vi povući povredu poslovnika. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Čl. 238. je povrijeđen s obzirom da

morat ćemo opet doć do iznošenja van danas ako ćete tako nastaviti, dajte mi mojih 30 sekundi da ja odradim ono što sam htio reć, još niste niti čuli što ću reći. Spomenuo sam članak, a vi već sa opomenom, mislim da to nije korektno, da postoji 30 sekundi na koje ja imam i molim vas da mi vratite vrijeme, pravo da kažem što je moja povreda poslovnika, a onda vi sa opomenom, a ne 3 opomene u tih 14 sekundi kao zadnji put i ovaj puta ću se stvarno ako treba potuć sa stražom zbog vašeg silovanja onoga što je moje pravo. **Reiner, Željko (HDZ)** …/Upadica to radite vi zlorabeći instituciju povrede poslovnika, ja vas lijepo molim nemojte to raditi/….

vidjeli smo da je bilo uhićivanja, da su ljudi zlorabili europska, europske fondove i sredstva i mislim da o tome ne trebamo pričat, to je činjenica koju je vidio cijeli narod i svi mi. Zato nemojte reć da nije bilo zloupotrebe, bilo je, ne želim spominjati imena, to je stvar pravosuđa i institucija i neka se oni s time bave, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika i dobijate opomenu, a ja vas molim da ne radite takve stvari, svjesno ste to napravili… …/Upadica Lenart se ne ja svakom dajem opomenu ko god zlorabi povredu poslovnika jednako… Opet vam kažem, nemojte se sa mnom sporiti jer to nemate pravo po poslovniku, ovaj tim više kad ste u krivu… valjda jesam, valjda nisam/… U redu, sad dobijate drugu opomenu jer nemate pravo sa mnom diskutirati. Repliku ima poštovani zastupnik Ivanović. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Orešković, maloprije ste rekli mora se čuti, ja bi volio da se neke stvari stvarno ne čuju koje su izgovorene ovdje, a izgovorene su samo iz mržnje i ničeg drugog i mi smo najgori po vama i bit ćemo uvijek najgori. E sad vi meni odgovorite na jedno pitanje, vi ste žena koja se bavi pravom cijeli svoj život i koja misli da o pravu zna apsolutno sve, ja se u to ne miješam, ne znam, pa i ne govorim o tome, ajde vi meni recite sada, Europski revizijski sud, koliki je prosjek malverzacija u Hrvatskoj, koliki je u Italiji, koliki je u Španjolskoj, u Njemačkoj ili bilo drugo kojoj članici EU, recite mi da li Hrvatska po bilo kojim ti malverzacijama prednjači u odnosu na ovu ijednu zemlju koju sam ja nabrojio ili je ona u prosjeku ili ispod prosjeka? I zašto kroz tri slučaja

Znate li tko najviše omalovažava te male, časne, poštene ljude. Oni koji kradu. Tomislav Tolušić na primjer. I ini drugi koji redom imaju značku i stranačku iskaznicu vaše političke stranke. Netko je od vas rekao da sam rekla nešto zastrašujuće kada sam usporedila Slavoniju i Istru jer nisu istih startnih pozicija. Nisu, Slavonija je složit ćete se sa mnom puno plodnija zemlja, puno potentnija za poljoprivredu pa pogledajte što ste od Slavonije napravili u proteklih 30 godina, a što se dogodilo u Istri. Ja ničiju korupciju neću pravdati i tamo gdje i u Istri ima i to ću reći, ali u Slavoniju nije u toj mjeri iselio i razorio rat i ratna stradanja kao korupcija u režiji HDZ-a. Nije politička stranka, a bome niti druge koje u Hrvatskom saboru u Slavoniji vladala u proteklih 30 godina, a …/Upadica:

unaprijed pogriješili sa raspodjelom poljoprivrednog zemljišta da smo tu …/Upadica: Jesmo./… napravili veliku grešku, onda smo počeli malo gajit te OPG-ove, a kako ćemo im dat zemlje ako smo već zemlju dali drugima to je jedna stvar. …/Upadica: namjenski poticaji, kada se vozite autocestom prema Slavoniji i prođete Kutinu vidite onaj veliki nasad oraha i moje je samo pitanje koliko je novaca se u taj, u taj nasad oraha uložio, koliko se oraha pobralo i koliko se od tog nekog prihoda uprihodovalo i OPG-ovima i na tržištu nula jer danas nakon vjerojatno 10-ak godina ti orasi su metar 20, metar 30, a možda su trebali biti preko 3 metra. I to je problem da su ti namjenski poticaji stvarno išli u nekom vremenskom periodu i nebitno koja je vlada išla je li bila vlada lijeva ili desna, tu su se radile greške i to se u povijesti ne smije raditi. **Reiner, Evo imam jako malo vremena pa ću reći gdje će se i nadalje događati greške dok se ne uspostavi javni registar dostupan svim građanima, trenutno to tako nemamo. Imamo jednu nakaradnu situaciju da su druge nekretnine u resoru državnih nekretnina i kao tvrtke i kao jednog resornog ministarstva, a poljoprivredno zemljište se vodi u resoru jednog drugog. Dakle, nered i kaos netransparentan bez mogućnosti javne kontrole. I treća stvar, dok ne provedemo reformu teritorijalnog ustroja koja će postojećih 555 gradova i općina svesti svesti na 1/5 volumena operativno ćemo imati poteškoće u raspisivanju novih natječaja i to su te glavne dvije reforme. Dakle, javno dostupni registri gdje će javnost i građani pratiti transparentnost dodjele zemljišta. I druga stvar

pozdrav poštovani potpredsjedniče gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani vladajući, poštovane kolegice i kolege iz oporbe, kad sam išao ovdje prema govornici pitao sam tu kolege jer smo ovdje cijeli dan stvarno mi se više malo pobrkalo, u ovoj temi, ali jesmo od 9 i 30 raspravljamo o temi poljoprivrede. I rekao bi Bogu hvala da raspravljamo o ovoj temi jer je to tema pa vjerojatno uz energente to je tema najvažnija u idućih 20 godina, najvažnija tema. I što bi moj pokojni dida iz Stankovaca rekao dok imaš svoj kru i imaš svoje meso, svinje ti si slobodan. I to kao klincu kad su nas vodili roditelje dolje mi je ostalo nekako u glavi, a poslije ovaj u razgovoru sa mnogim ljudima shvatite da je to stvarno istina. Dok mi imamo svoju hranu i dok proizvodimo dovoljno hrane za svoje potrebe, ali one kvalitetne i zdrave hrane jer znamo da hrana ne mora biti zdrava i ne mora biti kvalitetna i to znamo po uvozu svega, dok imamo svoje resurse, a ako budemo znali sačuvati vodu, dignut je ustav o čemu je MOST govorio i uskoro će opet govoriti, zaštiti našu vodu, zaštiti naše energente i imati dovoljno svoje hrane e onda mi možemo biti alpari bez obzira što smo maleni ne znači da ne moramo i da ne možemo biti ponosni. I zato sam govorio danas ovdje s ovog mjesta da bismo trebali razmišljati o brendiranju RH kao zelene oaze. Imamo sve preduvjete, to je ta zelena tranzicija. Na koncu EU i cijela priča je li znamo koliko tu dokumenata je napisano, akata, direktiva, dakle zelena oaza i kvalitetna hrana. I to ono vrhunski turizam, vrhunska hrana i zelena oaza. I na tome bismo stvarno svi raditi. Kratak moj još osvrt na ovaj zakon. Rekao sam da tijekom e-savjetovanja za koje kako sam već rekao i ministrici volio bih da nije baš usred turističke sezone nego da je u neko možda normalnije vrijeme u kojem možemo se svi uključiti u, u razgovore. Imamo teško snalaženje u šumi članaka i zato je za ovako velike zakona potrebna šira i vremenski duža javna rasprava. Zamolio sam ovdje vladajuće u priči mehanizacije, ogromni troškovi, rokovi isporuke nove mehanizacije uvelike otežavaju rad našim poljoprivrednicima i u budućim natječajima zbog rasta cijena poljoprivredne mehanizacije potrebno je omogućiti nabavku korištene poljoprivredne mehanizacije. Kolegica Petir je rekla da o tom se već razgovara u ministarstvu i da su tu otvoreni, pa evo nadam se da će se ići u tom smjeru. Ono što vam moram reći da hrvatski pčelari su poprilično uzrujani ja ću i sutra biti sa njima i u subotu na jednom većem druženju. I to je pravo, dakle u demokraciji vi morate čut. Ne moramo se složiti, ali morate moći čuti. Dakle, ljudi kažu Marine nas više od 50% nisu članovi udruge i nama nije problem što traži ministrica, ministarstvo, nadležna tijela, inspektorat. To nije nikakav problem. Dajte nam podatke o o količini meda koji proizvedete, dajte nam podatke o svom broju košnica. Na koncu to je već sad regulirano gotovo sve i to nije problem. Ali nama je problem, znači mi nismo članovi neke udruge građana jer ne želimo biti. Plaćamo porez državi, u sustavu smo PDV-a, znači sve je jasno, sve je transparentno. I sad netko kaže ali ti toj udruzi građana, Hrvatskom pčelarskom savezu moraš dati i ove neke informacije koje jesu škakljive. Znači ako netko izvrca, ja sam to naučio jer sam zadnje vrijeme intenzivno sa pčelarima. Dakle, 20 kila kadulje, a to je plafon za kadulju. 20 kila kadulje treba izvrcati. Pa neće on dati to svom povjereniku ili nekomu, razumijete. Na žalost, oni jesu kolege ali nisu svi, oni su konkurencija. Ovaj će reći stavit će on tu svoje košnice. To su ozbiljni problemi. I molim vladajuće evo da uvaže taj dio ili da nađu način kako će to regulirati. Dakle, neka država sve informacije ima i tu ministarstvo brine o tome i to mi potpisujemo, pa i ja evo u ime pčelara. Ali neki pčelari ne žele dati te podatke Hrvatskom pčelarskom savezu. Imaju na to pravo i to treba ispoštovati. Naši ustavno-pravni stručnjaci mi smo zatražili pismo, oni kažu da. Ne može nitko u ime udruge udruge tražiti da ti nekoj udruzi nešto daš ako ne želiš biti dio te udruge. Pa nemojte da prolazimo komplicirane sudske procese i da tu rušimo ove akte. Hvala vam. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno govoriti poštovani zastupnik Stipan Šašlin. Izvolite. Pa evo ovim Zakonom o poljoprivredi izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi određuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike, pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, baze podataka, izvješćivanje o poljoprivredi, sustavi kvaliteti uključujući ekološku proizvodnju, doniranje hrane, administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, te upravni i inspekcijski nadzor. U skladu sa Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom i Zaključka Vlade RH o provedbi zakonodavnih aktivnosti vezanih sa uvođenjem eura kao službene valute u u RH bilo je potrebno i neophodno izmijeniti određene odredbe Zakona o poljoprivredi radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura. Nadalje, na razini EU izmijenjen je pravni okvir kojim se uređuje provedba zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju od 2023. do 2027. godine kao i pravni okvir kojim se uređuje ekološka proizvodanja i označavanje ekoloških proizvoda, te je potrebno trenutno važeće odredbe Zakona o poljoprivredi uskladiti sa odredbama akata EU. Također omogućit će se ovim izmjenama i dopunama zakona proizvođačkim organizacijama koje su osnovane na temelju Zakona o udrugama promjena pravnog oblika kako bi mogle sudjelovati u programima i mjerama koje proizlaze iz provedbe zajedničke poljoprivredne politike EU i koristiti potpore iz fondova EU. Kako bi se osigurala veća transparentnost provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja trenutno važeće odredbe detaljnije i jasnije se propisuju. Provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja radi službena kontrola na tržištu i radi samokontrole proizvođača. Provodit će ovlašteni službeni paneli koji će se temeljem rješenja o ovlaštenju upisivati u Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja. Popis ovlaštenih panela kao i nacionalna lista senzorskih ocjenjivača maslinovog ulja bit će javno dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, a ovlaštenim panelima uvodi se obveza dostavljanja izvješća o radu. Kako bi se ispunila obveza izvješćivanja Europske komisije jasnije se propisuje obveza upisa u evidenciju pčelara i pčelinjaka i dostava podataka o broju košnica spremnih za prezimljavanja na državnom teritoriju Republike Hrvatske, proizvodnji i troškovima proizvodnje meda, te o cijenama meda a za posjednike zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica propisuje se obveza upisa u upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica. U dijelu koji se odnosi na evidentiranje podataka i izvješćivanje o žitaricama, riži, certificiranom sjemenu, te uljaricama i proizvodima od uljarica nacrtom prijedloga zakona propisuje se obveza u Upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica, a potrebe izvješćivanja i dostave podataka Europskoj komisiji, te obvezno prikupljanje podataka o riži i certificiranom sjemenu. Tekst zakona usuglašen je i sa drugim tijelima državne uprave koje se odnose na stupanje na snagu odredbi ovog zakona. Za provođenje ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za uspostavu i vođenje Upisnika posjednika žitarica i uljarica i proizvoda od uljarica. Upisnik posjednika žitarica i uljarica vodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a isti je neophodan za potrebe izvješćivanja Europske komisije u skladu sa odredbama provedbe Uredbe Komisije EU broj 2017./1185. Potrebna sredstva za provedbu ovog zakona Ministarstvo poljoprivrede će planirati u okviru svojih limita ukupnih rashoda. Evo hvala. hvala. Dakle, u Hrvatskoj očito cvjeta uvoz jeftine i nekvalitetne hrane, a to sve zahvaljujući podršci politike koja omogućava trgovačko uvozničkom lobiju, a normalno bogaćenje dok domaće proizvođače ovakva politika sustavno uništava. Takav dramatičan rast uvoza kakvog ima Hrvatska nema niti jedan bivša socijalistička zemlja koja je ušla u EU, već naprotiv svi oni su se na izvozu digli i ojačali svoje gospodarstvo. Iznijet ću sve brojke koje smo danas čuli i još nekoliko koje govore zapravo o stvarnom stanju u poljoprivredi. Dakle, godišnje izvozimo preko 100.000 teladi, oprostite godišnje uvozimo ne možemo ih izvesti jel ih nemamo, godišnje uvezemo preko 100.000 teladi, broj svinja nam je pao sa 2 milijuna na 500.000, proizvodnja mlijeka nam je pala sa 900 milijuna na 300 milijuna litara godišnje, ugašeno je preko 50.000 gospodarstava samo u sektoru mliječnog gospodarstva. 90% imputa predstavlja nam strani proizvod, 1% velikih kad govorimo o potporama dakle velikih i podobnih očito dobiva ukupno 40% potpora u RH. 95% svih poljoprivrednika su mali i mikro, a mjere se najčešće kreiraju za one velike sustave, dakle za njih 5%. Tih 5% subjekata koristi više od polovice ukupnog državnog poljoprivrednog zemljišta na području RH, a a tu je i Fortenova kao strani subjekt. Najsiromašnija smo članica EU, a Hrvati jedu najskuplju hranu u EU. Najveći dio mjera složen je tako da pogoduju uvoznom lobiju i uskim interesnim skupinama u Hrvatskoj. Na snazi su štetne uredbe i pravilnici koji totalno blokiraju opstojnost i bilo kakav razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje. Meni se čini kako bez promjene politike uvoza, poticanja domaće poljoprivredne proizvodnje nema nikakvog smisla. Dakle, mi moramo pronaći model kako regulirati i pokušati ograničiti uvoz, a uvoziti ponajprije one deficitarne proizvode, domaći proizvod treba uzeti kao prioritetan i osigurati mu plasman na domaće hrvatsko tržište. Nažalost, naši zakoni se time ne bave. Unazad nekoliko desetaka godina svako selo pa i svako kućanstvo je funkcioniralo kao mala neovisna zajednica, proizvodilo je svoju hranu, imalo osigurano vodu, osiguran ogrijev, radnu snagu. Sve dosadašnje politike očito imale su cilj za rasturiti ovako male zajednice i od istih tih ljudi napraviti ovisne pojedince kojima politika u konačnici politika jer držanje naroda zaokupljenog egzistencijom i niskim standardom skreće pozornost sa vlasti koja ne upravlja resursima tako da narod od njih ima koristi. prvenstveno detaljnu analizu postojećeg stanja trebala voditi brigu o boljem usmjeravanju potpora i na taj način dokazati da je dobar gospodar. Nažalost, nedostatak povjerenja i sigurnosti naših poljoprivrednika u sustav jedan je od najvažnijih razloga odustajanja od poljoprivredne proizvodnje, a u konačnici onda i napuštanje ruralnog prostora. ustavni sud je na sjednici održanoj 20. listopada 2020. ukinuo čl. 15. st. 2., čl. 67. st. 2. Zakona o poljoprivredi te se izmjenama i dopunama objavljenim u Narodnim novinama korisnicima mjera poljoprivredne politike osiguralo da na odluke Agencije za plaćanje plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju mogu izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede, a protiv rješenja ministarstva kojim je odlučeno o žalbi mogu podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu. Međutim, spomenuta odluka ustavnog suda nije u potpunosti implementirana i poljoprivrednici su unatoč isto ostali uskraćeni za pravo na žalbu što je vidljivo u primjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu gdje se diljem Hrvatske poljoprivrednici žale na netransparentno odlučivanje političkih vodstava općina i gradova koji su raspisali natječaj. se nemaju kome obratiti već zovu medije u pomoć nevjerojatno da se to i dalje dozvoljava. Čest je slučaj da su upravo načelnici ti koji raspisuju natječaj i sami poljoprivrednici što uz veliki broj jedinica lokalne samouprave otvara prostor za brojne malverzacije i pogodovanja, no vladajući unatoč svim brojkama i pokazateljima da nam selo umire i dalje našem poljoprivredniku i dalje brane pravo na žalbu. Toliko o podršci. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a završno će govoriti poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Evo kao što smo nekoliko puta danas mogli čuti imamo odobren strateški plan u kojem je naglasak na zaštiti okoliša i zelenom planu, a u istom periodu je odobren i slovenski plan. Slovenci će između ostalog poduprijeti proizvodnju energije iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede, a hrvatskim planom će se poduprijeti rješavanje problema poljoprivrednih emisija koje proizlaze uglavnom iz gospodarenja tlom i stajskim gnojem. Moramo ukazati na manjak spremnosti naših poljoprivrednika na sve ove nove zahtjeve jer na preko 500 poljoprivrednih gospodarstava dolazi jedan savjetodavac. Tko i kada će educirati naše poljoprivrednike o novim obavezama koje moraju ispuniti da im ne bi propala izravna plaćanja ili da im ne bi bila umanjena sukladno opisu savjetovanja kako ovaj zakon to propisuje? Koliko agencija ima kapacitet o tome smo već razgovarali da i nema, a o ovako važnom dokumentu su objavljena svega dva komentara na javnom savjetovanju i oba su usmjerena zapravo na pretjerano normiranje i količini pravnih propisa u poljoprivrednom sektoru u kojima se više ne snalazi nitko. Doduše čl. 45. ovog zakona je predloženo pružanje javnih i privatnih savjetodavnih usluga no ostaje pitanje tko su to privatni savjetodavci i koji su planovi Ministarstva poljoprivrede vezano za ustroj i rad Hrvatske agronomske komore. Bojimo se da ta mreža novih poljoprivrednih privatnih savjetodavaca neće puno promijeniti budućnost poljoprivrede i dostupnost savjetima i resursima iz europskih fondova. Također potrebno je educirati i tu zaista se potruditi da poljoprivrednika se educira u nove mogućosti udruživanje putem zadruga. Hrvatski poljoprivrednici su uglavnom mali i 70% poljoprivrednika obrađuje manje od 5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Karakterizira poljoprivrednu proizvodnju fragmentirana proizvodnja usmjerena na proizvode niske vrijednosti i pretežito sudjeluje u kratkim vrijednosnim lancima. Proizvodi su neujednačene kvalitete i veći troškovi poslovanja dodatno slabe njihov pregovarački položaj te za jačanje u odnosu na prerađivačku industriju koja je vrlo koncentrirana. 26% poduzeća stvara 62% ukupnih prihoda te je nužno povećati razinu udruživanja koja je zaista slaba, a prema podacima iz 2016. godine svega svega 0,23% evidentiranih proizvođača je organizirano u zadruge. Ovo su podaci iz Strategije hrvatske poljoprivrede do 2030. godine. Vezano uz Članka 22. do 27. izmjena i dopuna gdje se uređuje dodatne kontrole odnosno organoleptičke analize maslinovog ulja. Pozitivno je što se ovim izmjenama omogućava na analize osim službenih tijela da mogu vršiti i profesionalni paneli. To je usklađeno sa direktivom EU, no ono što nije dobro da smo se zadržali samo na dodatnoj kontroli maslinovog ulja dok su ostali problemi varanja potrošača sa kvalitetom meda i svježeg mesa na što se potrošači prema istraživanjima najviše žale. Do idućeg čitanja bi bilo dobro da osiguramo kvalitetu i dodatne kontrole za druge proizvode na dobrobit potrošača, ali i proizvođača. Poljoprivreda zapravo vapi za usmjerenim aktivnostima koje će biti dostupne svim poljoprivrednicima koje žele unaprijediti svoje poslovanje, a savjetodavci da im budu dostupni na ne samo nekolicini što je zaista veliki problem ovog društva općenito. S opravdanom bojaznosti smo vezani i gledamo na zapravo raspolaganje europskih fondova gdje će hrvatskim poljoprivrednicima biti dostupno 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje. Kome će se ta sredstva zaista dodijeliti nismo optimistični jer stalni otvoreni postupci javnog tužitelja ne ulijevaju zapravo povjerenje u korištenje europskih sredstava na transparentan način. Zato apeliramo na transparentnu raspodjelu sredstava jer bojim se da se određeni poljoprivrednici neće niti javljati na natječaje jer misle da su već oni određeni za one podobne. Očito postupanje Ureda europskog tužitelja nema dovoljno odvraćajući mehanizam odnosno snagu za sve one prijevare koje se kontinuirano događaju tako da ministarstvo ukoliko se želi zaista baviti razvojem poljoprivrede prije svega mora

Zahvaljujem. Govorit ću o jednom osobnom iskustvu u protekle dvije godine rada ovog saziva Hrvatskog sabora. Obično kada dolaze neki zakoni u proceduru sadrže odredbu koja kaže da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. I tako redom kao na traci. Samo po sebi to ne bi bilo problem, a to se ne bi, ne bi nam smetalo kada bi se drugačije pristupalo implementaciji europskog zakonodavstva u onoj mjeri u kojoj i samo europsko zakonodavstvo to dopušta. Što radi RH? Naprosto prevodi i prepisuje, a ne gleda kako se kroj pojedinih odredbi uklapa u nacionalno stanje. I to niste napravili niti ovaj put. Što želim reći? Mislim da bi RH trebao biti cilj razvoj regija, razvoj ruralnih područja, omogućavanje domicilnom stanovništvu, hrvatskim građanima da na selu dobro žive i da razvijaju svoja mala seoska gazdinstva. Dakle, ne OPG koji funkcionira ponekad i kao sekundarni izvor prihoda neke obitelji pa onda prodaju da li med, da li sir, da li 2 kile krumpira ispred svog kućnog praga, dakle to nije intencija. Ako Hrvatska želi grabit prema naprijed, ako želi podizati i svoje regije i svoje krajeve i dobar životni standard svojih ljudi onda poljoprivreda treba postati ne samo profesija nego i lukrativna profesija kao što to možemo vidjeti u ruralnim krajevima Austrije, Slovenije čak i Francuske ili drugih europskih država. Sve te države pronašle su način da europsko zakonodavstvo usklade sa vlastitim nacionalnim interesima, samo RH to još uvijek nije. I ja vas molim da ne zatvarate oči prema činjenici da sve veći postotak poljoprivrednog zemljišta i to onog najplodnijeg, najboljeg, najkvalitetnijeg odlazi u ruke stranaca. Ja ne govorim ovdje o onim zaštitnim mehanizmima koji bi se suprotstavljali nekakvim liberalnim ideologijama s obzirom da i sama dolazim iz stranke koja liberalnih pogleda i stavova, ali za mene liberalno tržište znači stvaranje jednakih uvjeta i jednakih šansi između iste razine poljoprivrednih proizvođača i nije u koliziji ni na koji način sa zaštitom temeljnih nacionalnih interesa o kojima svaka država skrbi. A samodostatnost u poljoprivrednoj proizvodnji očito će u vremenima koja dolaze biti sve važnija. I kako to Hrvatska može riješiti? Činjenica je da ne spada sve u djelokrug ovog zakona, ali je u domeni resornog ministarstva i dotiče se nekih drugih. Prvo moramo imati katalog svih poljoprivrednih zemljišta s kojima država raspolaže, koji su u njezinom vlasništvu, jasan popis kome je ta zemlja dodijeljena, tko ju je koristio dosada, je li plaća ugovorenu zakupninu ili najamninu, je li uistinu na toj poljoprivrednoj zemlji nešto proizvodio i ti podaci i takav registar moraju postati javno dostupni, a zatim moramo krenuti u sve one reforme o kojima smo i dosada raspravljali, sjetimo se da smo imali i Zakon o komasaciji, sjetimo se da smo govorili da zapravo komasacije 30.g. bilo nije, sjetimo se svih drugih problema koji govore u prilog tome da sve ono uvjetno dobro što dolazi iz usklađivanja europskog zakonodavstva sa zakonodavstvom RH pada u vodu jer u našem slučaju zapinje na provedbi, pa vas ja molim da do drugog čitanja uzmete u obzir sve primjedbe kojeg su, koje su uputili mali poljoprivrednici i mali OPG-ovci, djelomično ćemo o tome govoriti i na drugoj točci dnevnog reda i naprosto tražim da se u dodjelu poljoprivrednih zemljišta, kao i u dodjelu poljoprivrednih poticaja uvede jedna viša razina transparentnosti, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** A sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Zdravko Tušek, izvolite. Hvala lijepa. Uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici, u ime predlagatelja prije svega zahvaljujem na vrlo konstruktivnoj raspravi iako su rasprave izašle izvan okvira ovog zakonskog prijedloga, one nam na neki način ukazuju da je interes u poljoprivredi izuzetno velik, da je poljoprivreda izuzetno bitna i da upravo strateška kojom posvećujemo posebnu pozornost važna za naše društvo. Isto tako ove rasprave nam ukazuju da moramo još više raditi svi zajedno na informiranju, posebice oni koji prenose glas imaju prigode upravo govoriti o samoj poljoprivredi. Za kraj znači Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi prije svega reći ću da su ciljevi ovog zakona prije svega određivanje ciljeva i mjera poljoprivredne politike, određivanje pravila vezano uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjera informiranja i promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka, izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, o zahtjevima kvalitete za hranu i hranu za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, doniranja hrane i hrane za životinje, ekološku proizvodnju i sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, posebno je važno savjetovanje poljoprivrednika, obrazovanje, te razvojno-stručni poslovi, isto kao i informacijski sustavi i baze podataka u poljoprivredi o kojima smo isto danas imali prigode slušati. Ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi prije svega osiguravamo provedbu mjera poljoprivredne politike u skladu s novim pravnim okvirom zajedničke poljoprivredne politike EU za buduće razdoblje od 2023. do '27.g., mogućnost korištenja financijskih sredstva koja nam donosi naš strateški plan koji je odobren među prvima u EU, isto tako ovim zakonom provodimo daljnje usklađivanje s eu zakonodavstvom u segmentu ekološke poljoprivrede, analiza maslinovih ulja, te praćenje stanja izvješćivanja, isto tako prilagodit će se relevantne odredbe zakona u skladu s aktima koji uređuju zamjenu hrvatske kune eurom. Za provedbu ovog zakona dodatna državna, dodatna sredstva u državnom proračunu za uspostavu i vođenje upisnika posrednika žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica kao preuzimanje određene regulative sa europske razine. Isto tako važno je reći da će se ova sredstva osigurati u okviru limita ukupnih rashoda Ministarstva poljoprivrede i još jednom zahvaljujem na otvorenoj i konstruktivnoj raspravi, za sve u raspravi iznesene prijedloge i komentare, tijekom pripreme zakona za drugo čitanje pokušat ćemo razmotriti mogućosti i uključivati to u konačni prijedlog zakona, hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Time bismo zaključili raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Sad su me zamolili iz informatike da napravimo jednu tehničku stanku, pa se vidimo u 16 i 30 ponovo.